Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici dobro jutro. Sve vas najljepše pozdravljam. Nastavljamo s radom. Danas imamo na rasporedu četiri točke, a započinjemo s: - Prijedlogom odluke o imenovanju Zlate Hrvoj Šipek glavnom državnom odvjetnicom RH Predlagatelj Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 125. Ustava RH i čl. 23. Zakona o državnom odvjetništvu. Sukladno čl. 81. Poslovnika HS-a Odbor za pravosuđe dao je prethodno mišljenje o ovom prijedlogu odluke. Molio bih sada predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje, s nama je poštovani Dražen Bošnjaković ministar pravosuđa. Izvolite. Gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Dakle, Vlada RH utvrdila je prijedlog da Zlatu Hrvoj Šipek imenujemo za glavnu državnu odvjetnicu. Kao što je poznato 19.veljače glavni državni odvjetnik podnio je ostavku, nakon toga HS je donio odluku o razrješenju glavnog državnog odvjetnika. Po novoj proceduri koja je novim Zakonom o državnom odvjetništvu propisana Državno odvjetničko vijeće raspisalo je javni poziv gdje je dao rok od 30 dana da se zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete jave. Nakon što se javilo 6 kandidata, Vlada RH donijela je odluku o imenovanju povjerenstva koje je imalo zadaću obaviti razgovor sa kandidatima, nakon obavljenog razgovora izvršena je daljnja analiza i vezano za razgovor dakle odgovore koje su kandidati dali i izvršen je uvid u životopise životopise kandidata, izvršen je posebno uvid u njihove programe. Dakle, ovo je po prvi puta da je procedura drugačija, da je procedura propisana na način kandidati mogli javiti, da su podnosili programe, da su podnosili sve ostale dokumente koji su bili propisani javnim pozivom i zakonom. Nakon analize Vlada je utvrdila kao svoj prijedlog kandidata za glavnog državnog odvjetnika Zlatu Hrvoj Šipek koja je jučer bila i pred Odborom za pravosuđe, matičnim odborom gdje je odgovarala na pitanja članova odbora. Ja mogu ukratko reći vezano za njen životopis, dakle cijeli svoj profesionalni vijek ona je provela u državnom odvjetništvu, zapravo najprije u javnom pravobraniteljstvu, to je onaj građanski dio, onaj civilni odjel koji je nekad prije promjena Ustava koji je bio zaseban. Nakon što su te dvije institucije državno odvjetništvo i javno pravobraniteljstvo spojene ona radi dalje u jedinstvenoj instituciji i možemo reći da u cijelom svom radnom vijeku obnaša najviše funkcije i zaista sudjeluje u upravljačkoj strukturi. Ono što je važno za reć ona je čelni čovjek građanskog odjela već dugi niz godina, ona je također bila prva predsjednica Državnog odvjetničkog vijeća, to je ono nezavisno tijelo koje smo ustanovili, koje vodi brigu i koje donosi odluke o imenovanju i napredovanju državnih odvjetnika. Dakle, radi se o osobi koja u svakom slučaju zna i strukturu, zna i procese unutar državnog odvjetništva. A što se tiče njenog programa, program je mi smo ga ocijenili vrlo cjelovitim, program je dobar, program predviđa aktivnosti na svim poljima što se tiče rada državnog odvjetništva u onom kaznenom dijelu i dalje fokus je na borbi protiv korupcije i dalje je fokus vezano za postupanja u kaznenim predmetima ratnih zločina. Također kandidatkinja je sudjelovala i bila je dio radne skupine kada se radio poseban Zakon o oduzimanju imovinske koristi počinjene kaznenim djelom. U programu se predlažu određeni napreci u tom području, a posebno je istaknuto i mirno rješavanje sporova jer zaista RH nema razloga nema razloga posebno sa jedinicama lokalne samouprave, općinama, gradovima, županijama da dugotrajno vode postupke. Mislimo da se tu radi o strankama koje bi se trebale između sebe dogovorit kako je ovdje to i u programu naznačeno. Veliki prostor za napredovanje i za daljnje unapređenje sustava jeste i zastupanje RH pred međunarodnim tijelima, arbitražama, pred međunarodnim sudovima gdje se također predlaže jedna posebna mjera. U programu se navodi da bi bilo dobro osnovati specijalni dio državnog odvjetništva što smatram da bi bila zaista dobra ideja. Mislimo da kada analiziramo i njen profesionalni put, kada vidimo da je obnašala sve odgovorne dužnosti unutar državnog odvjetništva, da poznaje procese, da poznaje i kadrove koje ima i da je potpuno svjesna i onih područja unutar državnog odvjetništva gdje je moguće ostvariti napredak, mislimo da je ona najbolji kandidat za ovo mjesto. Ona nema u svom profesionalnom radu, nema nikakvih dvojbenih točaka, nema nikakvih mrlja koje bi bile vidljive gdje bi je doveli u pitanje uopće kao kandidata. Ovo je u svakom slučaju jedan i presedan, na neki način, prvi put ćemo imati ako ju izabere HS imat ćemo ženu na čelu državnog odvjetništva i po prvi put to neće biti iz kaznenog odjela nego će biti iz građanskog. Ja znam da je ponajviše fokus i percepcija rada državnog odvjetništva vezano za kazneni dio, međutim nikako ne treba zanemariti ovaj građanski dio gdje se zastupaju interesi RH i koji je iznimno, iznimno važan. Što se tiče kaznenog državno odvjetništvo je sveukupno jedan veliki tim koji treba raditi zajedno i gdje treba biti u kaznenom dijelu treba biti sinergije između civilnog dijela i kaznenog kako bi zapravo ono što kvalitetnije funkcioniralo. Stoga evo za uvod toliko. Izvolite. Prije nego što krenemo na replike ima ih 13, kolega Grmoja traži stanku. Izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala. Dakle, ja mislim da je tužno da mi o ovako bitnoj funkciji raspravljamo uoči raspuštanja Sabora,

omogućio inspektoru Ministarstva vanjskih poslova Božiću da sudjeluje u izradi očitovanja korištenog za odbacivanje kaznene prijave kojom je osumnjičen i sam inspektor ministarstva Božić. Sjetite se da sam premijeru Plenkoviću na aktualnom prijepodnevu ovdje prije 4 mjeseca uručio e-mail koji potvrđuje da inspektor Božić 2016.upozorio diplomate da šute o prijavi kršenje zakona o u Australiji. Još uvijek nisam od premijera Plenkovića, ali niti od ministra Grlića Radmana dobio pisani odgovor o tom dokumentiranom zataškavanju prijavljenog kršenja zakona u ministarstvo. Isto tako podsjećam da je DORH kaznenu prijavu odbacio istoga dana kada sam ovdje u Saboru postavio pitanje premijeru Plenkoviću i kada je premijer Plenković intervenirao i rekao da takve predstavke ne vode ničemu. Prema čl. 137. Poslovnika HS-a član Vlade je dužan pisano odgovoriti u roku od 30 dana, a ako član Vlade ne odgovori u propisanom roku tada je predsjednik Sabora dužan zahtijevati odgovor u roku od 8 dana. Tražim stanku radi konzultiranja o sumnjama da premijer Plenković i predsjednik Sabora Jandroković namjerno krše Poslovnik Sabora i zlorabe položaj radi zataškavanja korupcije u našoj našoj diplomaciji u našim veleposlanstvima. Podsjećam, to je sve prema načelu gospodina Jandrokovića, čuvajmo leđa jedni drugima. Tražim stanku. Hvala. Dobit ćete stanku. A ja vam mogu reći da odbacujem takve optužbe koje ste iznijeli na moj račun jer su potpuno neprimjerene, ničim utemeljene i dokazane. Dakle, malo pazite što govorite. Izvolite kolega Bačić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. U ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku kako bismo još jednom naglasili važnost izbora imenovanja glavnog državnog odvjetnika koji u RH predstavlja samostalno i neovisno pravosudno tijelo. Odbacujem sve optužbe koje je kolega Grmoja iznio u svom zahtjevu za stankom jer su ne paušalne i neistinite i nisu točne. Ono što je važno reći da je postupak za izbor glavne državne odvjetnice gospođe Zlate Hrvoj Šipek vođen sukladno zakonu, potpuno transparentan

dobro je da je ovaj proces krenuo, da je on proveden sukladno zakonu, dobro je da na čelo je da na čelo DORH-a dolazi osoba koja je upoznata s radom, koja je u tom istom odvjetništvu obavljala najviše funkcije. Doduše, prvi puta se susrećemo sa činjenicom da na poziciju prvog čovjeka glavnog državnog odvjetništva dolazi osoba državni odvjetnik koji dolazi iz reda građanskog odjela, ne iz kaznenog, ali s obzirom na sve dužnosti koje je obavljala, da je bila prva zamjenica glavnog državnog odvjetnika upoznata je s radom glavnog državnog odvjetništva i čini mi se da je njezin izbor praktično normalan, slijed njenog puta, njenog obavljanja dužnosti u glavnom državnom odvjetništvu i stoga ćemo mi u klubu podržati i mislim da je to dobro rješenje. Hvala. Izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani predsjedniče. Trebao sam reagirati i na vašu opasku jer nemate pravo ovdje iznositi svoje osobne stavove, a kolega Bačiću povrijedili ste čl. 238. Ja nisam iznosio nikakve paušalne optužbe nego dokumentirane optužbe. Ja za svaku riječ koju sam ovdje rekao imam dokumente, mogu vam ih pokazati, a u posjedu tih dokumenata je i Antikorupcijsko vijeće HS-a. A da je istina što govorim odnosno da nije laž dobio bi putne naloge iz Australije koje do dan danas nisam dobio. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Grmoja, hvala vam. Dakle nije bilo povrede Poslovnika, replicirali ste. A što se tiče moje intervencije ja sam odgovorio na vaše vrlo opasne optužbe da ja utječem na rad DORH-a. Dakle, ja sam se morao pred i kolegama zastupnicima, ali i pred hrvatskom javnošću vama obratiti i reći da to nije istina jednostavno. Kolega Lovrinović, izvolite. Poštovani predsjedniče. Tražim stanku u ime kluba Promijenimo Hrvatsku i Živi zid vezano za ovu temu jer je izbor šefice ili šefa DORH-a najvažnija karika u borbi protiv korupcije i svakojakog kriminala. Poštovani građani, kao što vidite mi ovdje nemamo priliku birati, nema čak nijedne kandidatkinje, a kamoli dva kandidata koje bismo mi propitivali ovdje pred vama u izravnom prijenosu jer se izbor glavnog državnog odvjetnika mora izravno prenositi da svi građani čuju i da vide, a ne da nam se servira na HRT-u kao stranačkoj televiziji samo ono što mi moramo i trebamo čuti. Znači ovdje nema izbora, mi ne znamo po kojem filteru je izabrana jedna kandidatkinja, a ostali odbačeni. Ova Vlada pokazuje da želi slabe institucije, ona želi slab DORH, ona želi da DORH skuplja prašinu po najvažnijim predmetima. Nitko važan u ovoj zemlji za veliki kriminal i političku korupciju nije osuđen. I ono što je posebno važno, dragi građani, dolaze izbori. Vidite, o izboru glavne državne odvjetnice u ovoj slučaju, odlučit će presudno zastupnici protiv kojih se vodi jedna ili više ili deseci kaznenih prijava. Prema tome, ovo nije država, ovo je cirkus i od Sabora i od države. Zato na izborima koji dolaze pometimo ovaj .../Govornik se ne razumije./... sa scene, borba protiv korupcije, posebno političke mora biti ključna u ovoj zemlji inače nikada nećemo ništa napraviti, nećemo izaći iz ovoga jada. Mi smo, stranka Promijenimo Hrvatsku, predali kaznene prijave protiv HNB-a u slučaju Franak, protiv HANFA-e u slučaju Faktoringa i znači kriminala oko mjenica bez pokrića. Podnijeli smo kaznenu prijavu protiv Raiffeisen banke jer je htjela utjecati na sudove, nismo dobili čak niti odgovor što je s tim predmetima, dragi građani, sve je jasno ovdje. da bismo razmotrili prijedlog imenovanja nove glavne državne odvjetnice zbog toga jer DORH očigledno ima jako lošu percepciju javnosti, očigledno je da bježe od tog radnog mjesta ljudi sa ugledom i kvalitetom jer vidimo da se nije prijavio baš neki bitan broj kandidata, to je vrlo zanimljivo. Znači da su ljudi izgubili i oni koji bi htjeli se boriti za bolju bolju RH izgubili su svaku nadu da bi se tu nešto moglo napraviti. Izgubili su nadu da bi se moglo realno pristupiti izboru kandidata, ljudi su jednostavno svjesni toga da se unaprijed zna tko će biti izabran i zbog toga se ne kandidiraju oni kvalitetni kandidati. DORH omogućilo je zajedno sa sudstvom da preko granice bježe ljudi s dvojnim državljanstvom, da se kaznena djela procesuiraju dok je čovjek živ, pa kad umre, možda će tek onda biti završen kazneni proces. Slučaj Franak znamo kakav je bio, tu su banke kao veliki korporativni igrači opljačkali hrvatske građane za 20 milijardi kuna, bilo je nekoliko kaznenih prijava, imamo friške kaznene prijave iz veljače, ja sam podnio tu kaznenu prijavu. Ništa se po tome pitanju nije poduzelo, za razliku od Republike Francuske u kojoj je, recimo, 2016. pokrenut kazneni progon jedine banke koja je ugovarala nepoštene kredite i ove godine je kazneni progon završen i kazna je presuđena. Banka koja je tamo ugovarala nepoštene kredite mora platiti kaznu u državni proračun, mora vratiti ljudima novac, i konačno, mora im čak platiti nematerijalnu štetu. U RH to izgleda kao znanstvena fantastika i zbog toga tražim stanku da još, da još malo razmotrimo pitanje novog glavnog državnog odvjetnika. **Jandroković, Gordan Poštovani predsjedniče Sabora. Tražim stanku ispred Kluba Hrvatskih suverenista vezano uz dodatne konzultacije uz ovaj zakon. Ključno pitanje je je li kandidatkinja članica nekih udruga. Ona je napisala da nije. Ako se sjetimo prošlog slučaja, također, smo imali informaciju da nije član masonske lože, ovdje sad imamo situaciju da opet se tvrdi da nije. Mi to ne znamo. Mene zanima jeste li vi to ispitali. Znači, odnosno je li to MUP ispitalo? Imate li vi pouzdane informacije da kandidatkinja nije član neke lože, neke tajne organizacije? Ja ću biti konkretan ovdje, ja bih volio znati je li član Komunističke partije bila nekoć. Toga nema ovdje, kaže nisam član. Je li bila? Volio bih znati i proteklo članstvo, kao i članova Vlade, je li gđa. bila član Komunističke partije Jugoslavije. S obzirom na dob i s obzirom na funkcije koje je obnašala, ja ću reći da je jako moguće da je bila. Želim njezino očitovanje, želim vaše očitovanje po ovom pitanju. Želim da s govornice kažete nije bila, jer to javnost mora znati, ili bila je, jer to javnost mora znati. i odvjetnici koja ovo vjerojatno, budućoj državnoj odvjetnici koja ovo gleda jer ćete je vi izabrati bez obzira na sve, što je s obitelji Čengić? Obitelj Čengić, radi se o četveročlanoj obitelji koja je poklana 1992. g. u selu Ervenik kraj Knina koji su, je li se zna tko ih je ubio, ljudi koji su procesuirani, a nikada, a ja sam to već pitao ovdje, ni vi niti bilo koji član Vlade niti Vlada RH nije dala tjeralicu za tim ljudima koji danas žive u Srbiji slobodni. Ubili su dvoje djece, 4 godine, 11 godina, majku i oca, zna se o kome se radi, osuđeni su, nema tjeralice. Zašto nema tjeralice? Zašto nema tjeralice? **Jandroković, Gordan Zahvaljujem g. predsjedniče. U ime Kluba GLAS-a također, tražim stanku kako bismo dodatno proveli konzultacije, ali i podcrtali činjenicu da se izbor novog državnog odvjetnika, odnosno nove glavne državne odvjetnice odvija u nesvakidašnjim okolnostima. Prije svega, sam postupak provođenja ovoga natječaja, proveden je u vrijeme krize koja je sama po sebi ograničila mogućnost javnog djelovanja. S druge strane, događa se u trenutku kada i HS ima sužene standarde demokratskog odlučivanja. S treće strane, odvija se u završnici mandata, nekoliko dana prije raspuštanja HS-a i ne možemo se oteti dojmu da se u tim okolnostima i tom brzinom želi zapravo iznaći jedno kadrovsko rješenje koje neće dovesti do nikakvih promjena. U konkretnome slučaju, kad je riječ o glavnom državnom odvjetništvu i RH, prije svega, prva i osnovna zadaća je konstantan, stalan i beskompromisan proces borbe protiv korupcije jer zbog korupcije cijelo društvo ima čitav niz problema u svome funkcioniranju. U percepciji korupcije krije se neuspješnost društvenih institucija, institucija, RH je vrlo nisko rangirana što se ugleda, borbe protiv korupcije tiče i očito je da je za ovo rješenje trebalo pronaći osobu koja će biti beskompromisni borac, koja se neće ničega bojati, koja ima iza sebe bitke, ali isto tako i uspjehe. U ovome času mislimo da se oni koji predlažu ovo, prije svega, Vlada, opredjeljuju za liniju manjeg otpora i za rješenje uvjetno rečeno, koje neće donijeti apsolutno nikakve promjene na bolje, nego čak, štoviše zadržati status quo. Javlja li se još netko? Ako ne, stavljamo u 10 sati.

Idemo s replikama, prvi je kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani ministre, poštovani kolege zastupnici i zastupnice. Da li je normalno u demokratskom društvu da na kraju mandata imenujete državnu odvjetnika ili odvjetnicu? Pa koji vas porivi vode? Što ste vi to do sada riješili u svome mandatu po pitanju kriminala, korupcije, što je do Državno odvjetništvo riješilo, osim, možda ćete lakše nabrojati što su sakrili do sada u, po pitanju i korupcije i kriminala? Odgovorite javno. Što ste vi do sada riješili u svome mandatu da ovako hitno imenujete državnu odvjetnicu, a Hrvatska je opljačkana i devastirana? Od lokalnih šerifa do vrha vlasti,

Hvala lijepo. Bez obzira kraj ili početak mandata, DORH je bez čelnog čovjeka. Proveli smo proceduru, raspisan je javni poziv, Vlada je učinila sve što je trebala i predlaže kandidata, ova institucija treba dobiti čelnog čovjeka. Smatramo da je ovo dobar odabir, bili smo jučer na odboru, a na ovo pitanje što je učinila u borbi protiv kriminala, to ćete zapravo najviše raspravljati u okviru izvješća o radu Državnih odvjetništava, iz godine u godinu vidite pomake. Što se tiče mene u konkretnim predmetima, izvršna vlast ne postupa jer postoji trodioba vlasti, a mi smo evo, nakon dugo, dugo godina riješili pitanje smještaja USKOK-a, dakle jedne institucije koja se bavi progonom počinitelja organiziranog kriminala

protiv političke korumpiranosti izostavila iz svog programa kojeg je jučer predstavila u Saboru. Izgleda da su premijer Plenković i predsjednik Sabora Jandroković pažljivo baš po svom ukusu izabrali novu šeficu DORH-a. Ja ovdje ponovno postavljam pitanje na koje predsjednik Sabora uporno izbjegava odgovor, znači 2 puta mi je odgovarao, ali nije odgovorio na pitanje što je učinio kako bi ja dobio odgovor na moje zastupničko pitanje koje sam premijeru postavio još u siječnju. I kako je moguće da dvije godine ne mogu dobiti putne naloge iz Australije, koje će biti konačan dokaz kriminala u našim veleposlanstvima kojeg štite premijer i predsjednik Sabora. Kolega Grmoja, bez obzira što vi smatrate da ja ne mogu odgovoriti, ja moram odgovoriti, vi mene prozivate da štitim kriminal. To su strašno teške optužbe. A čime ih argumentirate, time što Vlada nije odgovorila na vaše zastupničko pitanje? Dakle, ja sam više puta govorio, ponovit ću i sada. Od Vlade sam u nekoliko navrata zatražio da brzo odgovara na zastupnička pitanja, na ona na koje nije odgovorila. Na velik broj pitanja Vlada je dala svoj odgovor, na neka od njih nije i kada oni ne odgovore, onda mi iz Sabora tražimo da odgovore. To je ono što je u mojoj moći. Ali iz tog razloga povezivati to sa štićenjem kriminala, mislim da će svatko razuman vidjeti da tu nema ničeg drugog nego politikantstva. Izvolite odgovor, ministre. Program sadrži odredbe i vidi se da je i njenom fokusu programa borba protiv .../Govornik se ne razumije./... protiv i korupcije, dakle nema poseban termin politička korupcija, korupcija obuhvaća i političku i gospodarsku i bilo kakvu drugu korupciju. I ovdje samo hoću reći da borba protiv korupcije nije samo borba DORH-a i svih pravosudnih tijela. Borba protiv korupcije je zapravo borba svih sastavnica društva protiv ove štetne pojave.

Kao što je moj prethodnik govorio, kandidatkinja za glavnu državnu odvjetnicu je iz svojeg programa rada nekako izostavila borbu protiv korupcije, konkretno borbu protiv političke korupcije. Jučer smo je pitali o tome i rekla je da se radi o omašci. Međutim, kada je davala izjavu, rekla je nešto što mi ukazuje da kod kandidatkinje za novu glavnu državnu odvjetnicu postoji apsolutna svijest da borba protiv korupcije nije prioritet. A to su riječi da se protiv korupcije borba ne vodi kaznenim postupcima. Dakle, kandidatkinja za glavnu državnu odvjetnicu smatra da se protiv korupcije ne treba ići kaznenim postupcima. S obzirom da ste i danas vi ovdje kao predlagatelj, a bili ste jučer i na odboru, moje pitanje je .../Upadica: Zahvaljujem./... da li je i vaš stav da se protiv korupcije ne borimo kaznenim postupcima. Hvala. **Jandroković, Uvaženi zastupniče, i sad sam rekao. Itekako se bori i kaznenim progonom, itekako se bori protiv korupcije i odlukama sudova, međutim, to je puno šira borba i to je borba cijelog društva, svih sastavnica društva, a pogotovo onim preventivnim … **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega, samo malo, kolega Zekanović, kolega Glasnović. Pravila su dobro poznata, svi ih se drže. Ja vas molim da jedino vas dvojica stalno radite problem. Hajde molim vas, jedan od vas mora izići iz dvorane. Ne, ne, ali donijeli smo novi Poslovnik kojim smo definirali koliko može zastupnika iz koje političke opcije, kluba sjediti u sabornici. Znači molim vas, ili kolega Zekanović ili kolega Glasnović, morate izići van. Hvala vam lijepo. Izvolite. Hvala lijepo g. predsjedniče. Dakle, da ponovim, itekako je borba protiv korupcije važna, onaj segment gdje se donose sudske odluke, gdje se pokreću postupci protiv onih koji su počinili određena koruptivna djela, međutim, jako je važno zapravo da sve sastavnice društva budu uključene u borbu protiv korupcije jer borba protiv korupcije ne obuhvaća samo segment procesuiranja i izricanja presuda. Ona je vrlo značajna u onim preventivnim postupcima koji se vode po zakonima koje je Hrvatska donijela. Idemo sada na kolegu Jovanovića, izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo predsjedniče, uvaženi ministre i moja zamjerka i pitanje dolazi upravo na ovu tema koja je već istaknuta, to je možda i dobro da na ovaj način ukazujemo da početak rada predstavljanjem kandidatkinje za glavnu državnu odvjetnicu nije počeo dobro obzirom da je vrlo kontradiktorno davala izjava, a i u njenom programu, dio koji se tiče korupcije. A slažemo se da je to najveći problem hrvatskog društva, karcinom hrvatskog društva zbog čega ljudi odlaze iz Hrvatske, a građani nemaju povjerenje u institucije, posebno sustav pravosuđa. Prema tome, to nije dobro odrađeno i to baca sjenu na taj početak rada, a dodatnu sjenu baca to što će, ako bude izabrana, biti izabrana glasovima žetončića uskočkog optuženika. Prema tome, to je vrlo loš početak jer bez glasova uskočkog optuženika gđa. ne može postati glavna državna odvjetnica. Molim vas da to komentirate. **Jandroković, Uvaženi zastupniče, mislim da kandidatkinja koju predlažemo doista, njena profesionalna karijera koju je do sada imala, njen program rada daje nam veliku vjeru da će ona ovaj posao obavljati na najbolji mogući način. I vama mogu ponoviti, što se tiče borbe protiv korupcije, zaista smatram da je to iznimno važno pitanje, ja nisam tako doživio njene odgovore kako ste ih vi shvatili, ali u programu je vrlo jasno navela napretke, navela je načine kako poboljšati borbu protiv korupcije. Ja samo želim ponoviti ovdje, kao što sam rekao i u prethodnom pitanju, nije borba protiv korupcije samo one mjere koje poduzima pravosuđe. To je borba cijelog društva na svim razinama, to vi jako dobro znate i svatko mora u toj borbi protiv korupcije dati svoj doprinos. Zastupnik Ostojić, izvolite. ne zna zakona. Zakon o kaznenom postupku jer daje prednost inspekcijama i čekanje inspekcija, a da bi tek onda se postupalo temeljem naloga DORH-a, tako da se čudim kako tu izostaje vaša reakcija jer vas sam pitao isto. To je samostalno tijelo koje mora raditi svoj posao bez obzira na bilo koga drugoga. Ukoliko to prepušta onima koji za to nisu ovlašteni ili čeka samo ocjenjivanje, onda smo u ozbiljnom problemu, pa bi vas ja molio da to komentirate, na koji način možemo očekivati od državne odvjetnice koja ZKP Izvolite, odgovor. ona radi sa svojim timom, ona ima kolegij zamjenika, ona ima prošireni kolegij gdje sudjeluju i županijski državni odvjetnici. Državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravno tijelo definirano takvo kao Ustavom i našim zakonom i Zakonom o kaznenom postupku i Zakonom o policijskim ovlastima, točno je definirano što radi policija, što radi DORH. Ukoliko imate primjedbi za nekakvi konkretni predmet, vi ćete to naravno, moći u nekakvoj zakonskoj proceduri istaći. Kolega Pernar traži povredu Poslovnika, izvolite. **Pernar, Ivan (SIP)** Hvala. Ministar Bošnjaković vrijeđa zdrav razum i mene osobno kao zastupnika i svih drugih ljudi kada govori da je DORH neovisno tijelo. Pa mi smo vidjeli na bezbroj primjera da upravo politička vlast dirigira DORH-u koga treba procesirati, usmjerava, alocira novac za progon točno određenih ljudi, itd. Evo, to je samo moja sugestija, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro, naravno da ste zaradili opomenu jer ste zloupotrijebili Poslovnik. Kolega Sladoljev, izvolite. Dakle poštovani ministre, jučer je kandidatkinja u svom obraćanju rekla da će njena borba protiv korupcije ovisiti o tome kakvi će se zakoni donositi u ovom Hrvatskom saboru, da li će oni biti dobri ili loši i vi ste sad za vrijeme, dakle vašeg izlaganja govorili o borbi protiv korupcije. Mi imamo za otprilike 3, 4 sata jedan zakon u HS-u a to je dakle, objava registra svih troškova političara koje će dakle, odbiti. Pa i meni se čini da je licemjerno s jedne strane govoriti o borbi protiv korupcije i odbijati dobre zakone, a sami znate da je potrebno da hrvatski građani znaju na što odlazi njihov novac i da je potrebno da se ovaj zakon izglasa po uzoru na neke dakle, druge zemlje, tako da evo, možete komentirati tu činjenicu. **Jandroković, Mogu komentirati na općoj razini. Naravno da dobri, jasni, precizni zakoni koji određuju tko što radi, tko je za što odgovoran, da pomažu u cijelom tom postupku i procesu borbe protiv korupcije. Međutim, ono još jednom i stalno ću to ponavljati, to nije samo borba DORH-a, to je zapravo postupanje svih sastavnica društva. Poštovani ministre. Evo, volio bih čuti sada odgovor na pitanje koje sam vam postavio kad sam tražio stanku. Jeste li se raspitali, ispitali i ustanovili jer to zanima mene, zanima hrvatsku javnost, je li slučajno gđa. kandidatkinja članica neke tajne udruge, jeste li napravili istražne radnje i zanima me je li bila članica Komunističke partije Jugoslavije? Znači, to su dva jasna i jednostavna pitanja, želim čuti odgovor. I jedno i drugo.

u životopisu i u kandidaturi je navedeno sve ono što treba Hvala predsjedniče, poštovani ministre. Jučer sam postavio pitanje kandidatkinji za glavnu državnu odvjetnicu, sada prosljeđujem to pitanje i vama pošto mislim da tu u koordinaciji

jednu malo visoku dobnu granicu u samom DORH-u, ali znamo da zadnjih 6, 7 godina nije bilo značajnijega prijema vježbenika u sami sustav pošto je bila ona i očigledna zabrana od samoga ministarstva, tako da apeliram na vas, među prvim sastancima koje budete imali sa glavnom državnom odvjetnicom sutra, da upravo to kadrovsko pitanje i zadržavanje stručnog kadra, a posebice prijama što većeg broja vježbenika i mladih pravnika koji zadnjih, skoro desetljeće nisu imali pristup DORH-u da ih

na neki način dopuniti kadrovsku strukturu, točno, ona je jučer imala određene napomene po tome. Ali, dozvolite mi evo, da se i ja prisjetim, prije dvije godine, godinu i pol dana smo uveli u sustav 30-tak novih zamjenika općinskih državnih odvjetnika diljem Hrvatske, sve se radi zapravo o ljudima koji su bili i savjetnici i koji predstavljaju već veliko osvježenje na tim razinama. Sa ove više razine DORH-a su propisani i nešto stroži uvjeti, ali 30-tak ljudi koji su tada ušli u sustav predstavljaju jednu značajnu, tako da kažem kadrovsku injekciju. **Jandroković, Poštovani ministre. Ja sam zbog svojih stavova, zbog svojih zastupničkih pitanja došao u vrlo neugodnu situaciju pa sam završio i na DORH-u propitujući se za sigurnosnu provjeru nad jednim tužiocem na ratnim zločinima i vama sam uputio 6 zastupničkih pitanja u pisanom obliku još od 2017. na koje nemam odgovora. Pripremio sam i elaborate, dvije optužnice za novu za čiji rad čisto sumnjam da će doprinijeti bilo kakav boljitak jer dolazi iz iste kolotečine koja već godinama Hrvatsku drži u jednom pravcu koji ne ide nigdje po pitanju procesuiranja ratnih zločina, po pitanju naplate ratne štete, po pitanje političke i druge korupcije i po mnogim drugim pitanjima, tu pomaka nema .../Upadica: Hvala vam./... Hrvatskoj treba jedan mlad, energičan .../Upadica: Hvala./... sposoban Dražen (HDZ)** Uvaženi zastupniče, sva pitanja koja ste postavili, ministarstvo ne može bez suradnje drugih tijela. apsolutno inzistirati ono što nije nam dostavljeno da nam tijela dostavljaju i slali smo bili već u drugoj obavijesti. Ja imam potpuno drugačiji stav, uvažavam vaš stav, da bi trebalo možda nekog drugoga, ali naša ocjena je da je ovo kadrovsko rješenje i ovaj prijedlog glavne državne odvjetnice u redu i da će pokazati pomake u radu, a to se vidi iz samog programa rada. Goran (SNAGA)** Zahvaljujem. Uvaženi ministre Bošnjakoviću, jučer sam upitao kandidatkinju Hrvoj Šipek smatra li ona da trgovci, u ovom slučaju banke, koji su sustavno, namjerno ugovorili nepoštene kredite sa 300 tisuća ljudi i pritom ih opljačkali za 20 milijardi kuna, smatra li ona da takve trgovce, odnosno banke treba kazneno goniti i napomenuo sam primjer iz Francuske gdje je Francuska to učinila 2016. g. i 2020. g. banka koja je ugovarala nepoštene kredite, dobila je i kaznu koju mora platiti u proračun i mora vratiti novac potrošačima i mora platiti čak i nematerijalnu štetu koju su uzrokovali duševnim bolima i raznim drugim bolima koje su ljudi imali zbog jako, jako povećanih rata i kandidatkinja je odgovorila da nema temelja u principu za takav kazneni progon. Pa smatrate li vi da nema temelja za kazneni progon takvih trgovaca kao što su banke? Hvala. Dražen (HDZ)** Čini se da to pitanje treba analizirati da li ima temelja za progon ili ne. To je predmet zapravo, donošenje državnoodvjetničke odluke po kaznenoj prijavi i to je u ingerenciji DORH-a, tako da tako da s te strane i kandidatkinja je jučer dala odgovor, ja ga sad neću ovdje reinterpretirati, ali po meni te okolnosti i te činjenice, a ako je podnijeta kaznena prijava, DORH u nekom timskom radu, dakle, gdje će biti zastupljeni i civilisti koji znaju više o samom funkcioniranju banaka i bankarskog sustava, mislim da na tom tragu treba donositi odluku, ja vam sa ove pozicije ne vidjevši to ne mogu reći da ili ne. Ukoliko je bilo nekakvih zlouporaba, ukoliko je bilo takvih nezakonitih ponašanja, sasvim sigurno da odvjetništvo treba reagirati. Ali, kako je ovdje bilo, to ne znam, znam za one stvari gdje su vodili uglavnom građanski postupci gdje su zapravo bile transparentne odluke. **Jandroković, Gordan Poštovani g. ministre, predstavljajući kandidatkinju, rekli ste da se radi o osobni uzornoga državnoodvjetničke državnoodvjetničke karijere, rekli ste da je stručnjakinja za poslove arbitraže. Mi znademo da takvi ljudi moraju biti ljudi kompromisa, dakle ljudi koji pronalaze srednja rješenja, koja mogu zadovoljiti što je moguće više obje strane. Jednako tako, znademo da je građanski odjel zadužen za mnoga pitanja, između ostaloga i sporove s jedinicama lokalne samouprave, između ostalog i kod pripreme recimo, velikih važnih zakona, kao što je Zakon o pomorskom dobru. Nakon neke faze od 3 godine umrtvljavanja DORH-a, mi naprosto mislimo suprotno, da nama ne treba osoba kompromisa nego netko tko ima jasne, čvrste stavove, osoba koja je borbena, sposobna brzo, efikasno odlučivati, koja u tom smislu beskompromisna.

jedinica lokalne samouprave, gradova i općina, mislimo da ne treba teretiti i zatrpavati sudove sa takvim predmetima. Mislimo da je te stvari dobro rješavati sa nagodbama, sa izvansudskim nagodbama pa i sa sudskim nagodbama jer mislimo da interesi u principu se tu ne bi trebali razilaziti ovaj nego zapravo interesi i općina i gradova i županije i RH bolje funkcioniranje RH u ukupnosti. I upravo u njenom programu stoji jedna takva odrednica gdje i ona smatra da je potrebno tu zapravo napraviti određene iskorake da do takvih sporova ne dolazi. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine ministre kada vam ovdje u Hrvatskom saboru oporbeni zastupnici, vama kao ministru i predstavniku izvršne vlasti postavljaju pitanje što ste napravili na progonu počinitelja kaznenih djela onda to prije svega govori o komunističkom mentalitetu i zastupnika i stranaka koje vam takvo pitanje postavljaju svoje političko djelovanje na sintagmu „kadija te tuži, kadija te sudi“ i da im ustavna kategorija načela …/nerazumljivo/… vlasti ne znači ništa osim ukrasa u Ustavu RH. Zato mene interesira da vi ovdje nama i zbog toga sam digao repliku kažete što ste vi kao predstavnik izvršne vlasti, kao ministar pravosuđa u Vladi RH napravili kako bi jedno sudbeno tijelo, neovisno pravosudno tijelo kao što je Državno odvjetništvo napravili kako bi ono moglo doista u svom radu biti neovisno da bi njihovi uvjeti i način rada mogli …/Upadica: Hvala./… odgovoriti izazovu koji je u Hrvatskoj danas. **Jandroković, lijepo. Uvaženi zastupniče točno ste adresirali da mi kao izvršna vlast ne možemo postupati u predmetima i ne možemo na taj način radit određeni iskorak. Međutim, naša je zadaća da osiguramo materijalne uvjete za rada Državnog odvjetništva, naša je zadaća da vodimo računa da zakoni koji se primjenjuju da budu efikasni da omogućavaju dobre alate za funkcioniranje. Mi smo nakon cijelog niza godina gdje naše specijalizirano Državno odvjetništvo koje se bori protiv organiziranog kriminala USKOK koje nije imalo prostora za rad, koje je imalo vrlo loše uvjete za rad, mi smo osigurali prostor i oni danas imaju jedan dobar prostor i dobre uvjete za rad. Kao što sami znate predložili smo ovdje i izmjene Zakona o kaznenom postupku koji sadrži određene elemente i alate koji omogućavaju bolje postupanje i sudovima i državnim odvjetnicima kako bi bili što efikasniji u postupcima koji se vode protiv počinitelja kaznenih djela. I zadnja replika, kolega Mišić. Izvolite. **Mišić, Ivica (Nezavisni)** Hvala predsjedniče sabora. Poštovani ministre, znajući da je DORH važna institucija zadnjih 30 godina mislim da hrvatski narod baš i nije zadovoljan sa radom DORH-a, ali zašto, zato što privredni kriminal i ratni zločini su jako sporo išli, u stvari sporo se procesuirali i nisu se brzo donosile te odluke. Ja nadam se, da će ova gospođa koja će biti vjerojatno izabrana će promijeniti tu percepciju, a to ćemo vidjeti na kraju njenog mandata. Međutim, dosadašnji rad DORH-a mislim da građani nisu baš dovoljno zadovoljni. Hvala. **Jandroković, Uvaženi zastupniče, ne mogu se ne složiti s vama da percepcija zaista građana o radu Državnog odvjetništva, ali ne samo o radu Državnog odvjetništva nego i cijelog pravosuđa nije pozitivna, ona je takva kakva je. Ja se uvijek trudim istaći zapravo da je istina ipak drugačija, dijela, dakle gospodarskih kaznenih djela i progona počinitelja, očekujem tu iskorake ali vrlo često se radi o složenim kaznenim djelima, vrlo često se tu radi zapravo o jako kompliciranim procesima i s te strane čak i u njenom programu postoji zapravo jedna odrednica koja kaže da manjka financijskih istražitelja i tu treba napraviti određene dakle ovaj iskorake kako bi Državno odvjetništvo imalo taj suport stručnih ljudi vezano za gospodarstvo. Očekujem tu napredak. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi je SDP i zastupnik Bernardić. Uvažene kolegice i kolege, poštovani ministre danas je na dnevnom redu prijedlog izbora novog glavnog državnog odvjetnika. Mi u SDP-u nikako nismo optimistični zbog prijedloga Vlade da nova glavna državna odvjetnica postane upravo Zlata Hrvoj Šipek jer DORH zadnje 3 godine nije procesuirao korupciju, a danas je prijedlog osoba koja se nikada nije bavila kaznenim već isključivo građanskim pravom. Štoviše jučer nas je šokirala njena izjava da jedan od glavnih načina borbe protiv korupcije nije kazneni postupak, a dolaskom Dražena Jelenića što samo pojačava tu tezu ona je upravo postala prva zamjenica. Stoga ne bi željeli vjerovati da je riječ o osobi koja će zapravo nastaviti put svoga prethodnika, a to je jednostavno put zatvaranja očiju pred korupcijom. Ono što također posebno zabrinjava je da predložena glavna državna odvjetnica u svom programu je doslovno zaboravila na korupciju i posljedice koje korupcija ima na cijelu zemlju i naše građane. Apolitičku korupciju, pazi čuda ni ne spominje. Da joj možda nije netko šapnuo da tako treba biti ili možda računa na glasove onih u Hrvatskom saboru, na potporu onih protiv kojih se vodi u ovom trenutku kazneni postupak. O tome se ovdje radi i zato ovaj prijedlog koji dolazi danas na Hrvatski sabor i s kojih želite izglasati nikako nije dobar jer će u glasanju za novu glavnu državnu odvjetnicu sudjelovati i oni tzv. žetončići protiv kojih se vodi kazneni postupak. Podsjetit ću da je u travnju 2018. na Plenkovićev navod smijenjen glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan koji je osvjedočeni borac protiv korupcije, koji sad nažalost hoda sa 3 tjelohranitelja zato jer mu prijete optuženici iz raznih korupcijskih afera. Razlog smjene je bio vrlo jednostavan, to je Plenkovićevo imenovanje svog poslušnika Dražena Jelenića koji je zapravo trebao štititi korupciju odnosno ne procesuirati je i štititi HDZ-ovce u aferama. Što se kasnije u njegovom radu pokazalo itekako točnim, prikladnije bi zapravo reći u njegovom ne radu jer nikakve naznake procesuiranja korupcije, nikakvih korupcijskih afera koje su razotkrivene od strane Državnog odvjetništva nije bilo. Dakle mandat poslušnika Jelenića obilježio je nerad glavnog državnog odvjetništva po pitanju procesuiranja korupcije. Za vrijeme njegovog mandata, a to je paralelno sa mandatom ove Vlade zadnje četiri godine, Hrvatska je po izvješću Transparency Interantionala potonula u društvo najkorumpiranijih zemalja na svijetu. Da, dobro ste čuli, na svijetu. Kao što je korona virus u kratkom vremenskom periodu upozorio na sve slabosti i hrvatskog društva i naše ekonomije, da nismo samodostatni u poljoprivrednoj proizvodnji, da ne možemo ovisiti samo o turizmu i samo o potrošnji isključivo uvoznih proizvoda, da nemamo industriju jer je ona uništena u privatizaciji i pretvorbi godina, da Hrvatska nije u zadnje četiri godine napravila nijednu reformu zbog čega bi izlazak iz krize trebao biti lakši, tako je i korupcija zadnje četiri godine konstantno uništavala šanse naše zemlje za uspjeh. Ono izjeda naše društvo zbog korupcije mnogi naši građani imaju male plaće, umirovljenici žive u bijedi, investicija nikada nije bilo manje, mladi i obrazovni svoju budućnost ne vide u našoj zemlji. Uvjeren sam da nije bilo korupcije, te rak rane hrvatskog društva da bi građani naše zemlje zasigurno živjeli puno bolje. Ono što je loše, loše je što se krivci ne procesuiraju. Umjesto da DORH radi svoj posao, da procesuira one koji su umočeni u koruptivne radnje, DORH zapravo ne poduzima ništa. Dojam zadnje četiri godine ove Vlade je da DORH uopće ne postoji. I takav dojam zapravo je prilog u tezi tome da je korupcija kao da je postala poželjna u našem društvu i nešto sasvim normalno i protiv toga se moramo boriti. No, kako i ne bi bio prisutan takav dojam u hrvatskoj javnosti kada je na vlasti Plenkovićeva vlada koja je postala sinonim za korupciju. U povijesti naše zemlje ne pamti se korumpiranija Vlada od ove, tome u prilog govori bezbroj afera koje ih je više teško i na brojati jer ih je bilo toliko da se svaki normalan i pošten čovjek u ovoj zemlji mora posramiti takve vlasti. Potvrda da je tome tako stigla je i u obliku pljuske koju smo dobili iz Bruxellesa i u jednom detaljnom kompleksnom izvješću Europske komisije o stanju u Hrvatskoj, Europska komisija govori upravo da jedan od najvećih problema Hrvatske u mandatu ove HDZ-ove vlade upravo postala korupcija. I varate se ako mislite da će korona virus izbrisati kod građana sjećanja na korupciju i sve probleme s kojima se naša zemlja suočava. A vi u silnoj želi da profitirate na korona krizi jedino čime se bavite u ovome trenutku je datum raspisivanja parlamentarnih izbora jer se nadate da ako se izbori raspišu čim prije da će građani zaboraviti najkorumpiraniju Vladu u hrvatskoj povijesti i da će zaboraviti da žive teško. No nemojte podcjenjivati građane naše zemlje, građani nisu zaboravili. Građani nisu zaboravili da je osobno Plenković bio umočen u najveću korupcijsku aferu u povijesti Hrvatske u aferu Agrokor u kojoj su savjetnici izvukli stotine milijuna kuna, što je priznao i potvrdio sam premijer kada je smijenio Ramljaka i Martinu Dalić te pozvao savjetnike da vrate novac. Tadašnji glavni državni odvjetnik čak nije našao za shodno ispitati svjedoke tajnih sastanka u Vladi. Moje pitanje vama gospodine Bošnjaković, a i novoj glavnoj državnoj odvjetnici, hoće li se ona pozabaviti ovim slučajem kojeg je jednostavno zataškavao njen prethodnik. Građani nisu zaboravili da je iz ove Vlade zbog sumnje na korupciju moralo otići najmanje 10 ministara, građani nisu zaboravili kako su se Plenkovićevi ministri bogatili, nisu zaboravili jahte, vile, skupe Mercedese, prenamjenu zemljišta, imovinu bivših ministara kojoj se ne može dokazati porijeklo. Građani nisu zaboravili da je HS postao leglo političke korupcije vašom zaslugom i zaslugom vašeg koalicijskog partnera Bandića, a Hrvatskom vlada tzv. žetončić koalicija. Građani nisu zaboravili da se ova vlast održava na vlasti isključivo političkom korupcijom odnosno kupovinom zastupnika u Saboru, nekima od njih kako su pisali mediji se itekako pogodovalo. Moje pitanje novoj državnoj odvjetnici, hoće li se pozabaviti i slučajevima imovine uvaženih HDZ-ovaca kojoj se ne može dokazati porijeklo? Hoće li se pozabaviti kupovinom zastupnika u Saboru? Hoće li se pozabaviti korupcijom koju je zataškavao njen prethodnik? Hoće li se na kraju zabaviti i korona profiterima koji ovih dana pokušavaju iskoristiti ovu krizu i zaraditi na tuđoj nesreći, na nesreći građana koji ostaju bez posla i koji proživljavaju teške dane u vrijeme korona krize, poput recimo Plenkovićevog direktora pošte koji mimo Zakona o javnoj nabavi kupuje po duploj većoj cijeni opremu za 131 milijun kuna, a resorni ministar Butković navodno o tome ništa ne zna, iako je Vlada obustavila sve javne nabave ili npr. poput šefa HEP-a koji pod pokroviteljstvom ministra Ćorića i pod okriljem korona krize navodno mešetari državnim nekretninama ili poput glavnog državnog inspektora Mikulića koji za vrijeme korona krize zapošljava vlastitu ženu bez javnog natječaja na plaći od 17.000 kuna dok ljudi gube posao i sve teže žive? Hoće li se državna odvjetnica pozabaviti i slučajem Doma za starije i nemoćne u Splitu gdje je umrlo 20 osoba zbog pokušaja zataškavanja proboja virusa od strane ravnatelja Škaričića? Podsjetit ću, taj isti ravnatelj kojeg je postavio i kojeg štiti politički tajnik HDZ-a Ante Sanader je preko 10 dana ušutkavao medicinsku sestru koja je nažalost bezuspješno pokušavala prijaviti simptome oboljelih štićenika doma. I da ne bi bilo zabune, nisu to tamo neki nebitni HDZ-ovci kod kojih postoji sumnja na korupciju, to su sve Plenkovićevi prvi suradnici, njegovi osobni izbori, njegovi ministri u Vladi Dalić, Žalac, Tolušić, Kujundžić to je njegov prvi suradnik i bivši politički tajnik Kuščević, to je od strane njega imenovan novi politički tajnik HDZ-a Sanader, to su njegovi direktori javnih poduzeća, to su Plenkovićevi koalicijski partneri, Bandić i HNS to je sve njegov izbor, znači njegov izbor je i korupcija. Za kraj, nemojte podcjenjivati građane naše zemlje. Jedno je sigurno kad god budu izbori, građani će reći ne korupciji, reći će ne političkoj korupciji i žetončićima, reći će ne korona profiterima jer građani vam nisu niti zaboravili niti oprostili. I ne brinite za nas, mi smo spremniji nego ikada. lažno govorio, optuživao, klevetao zastupnike HDZ-a i to one koji u ovom trenutku nisu u sabornici pa ne mogu odgovoriti, stoga sam bio dužan to navesti. I sve što radi SDP i kada je u pitanju gospodin Sanader i traženje ostavke potpredsjednika HS-a govori ustvari o nemoći i očajničkom potezu SDP-a u ovoj predizbornoj kampanji. Kolega Bačić bez obzira na ono što izrečeno smatram da nije bilo povrede Poslovnika, dakle klevete, laži i to dio su onoga što pojedini zastupnici govore, to je njima normalno, a to ne potpada pod povredu Poslovnika. Izvolite

navodnoj povredi Poslovnika omalovažava pamet svih nas koji sjedimo ovdje, ali i svih hrvatskih građana jer reći za Lovru Kuščevića primjerice da je korumpiran nije kleveta nego činjenica. Hvala. Kolega Grbin ne znam kako možete reći da je to činjenica jel to ne postoji kao potvrda, to ćemo tek vidjeti da li je tako ili ne, ali vi očito imate tu moć da procjenjujete i da presuđujete unaprijed. To su neki ostaci iz nekih prošlih vremena, ali vaše pravo, vaša savjest. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Povrijedili ste čl. 238. Poslovnika kada ste na ovakav način govorili o mojoj sposobnosti prosuđivanja. Ja ne odlučujem o nečijoj kaznenoj odgovornosti, ali itekako vidim činjenice, itekako vidim dokaze, itekako vidim što se događalo i itekako vidim ono što svi drugi vide, a to je gospodin Kuščević korumpiran. To što vi ne želite to vidjeti, Gordan (HDZ)** Dakle mi ovdje nismo da sudimo, mi smo ovdje predstavničko tijelo i zakonodavno tijelo, a kada su se ljudi iz predstavničkih i zakonodavnih tijela upuštali u takve prosudbe to se je nazivala tiranija, ne demokracija, miješanje dviju vlasti koje je uvijek išlo na štetu ljudskih prava. Presumpcije nevinosti je dio demokracije, to jako dobro znadete i moja je dužnost da pogotovo o onima kojih ovdje nema, a govori se o njima na način na koji ste vi rekli da im stanem u zaštitu bez obzira što će u konačnici reći pravosudna tijela. Idemo dalje, sada je na radu zastupnik Marin Škibola u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Sabora. Uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici. Danas raspravljamo o državnom odvjetništvu, novoj kandidatkinji, međutim svi u Hrvatskoj znaju da je Hrvatska jedna zemlja duboke, ogromne, velike korupcije i da se HDZ 20 godina nije obračunao s tom korupcijom nego da je on kao sustav generator te korupcije. Odmah na početku moram reći da se ne znaju jasni razlozi ostavke Dražena Jelenića. Mene interesira zašto je on razriješen dužnosti? Ovdje se licemjerno navodi da je on podnio ostavku, ali vi ne govorite da ste ga vi ucijenili da podnese ostavku. Znači u dokumentu piše da je on dobrovoljno dao svoju ostavku i to je kao razlog. Međutim, jasno je da je Plenković slao poruke i da ste vi iz Vlade slali poruke da ako Jelenić ne da sam ostavku da ćete ga vi smijeniti. Pa recite službeno koji su konkretni razlozi zašto ste smijenili glavnog državnog odvjetnika? Znači budući da vi u samom službenom dokumentu to ne navodite, jednostavno obmanjujete ovdje zastupnike. Sama uloga DORH-a kao tijelo koje suzbija kriminalitet u Hrvatskoj je obmana. Građani znaju da je ovo tijelo glavni alat u rukama struktura koje drže glavne spone sustava pod kontrolom. Prilikom ovog izbora imali smo 6 kandidata, znalo se unaprijed da će HDZ instalirati nekog iz sustava i na takav način održati kontinuitet ne suočavanja s kriminalom i toleriranja istog. Prerizično bi bilo za HDZ da na čelo DORH-a dođe neki kandidat koji je izvan sustava, koji nije dio tog sustava koji ne poznaje sustav i koji ne tolerira funkcioniranje takvoga sustava. Prema tome, tih 6 kandidata koji su bili, oni su bili čisto forme radi i tu se stvarao jedan cirkus. Međutim, vi ste već unaprijed znali koga ćete vi postaviti za glavnu državnu odvjetnicu. I onda tu Plenković i Božinović glume neke regrutacijske centre, oni kao obavljaju razgovore, znači oni su kao neki žiri, razgovaraju sa kandidatima, znači to je sve predstava za javnost. I ta predstava za javnost, zbog takve predstave za javnost građani naše zemlje, mladi ljudi napuštaju našu državu, država propada, propada u raljama korupcije i kriminala, a sustav se kontinuirano održava, održava, održava i vi ne vidite u tome problem. Znači vi ne vidite u tome problem da se napokon mora suočiti sa kriminalom u Hrvatskoj. Ono što treba reći jest da se kriminal u RH uvukao u sve pore društva, infiltrirao se u najvažnije institucije RH, korupcija u pravosuđu je najveći problem i tu se hitno mora krenuti u čišćenje, potom se treba obračunati sa bankama koje su u Hrvatskoj oprale na milijarde kuna. Treba krenuti hapsiti istog trenutka ljude u institucijama koji su bili poluge za realizaciju kriminala. Znači Državno odvjetništvo mora promptno krenuti istraživati kome se pogodovalo, na koji način se pogodovalo i koji su ljudi u državnim institucijama učinili ovakvo bezizlazno stanje gdje su kriminalne strukture zapravo preuzele našu državu. Mene zanima zašto vi u Državnom odvjetništvu stopirate istragu RBA zadruga i interesira me tko vam je to naložio? Znači tko je stopirao te istrage i pod kojim objašnjenjem? Zato što imamo pravomoćne presude gdje ljudi pred sudovima svjedoče da su nosili torbe novca preko granice i to se prijavljivalo Državnom odvjetništvu, a Državno odvjetništvo ništa ne čini. Već 15 godina Državno odvjetništvo ništa ne čini po tim, po tom pitanju. I onda kako će građani vjerovati u institucije, znači kako vjerovati u institucije koje kao na lageru odbijaju sve te prijave. Da li će vodstvo HNB-a odgovarati za ogromne štete koje su učinili hrvatskim građanima svojim nedjelovanjem? Hoćete li gospođo Šipek krenuti raditi ili opet imamo predstavu za javnost jer nama je dosta predstave za javnost. Ako niste spremni za ovu funkciju nemojte je prihvatiti, nemojte je preuzimati jer koga mi više ovdje zavaravamo. Ljudi više ne vjeruju institucijama, DORH je izgubio apsolutno svoj kredibilitet, sav ozbiljniji kriminal stavlja se pod tepih, glumi se neka demokracija, imamo na 100-tinu tisuća lažno prijavljenih fiktivnih prebivališta koja se odjedanput aktiviraju prije izbora i onda mi pričamo tu o nekoj demokraciji. Znači, kada će se krenuti rješavati ta lažna prebivališta gospodine Bošnjakoviću? Kada će se krenuti to? Kakva je to demokracija? Znači mi, vi sad gledate da što prije izaberete glavnog državnog odvjetnika i onda da on ima mandat na 4 godine i da se opet ništa ne radi po tom pitanju tih lažnih prebivališta. Znači u Hrvatskoj su ugroženi temelji funkcioniranja sustava. Znači higijena funkcioniranja sustava, a to je demokracija je ugrožena. Ako želite farsu ja bi vam dao tu farsu, a tu farsu bi vam dao na način da sva oporba uopće ne izađe na ove izbore dok se ne riješi problem fiktivnih lažnih prebivališta. Jednostavno da se oporba ujedini i kaže vama, ako hoćete farsu tu evo neka samo HDZ izađe na te izbore dok ne riješite ta fiktivna prebivališta vi imajte 100% tu zastupnike, znači neka svi zastupnici u ovom saboru budu zastupnici HDZ-a i onda glumite tu farsu. Jer inače demokracija i izlaženje na izbore gdje imate 100-tine tisuća lažnih prebivališta nema nikakvog smisla. Hvala. Sada je na redu Klub zastupnika HDZ-a i poštovana kolegica Marija Jelkovac. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, evo pred nama je danas Prijedlog Odluke o imenovanju glavne državne odvjetnice RH, vruća tema kao što smo vidjeli od početka današnjeg dana, a i vruća stolica. Prije nego što nešto kažem o samom prijedlogu, uvodno bih rekla par riječi o samoj državno-odvjetničkoj organizaciji jer smatram da je to važno radi javnosti koja nas prati kako bi dobili što potpuniji uvid u samu strukturu te organizacija, njenu nadležnost, a samim time i kako bi dobili sliku o pravima i obvezama glavnog državnog odvjetnika. Osnova za uređenje položaja i ovlasti Državnog odvjetništva je odredba Članka 125. stavka 1. Ustava RH. Tom je ustavnom odredbom definirano Državno odvjetništvo kao samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih dijela te poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine RH i podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i prava. Zakonom o Državnom odvjetništvu koji je sada na snazi novi iz 2018., propisana je organizacija Državnog odvjetništva, ovlasti državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika kao i druga područja bitna za rad Državnog odvjetništva. Zakon osim odredbi organizacije Državnog odvjetništva sadrži pojedine odredbe o postupanju Državnog odvjetništva u postupcima u kojima sudjeluje kao stranka. Ovlasti glavnog državnog odvjetnika odnose se prije svega na područje državno-odvjetničke uprave. Pravilo je da svaki državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika je samostalan u svojem radu i odgovoran za svoj rad te odluke koje donosi. U konkretnom predmetu znači on sam odgovara za ishod tog predmeta i za sve odluke koje je donio. Izuzetno se ta samostalnost može ograničiti od strane čelnika Državnog odvjetništva ili čelnika višeg Državnog odvjetništva davanjem pisanog i obrazloženog naputka za postupanje i to jedino onda kada je to davanje, davanje takvog naputka potrebno radi jedinstvene primjene zakona. Uz sve ovo, naravno Zakon o Državnom odvjetništvu utvrđuje i to koji su uvjeti i kriteriji za imenovanje i razrješenje glavnog državnog odvjetnika te koje su njegove nadležnosti. Budući da je gospodin Jelinić kao bivši glavni državni odvjetnik razriješen dužnosti glavnog državnog odvjetnika odlukom ovog doma 28. veljače ove godine, Državno-odvjetničko vijeće je sukladno odredbama zakona objavilo javni poziv za imenovanje glavnog državnog odvjetnika te je nakon proteka roka za dostavu kandidatura koji je bio 30 dana utvrdilo kandidate koji su podnijeli prijavu i sve te prijave dostavilo Vladi RH sukladno zakonu. Ono što bih htjela naglasiti dakle proveden je redovni postupak imenovanja u slučaju kada je bio razriješen glavni državni odvjetnik. Povjerenstvo imenovano od strane Vlade provelo je razgovore sa svim kandidatima te je nakon toga utvrdilo prijedlog da se za kandidatkinju predloži gospođa Zlata Hrvoj Šipek. O navedenom prijedlogu raspravljao je jučer i Odbor za pravosuđe kao matično radno tijelo HS-a te je većinom glasova prihvatilo prijedlog. Na sjednici odbora gospođi Hrvoj Šipek kao kandidatkinji postavljena su brojna pitanja te smo imali prilike čuti na koji način promišlja o poboljšanjima unutar sustava te je isto tako bila svjesna, što je bilo vidljivo iz njenih odgovora, i problema koji postoje u samom sustavu. Čuli smo također da su nedovoljni rezultati u rješavanju predmeta ratnih zločina i da se time dovodi u pitanje zadovoljenje pravde uopće, a ono u čemu smo svi suglasni da je vrlo loša percepcija javnosti o postupanju i učinku i državnog odvjetništva kao i pravosuđa općenito. Smatram da je u tom pogledu i pred samom budućnom glavnom državnom odvjetnicom RH veliki izazov. Što se tiče predložene kandidatkinje samo bih istakla par riječi, dakle ono što je već rekao i ministar u uvodnom obrazloženju prijedloga, ona je svoj čitavi radni vijek provela praktički u tom sustavu, iako je to u početku kada je počela kao vježbenica nakon završenog Pravnog fakulteta počela je kao vježbenica unutar sustava javnog pravobraniteljstva što je kasnije nakon izmjena u Ustavu postao dio ovog današnjeg sustava. Dakle cijelo vrijeme je imala nekakvo prirodno napredovanje unutar tog sustava i smatram da je vrlo značajno da sve poslove koje je obnašala obnašala iz njenog životopisa vidimo da je te poslove obnašala stručno i kvalitetno. Bila je i prva predsjednica Državno odvjetničkog vijeća, dakle ima uvid u sve dijelove i segmente tog sustava. Naravno da je bilo i promišljanja kako je njen hendikep za imenovanje na ovu funkciju to što dolazi iz građansko upravnog odjela, a ne iz kaznenog odjela na ovu poziciju jer je to prvi puta, međutim ja osobno smatram da to nije hendikep jer prije svega poslovi glavnog državnog odvjetnika su poslovi državno odvjetničke uprave, mislim da je osim stručnih, moralnih i etičkih kvaliteta u tom smislu vrlo važno i to da osoba ima izražene upravljačke sposobnosti te da dobro poznaje sustav i ljude kako bi mogla najkvalitetnije iskoristiti sve resurse koje ima u sustavu. Ono što je također za istaknuti je da je ona sudjelovala i do sada u nekim drugim profesionalnim organizacijama, također je dakle članica Ispitnog povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita, Međunarodnog povjerenstva za postupanje po zahtjevima stranih ulagača vezane uz sporove koji proizlaze iz dvostranih ugovora RH iz područja poticanja i zaštite stranih ulaganja, edukator je na Pravosudnoj akademiji Državnoj školi od njenih početaka te autor većih obrazovnih materijala i stručnih radova. Ono što na kraju želim reći da glavni državni odvjetnik nije Superman i on sam kao niti nitko nijedan čelni čovjek niti jednog sustava ne može ništa, dakle za dobro funkcioniranja cijelog sustava bitan je cijeli sustav, svaki njegov segment, a isto tako i oni vanjski elementi odnosno sustavi s kojima taj sustav mora surađivati kako bi došao do nekih rezultata. Naravno da je danas percepcija u Hrvatskoj da je problem da ne kažemo bolna rana čitavog društva, stanje u pravosuđu i stanje i u samom DORH-u kao dijelu pravosuđa. Međutim, moramo biti svjesni da svi mi utječemo i na stvaranje percepcije. Ono što mislim da je svakako zahtjevna zadaća pred budućom glavnom državnom odvjetnicom, a to je i kako mijenjati percepciju javnosti, kako postići to da i sam rad rad DORH-a bude transparentniji prema našoj javnosti, kako bi javnost stekla ipak realniji i bolji uvid u same rezultate rada jel kada gledamo izvješća postoci govore ipak malo drugačiju sliku o rezultatima nego što ona je kao percepcija u društvu. Na kraju želim samo reći da će klub HDZ-a podržati prijedlog gospođe Zlate Hrvoj Šipek za glavnu državnu odvjetnicu i ja joj osobno želim puno uspjeha u radu. Hvala. **Radin, Sada je na redu Klub zastupnika Most-a nezavisnih lista odnosno najprije gospodin Grmoja i onda gospodin Bulj. Dragi ljudi, hrvatski narode. Vlada premijera Plenkovića je nekoliko dana prije raspuštanja HS-a odlučila instalirati glavnog državnog odvjetnika. Izabrali su gospođu Hrvoj ŠIpek osobu iz pravosudnog sustava koji po političkoj korumpiranosti nema premca u EU od kada je vodi ova Vlada, dakle Vlada Plenković, Vrdoljak, Upravo je borbu protiv političke korumpiranosti pravosuđa gospođa Hrvoj Šipek izostavila iz svog programa koji je jučer predstavila ovdje u HS-u. Izgleda i to sam rekao u replici da je premijer Plenković pažljivo, baš po svom ukusu izabrao novu šeficu DORH-a. Nema sumnje da će gospođi Hrvoj Šipek povjerenje dati povjerenje kolege iz vladajuće koalicije uključujući i one kolege koji imaju bogato iskustvo u krivotvorenju različitih isprava, u zlouporabi položaja u kriminalnim prenamjenama zemljišta kao i ostalim prioritetima aktualne vlasti na odlasku. Manda ove Vlade potvrdio je više nego očitu potrebu rezanja pupčane vrpce koja čvrsto spaja DORH s vladajućom strukturom. No tu pupčanu vrpcu ne mogu prerezati osobe iz sustava koje najavljuju kontinuitet. Kontinuitet je potreban onima koji koriste privilegirane pozicije korumpiranog sustava i onima koji korumpirane pojedince postavljaju na položaje da im čuvaju leđa. Čuvajmo leđa jedni drugima, jednom je prigodom pojasnio svoju životnu filozofiju predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Hrvatskim građanima treba DORH koji će čuvati njihova leđa i njihovu imovinu od pokvarenih struktura, a ne treba im kontinuitet ovakvog DORH-a. Hrvatskim građanima na treba DORH koji odbacuje kaznenu prijavu istog dana kada premijer javno intervenira za svoje poznanike. Hrvatskim građanima ne treba DORH koji podnositelje kaznene prijave odbija pozvati na razgovor, a osumnjičeniku omogućava zataškavanje. Hrvatski narode, DORH nije moguće reformirati, DORH je potrebno razmontirati i kreirati pravosudni sustav koji će služiti hrvatskim građanima, a neće služiti održavanju pokvarene strukture. DORH ne treba estetski tretman nego treba žuran kirurški zahvat. U DORH-u treba širom otvoriti vrata, napraviti jaki propuh i pustiti svjež zrak kako bi naša Hrvatska prodisala. Postojeće stanje u pravosuđu je neizdrživo. To vidimo i sami bez poražavajući pokazatelja kojima nas alarmira EU i Europska komisija. Vladinom relativiziranju i ignoriranju političke korumpiranosti pravosuđa u Hrvatskoj se nažalost priključila i kandidatkinja za glavnu državnu odvjetnicu gospođa Hrvoj Šipek svojim programom i namjerom održavanja postojećeg sustava s kojim mogu biti zadovoljni samo oni koje nije sram glasovima osumnjičenika i optuženika iz vladajuće koalicije provesti ovakvo imenovanje glavnog državnog odvjetnika nekoliko dana prije raspuštanja Hrvatskog sabora. I za kraj, ja nisam zadovoljan stanjem u pravosuđu. Ne želim nastavak ovakvog sustava i neću, kao što neće ni klub čiji sam predsjednik to je Klub MOST-a podržati imenovanje gospođe Hrvoj Šipek

Poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre, hrvatski narode koji očekuješ da dobiješ odgovore zbog čega Hrvatska korumpirana, zbog čega narod nema povjerenje u hrvatsko pravosuđe. 1000 pitanja se postavlja niti jedan odgovor ne dobijamo. Isključivo se održaje postojeće stanje. Uvaženi ministre od vas sam očekivao da objasnite zbog čega na kraju mandata ove trgovačke većine imenujete državnu odvjetnicu, umjesto sad na kraju mandata da prepustimo to idućem mandatu ovoga sabora, visokoga doma, kada narod odluči tko će biti ovdje predstavnik njihov. Vi isključivo na trgovačkoj većini želite ovdje sada zaštititi postojeće ono što sve niste poduzimali jer glavni razlog, ministre, glavni razlog odlaska ljudi iz RH 2/3 prazne, što su prazne, je nepovjerenje u pravosuđe. Klijentelizam, korupcija, kriminal cvita. Sve vrijednosti koje smo imali pravosuđe je uništilo. Državno odvjetništvo nije odradilo svoj posao. Osobno sam godinama i prije nego što sam bio saborski zastupnik davao kaznene prijave, predavao, za oružje, za obranu Cetinskog kraja, milijun i 400 maraka, nikada nisam dobio rješenje da li će se vratiti narodu taj novac, kada je trebalo oružje biti potrebnije nego kruh '90. godina kad je se klalo, palilo, srbočetnička armada na tim područjima. Taj novac gdje je završio ministre? Sadašnja vaša, vaš kandidat za državnu odvjetnicu je od '80. godine, ja kad sam ima 8 godina ona je počela raditi u životopisu, 8 godina, što je ona to napravila do sada, koje predmete je riješila, koje je predmete riješila. Da li je riješila gospodarski kriminal, da li je riješila lokalne šerife, da li je riješila ono što je se događalo u mojoj Cetinskoj krajini što sam ja prijavljivao, preuzimanje autoprijevoza najjače tvrtke Promet, koji je prometovao na području bivše Jugoslavije koja je uništena i predana u ruke bez kune? Da li je riješeno oni koji su tili imali namjeru, ne namjeru nego bio je gotov zagaditi rijeku Cetinu razno raznim industrijskim otpadom? Ja sam suđen zbog toga. Da li je riješen problem onih koji sam ja stao, a to su radnice Dalmatinke? Mene ste privodili, šta sam stao iza njih bez obzira što sam tada bio i djelatni časnik Hrvatske vojske, što je uništeni domovi zdravlja. I to je rezultat, ministre, što je u rodilištima ne čuje se plač nego na autobusnim kolodvorima, zbog DORH-a koji ne radi svoj posao. Što je sa mojom kaznenom prijavom 2017. gdje je Todoriću davano da može mjenice bez pokrića 10 milijardi kuna priko HANFA-e i HNB-a, 10 milijardi kuna je koristio mjenica bez pokrića. 10 milijardi. Izravan udar u monetarni sustav RH. Veleizdaja. Pljačka. To narod zna, vi morate poslati ove poruku, što je rekao kolega Grmoja. Demontirajte ovaj sustav. Nećete se imati na ovim izborima, možda još nešto ćete imati, na idućim neće imat tko vas glasati, osim samo, ustvari, ostat će samo nekoliko starijih ljudi. Popljačkana je Slavonija, naša ravnica, opljačkane su naše luke, naše pomorsko dobro. Na pomorskom dobru se stvaraju koalicije u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Predsjednik skupštine Splitsko-dalmatinske županije svome članu je riješio priko svog koalicijskog partnera Bobana i Sanadera da dobije koncesiju na Benama, plaži, koalicija se rješaje na našem pomorskom dobru, našega naroda, još ogradite to, da se nemaju pravo ljudi ni kupati ni Splićani ni Sinjani ni nitko. I još jedno pitanje bi vas postavio. Što je sa ratnim zločinima? Što je sa vapajem Vukovara, sa vapajem .../Govornik se ne razumije./... sa vapajem brojnih zločina koji su napravljeni na mome području cetinskog kraja, što je s tim? Čujete li vi taj vapaj? Je li ste se vi toliko odnarodili pod ovim svjetlom da ljudi koji su logoraši bili u srpskim koncentracijskim logorima, mene zovu pa da ja ih moramo voditi u DORH, da ne mogu riješiti svoja prava? **Radin, Furio Sada stajalište Kluba zastupnika SDSS-a iznosit će g. Milorad Pupovac. Izvolite. Poštovani g. potpredsjedniče, poštovani g. ministre, kolegice i kolege. Izbor glavnog državnog odvjetnika je važan posao Vlade u pogledu predlaganja i još važniji posao Sabora u pogledu prihvaćanja onoga ili one koji je predložen i kao i kod prihvaćanja godišnjih izvještaja DORH-a, tako i kod ovoga izbora, to je tema koja zaslužuje najveću pažnju ovoga Doma.

i ovisi i danas i ovisit će u budućnosti i iz tog razloga ne čudi što čujemo polemičke tonove, kritičke tonove jer ljudi su u pogledu stanja u pravosuđu s pravom nezadovoljni. Netko iz ove perspektive, netko iz one, ali kao i nizu drugih stvari, nakon ulaska u EU, kod nas se kriteriji za izbore i kriteriji za imenovanja i za postupanja počinju pogoršavati, ne unaprjeđivati i to moramo toga biti svjesni. I ovaj izbor i ovi kandidati koje smo dobili, kandidatkinje pokazuju da je sve manji broj onih koji .../nerazumljivo/... pokazuju ozbiljan interes za takve funkcije kao što je izbor glavnog državnog odvjetnika. Nažalost tako i sa nekim drugim funkcijama, ljudi od struke, ljudi od autoriteta, iz nekog razloga se klone ovakvih funkcija. I kad je posrijedi Ustavni sud i kad je posrijedi su ključni sudovi u zemlji i moramo se zamisliti zašto je to tako i moramo nešto napraviti da se to promjeni. Dakle, umjesto da imamo proces u tom pogledu napredovanja, mi nažalost ne možemo konstatirati da imamo proces napredovanja. napredovanja. DORH, a to nije ni čudo, je kod nas zapravo, samo u nekim razdobljima bila favoriziran segment pravosuđa, bilo javno, bilo u pogledu djelovanja političkog sustava, ali faktički DORH je nažalost bilo tretirano kao treće prase, 13. prase pravosudnoga sistema. Malo se činilo da ga se ojača. Malo se činilo da mu se pomogne da razvije autonomiju, profesionalnost i kompetencije. U sve složenijim i sve brojnijim predmetima koje može obavljati, od predmeta koji se tiču gospodarskog kriminaliteta pa do predmeta koji se tiču traumatičnim i dramatičnih stradavanja ljudi u okolnostima rata koje smještamo u dimenziju međunarodnog, povrede međunarodnog humanitarnog prava. Dok ovo govorim uvijek imam na umu čestite odvjetnice i odvjetnike, suce i sutkinje koji mogu pomisliti da na njih mislim, ali ne mislim. Većina čestito obavlja svoj posao i plaćena je slabo. Radi u okolnostima koji su neprofesionalni, sa sredstvima koje su često donacije drugih zemalja, a ne naše zemlje. Dakle kad biramo, u ovom slučaju novu kandidatkinju za glavnu državnu odvjetnicu, to trebamo imati na umu i ako je moguće uz sve rezerve koje možemo imati, ako je moguće pomoći da taj segment segment pravosudne vlasti počne funkcionirati što je moguće bolje, da što je moguće manje čujemo prigovora kako netko utječe na to iz političkih, ali nemojte misliti samo iz političkih, ima i drugih točaka iz kojih se utječe i koje nisu ništa manje moćne nego što možda Vlada. Kad nešto dođe na sud tko utječe? Onaj tko ima novac, onaj koji ima boljeg odvjetnika, onaj koji može duže razvuć. Taj iscrpi i oslabi posao državnog odvjetništva i njihovih zamjenika, sve to moramo imati na umu i pokušati kada usvajamo proračun, pokušati kada osmišljavamo funkcioniranje, poboljšanje funkcioniranja naših pravosudnih institucija učiniti nešto da se to promijeni. Prije svega, prije svega ekipiranje, prije svega izbori na ključna mjesta jesu važni primjeri. ako neko svojim primjerom na važnom ključnom mjestu u sudstvu ne pokazuje najbolje pa to se prenosi dalje. Ako mi iz politike šaljemo dvosmislene iskaze ili „Za dom spremni“ ovo ili ono, pa što će onda reći ljudi koji sude? Ako mi iz politike smatramo da jedan ratni zločin se treba suditi do koljena devetoga, a drugi se ne treba suditi jer to se moglo, moglo se minirat, moglo se ubijati, moglo se odvoditi, moglo se protjerivati, namjerno govorim ovim riječima zato što je to zapriječeno kaznama međunarodnog humanitarnog prava, o kome god da je riječ. I sada će se neko javiti pa će reći Pupovac misli samo na Srbe, ne mislim. Na mene je stradanje Hrvata u Vukovaru, Erveniku koje je spomenuto dakle obitelji Čengić ili u Škabrnji ili bilo gdje drugdje jednako bolno kao i stradanje Srba po dalmatinskim selima, po Zapadnoj Slavoniji, po gradovima na početku izbijanja sukoba. Tako da tu knjigu moramo zatvoriti na način da stvorimo i omogućimo državnom odvjetništvu da autonomno radi, da ih ne ucjenjujemo iz svojih vlastitih političkih interesa kao što to čine pojedinci da bi došli na vlast. A u nizu je slučajeva je bilo ljudi da su dolazili iz stranaka da su dolazili na vlast na tome, a vlast koja dolazi na tome ne može biti dobra vlast i ne može osigurati adekvatno pravosuđe, nažalost. Imamo dovoljno primjera do sada da se to može potvrditi. Što se tiče konkretnoga izbora, već sam rekao, kroz nekoliko proteklih godina izbora nismo imali sreće sa izborom glavni državnih odvjetnika. Reći ću samo tom formulacijom. Kandidatkinju, o kojoj danas raspravljamo i trebamo birati, ona to treba imati na umu. I zbog sebe i zbog nas, a prije svega zbog onoga zbog čega će obavljati tu dužnost. Vratiti minimalno povjerenje svojim zamjenicima i zamjenicama, vratiti minimalno povjerenje kod građana u Republici Hrvatskoj koje, nažalost, je ispod minimuma. I istovremeno, uvjeriti Vladu da državnom odvjetništvu, uvjeriti pravosudni sistem, surađivati s policijom na načinu koji neće jedni druge opstruirati kao što je to bilo dosad u nizu slučajeva i stvoriti pretpostavke da Državno odvjetništvo radi što je moguće bolje. Na kraju, kada govorimo svatko od nas može reći suvišnu riječ i ja to tako gledam, ali kada je suvišna koja jako zvoni treba reći da nema prostora danas i ne smije biti u našoj zemlji na riječi oni ili mi. Hvala lijepa. Idemo dalje, sada ispred Kluba zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku govorit će gospodin Lovrinović i piše gospođa Sabolek. Poštovani građani, vama se prije svega obraćam. I danas vi vjerojatno pratite ovo zasjedanje Sabora, vidite ovdje mi nemamo priliku za izbor glavne državne odvjetnice ili odvjetnika, ona će se postavit. Dragi građani, nije li ironija i tragedija ovoga društva da će o glavnoj državnoj odvjetnici koja je ovdje predložena po ne znamo kojem filteru jer je ne možemo čuti da će presudno odlučiti nekoliko zastupnika koje taj isti DORH istražuje. Netko maloprije reče da nismo posljednjih nekoliko godina imali sreće sa državnim odvjetnicima, pa nismo imali jer su uvijek postavljani. To je ključna osoba koja treba štititi poredak, zakonitost, red u ovoj zemlji. Međutim, što želi ova Vlada? Ona želi svoj DORH, ona želi svoju Poreznu upravu, znači ona želi slabu državu, slabe institucije. Zato se građani ili kako se to kaže narod osjeća, mi se osjećamo nemoćni. Dosta nam je ovih predstava, izbor državnog odvjetnika je prevažno pitanje za svaku zemlju i to mora biti i za Hrvatsku. DORH ne smije biti mjesto gdje se skupljaju predmeti, gdje se skuplja prašina. Ispred stranke Promijenimo Hrvatsku podnio sam tri kaznene prijave, jedna je protiv HNB-a u slučaju Franak, druga je protiv HANFA-e zbog pranja novca odnosno mjenica bez pokrića, treća protiv Raiffeisen banke koja je javno tražila usluge raznih PR stručnjaka da vrše pritisak na sudove i na suce. Prema tome, vidimo da je u ovoj zemlji bezakonje. U tom bezakonju se najbolje snalaze ovakvi ljudi i ovakve političke strukture. Zato dragi građani, pojedinačno se osjećamo nemoćnim, ali sada kada dođu izbori taj dan smo mi svatko je pojedinačno car. Pišete mi da ne vrijedi, ukrast će izbore. Ma nek ukradu nešto, ali ne mogu ukrasti sve, ali vas 47% ne može sjediti kod kuće kada su izbori i očekivati da uredimo Hrvatsku kako treba. Može se nas nekoliko ovdje boriti kao lavovi i drago vam je to čut, ali nam treba vaša snaga, vaša moć, vaši glasovi da na sljedećim izborima pometemo ovaj kukolj s političke scene i da konačno Hrvatsku okrenemo u pravom smjeru prema blagostanju, miru i zakonitosti. Ova Vlada i prethodne one žele slabe institucije, one žele Poreznu upravu slabu. Kada sam pitao koliko ima nenaplaćenih poreza u dopisu, odgovorili su 28 milijardi kuna. Zamislite Porezna uprava nije naplatila do sada 28 milijardi kuna, a mi se gušimo u problemima. Zamislite da su naplatili samo, da je 50% manji iznos te naplate 14 milijardi što bi nam to sada značilo. Svake godine otpisuju milijardu i pol do dvije, kada sam pitao po kojim kriterijima kažu ne možemo vam zastupniče to dogovorit to je poslovna tajna, znači diskrecija ljudima svojim. Jel to po stranačkim linijama? Ne znamo. Znači tražim da se iz glasovanja o glavnoj državnoj tajnici izuzmu oni zastupnici protiv kojih se vodi bilo kakav kazneni postupak. Oni bi to morali sami učiniti, to je minimum morala koji se ovdje očekuje kao saborskih zastupnika. U tom smislu oni će ako postupe drugačije to će biti vrhunac ruganja u lice nama građanima. Pa prema tome, poštovani građani nemam vam ništa drugo poručiti, DORH nema financijske forenzičare stručnjake, zamislite kako će oni donositi odluke i istraživati vrhunske financijske malverzacije i gospodarski kriminal. Ne mogu, potplaćeni su, nemaju dovoljno mjesta. E pa zato im je stalo, oni bi najradije da nema DORH-a, a ako je već tu onda treba biti njihov pod kontrolom. Iz ove govornice vam šaljem jednu od posljednjih poruka jer ovaj će se Sabor ubrzo raspustiti. Pozivam vas, shvatite već jednom, shvatimo već jednom da na izborima naš glas vrijedi i ja vas pozivam da promijenimo konačno Hrvatsku zajedno. Hvala vam. Hvala i vama. Gospođa Sabolek, izvolite. **Sabolek, Snježana (Živi zid)** Hvala vam gospodine predsjedavajući. Poštovani građani, kolegice i kolege. Glavni državni odvjetnik Jelinić je smijenjen, taj državni odvjetnik nije napravio ništa kao ni drugi prije njega, kao što neće napraviti niti gospođa Zlata Hrvoj Šipek. A zašto? Zato što ih bira ova HDZ-SDP većina u Saboru, isto tako ih može smijeniti ako diraju u osinje gnijezdo, drži ih u šaci. I kako takav politički politički postavljeni odvjetnik može raditi svoj posao i trpati kriminalce u zatvore kada ga ti isti kriminalci i njihovi predstavnici u Saboru postavljaju na dužnost i odlučuju o njegovoj sudbini. Gospođa Zlata Hrvoj Šipek je već skoro 30 godina u ovom kriminalnom sustavu, 30 godina, a 15 godina je zamjenica glavnog državnog odvjetnika. Ova gospođa 15 godina gleda kriminal, gleda kako se štite i ne procesuiraju teški kriminalci, dijete ovog korumpiranog sustava i od nje mi trebamo očekivati promjene? Pa samo tijelo Vijeće Europe za borbu protiv korupcije GRECO upozorilo je ovu korumpiranu Vladu da promijeni način izbora imenovanja glavnog državnog odvjetnika, ali i predsjednika Vrhovnog suda. Jesu li to napravili? Pa naravno da nisu, pa prvi bi bili oni procesuirani kada bi glavni državni odvjetnik bio hrabra, moralna i nepotkupljiva osoba. Bez uvrede gospođo Hrvoj Šipek, ali vi ste spremni za mirovinu, vi nemate u sebi želje i mladosti za borbom protiv kriminalaca kao što bi imali prije 10 ili 20 godina, možda i to pod uvjetom da vam je borba dozvoljena od vaših političkih šefova. Vi ste gospođo marioneta, lice koje će glumiti glavnog državnog odvjetnika, a nakon toga ćete u mirovinu i to bi rekla zasluženu jer ćete zasigurno profitirati od ove marionetske pozicije. A za to vrijeme nećete napraviti ništa, procesuirat će se možda samo za koje dobijete zeleno svjetlo. Šta ćete mišiće pokazivati samo na otpisanom Bandiću? Dokazivati da je pravosuđe funkcionira, da DORH funkcionira, da USKOK funkcionira, da sudstvo funkcionira? Ne, umjesto da si postavite cilj da ćete godišnje procesuirati 10 slučajeva korumpiranog kriminala i raščistiti ovu kriminalnu družbu, vi u svom programu stavljate prioritet da sklapate nagodbu sa kriminalcima. Zar mislite da narod želi da i dalje teški kriminalci izvlače se uvjetnim kaznama i sitnim novčanim kaznama? Narod želi da ih strpate u zatvor, na maksimalno zaslužene kazne kako ne bi više nikada nekome palo na pamet da bezobrazno i bez skrivanja harali ovu državu. Kakve nagodbe, gđo. buduća državna odvjetnico? Možete vi nas uvjeravati koliko želite da želite rasteretiti sudstvo, prava je istina da ćete i dalje puštati kriminalce da nam se smiju sa slobode i dalje neometano pljačkajući naš narod. Gđo. Hrvoj Šišek, imate još vremena da odustanete od kandidature za glavnu državnu odvjetnicu i otiđete u mirovinu sa koliko-toliko neokaljanom časti. Znate da ćete biti marioneta, znate da ćete plesati kako kriminalci sviraju, vi niste osoba za obračun sa kriminalom. Hvala. Gđa. Anka Mrak Taritaš govorit će u ime Kluba zastupnika GLAS-a, izvolite.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Prema službenom pregledu stanja u području pravosuđa u EU-u iz 2019. g., RH je zadnja, baš zadnja, od tada još 28 država članica i to prema dojmu građana o neovisnosti pravosuđa. Kao razloge za taj dojam građani Hrvatske navode i to u jednakoj mjeri pritiske politike i ekonomskih i drugih interesa. Nepovjerenje građana u pravosuđe ruši temelje povjerenja u državu. Osnovna načela kao što su jednakost pred zakonom i pravo na pošteno suđenje, dovedena su u pitanje i to je već odavno znak za zvono na uzbunu. Nažalost, ovim izborima odnosno načinom izbora, to se neće promijeniti, čak štoviše, bit će obrnuto. Postupak izbora svodi se na to da Državnoodvjetničko vijeće raspisuje poziv a onda tobožnje povjerenstvo sastavljeno od ministara u Vladi saslušava kandidate, to ne ulijeva povjerenje. Tim više što se radi o krajnje netransparentnom postupku u kojem niti javnost niti njihovi izabrani predstavnici, saborski zastupnici, nemaju uvid u sve podatke koje bi trebali imati. Sve se zapravo svodi na slijedeće, nekoliko ministara, svi članovi iste stranke iza zatvorenih vrata odlučuju o kandidatu a onda saborska većina i to najobičnija, dakle opet grupa ljudi iz iste stranke i nekoliko zastupnika koji su žetončići u džepu višestrukog USKOK-ovog optuženika, tu odluku potvrdi. I onda se pitamo zašto naši građani najmanje od svih građana EU-a vjeruju u neovisnost pravosuđa od politike? U cijeloj priči zapravo nejasno je zašto uopće trošimo vrijeme na glumljene neke procedure. Gđa. Zlata Hrvoj Šipek može biti najbolja kandidatkinja na svijetu za ovo mjesto, ali kad je riječ o ovakvom načinu izbora, mi to baš nemamo razloga vjerovati. Državno odvjetništvo RH ne uživa bogzna kakav ugled niti povjerenje javnosti, loše je to, svi bi bili sretni da je drugačije, ali moramo biti svjesni stvarnosti. Ljudi imaju dojam da je podložno pritiscima kako političkih ali tako i ekonomskih moćnika, stalno se priča o selektivnom pristupu u kojem nekima nije dozvoljeno ništa a neki prolaze sve, o ladicama, ormarima i sobama koji su vrijedni zaposlenici napunili dokazima o kriminalu svih vrsta ali je sve to na kraju zaustavljeno zbog nečije političke ili ekonomske moći. U potpuno bizarnom slučaju bivšeg državnog odvjetnika i njegove afere s masonskim teatrom iz veljače ove godine, DORH zasigurno nije izašao osnaženog ugleda i ojačanog povjerenja, čak štoviše. Nadalje, o gđi. Zlati Hrvoj Šipek znamo zapravo vrlo malo, znamo to što je već rekla, daj e odabralo povjerenstvo od 6 HDZ-ovaca nakon čega je dovoljno da su ti isti HDZ-ovci zajedno sa zastupnicima iz džepa višestrukog USKOK-ovog optuženika, dignu ruke u Saboru i onda bude izabrana. Nemojte mi zamjerit ako odmah u startu smatram da to baš i nije neka preporuka. Znamo i da je gospođa dugo u sustavu, zapravo od svog prvog radnog dana, od onih ranih 80-ih godina prošlog stoljeća i da budemo iskreni do kraja, to ne smatramo prednošću. Odjedanput je u DORH-u odnosno u DORH-u već dugo, ne odjedanput već dugo, vlada taj jedan čudni oblik nasljednog prava. To znači da popunjavanje čelnih policija u DORH-u može biti samo od ljudi koji su tamo radili i oni nasljeđuju jedne druge. DORH sa svim svojim problemima s kojima se suočava i svim nezadovoljstvom koje izaziva, mislimo daj e došlo vrijem da bi savršeni kandidat bio netko „izvana“ i netko tko bi donesao svježu krv i sve to zajedno malo razdrmao. Čini nam se da u Hrvatskoj ima sasvim dovoljno sjajnih stručnjaka koji bi svojim znanjem, iskustvom i svježem energijom mogli dati DORH-u baš ono što mu treba, novi zamah i novi pogled na stvari. Predložena kandidatkinja naprosto zbog prirode stvari kao netko tko je od prvog trenutka radio u istom sustavu, ona jednostavno to nije. što je unutar Državnog odvjetništva bila zadužena za jedan drugi vid predmeta, a ne one po kojem će javnost pamtiti i što će biti i temelj rada, a to su kazneni predmeti. Program rada odnosno ono što smo uspjeli vidjeti i čuti također ne ulijeva neko pretjerano povjerenje. Da se razumijemo, to ne znači nužno da je kandidat loš, ne znači ni da je tragično loš, ali naprosto nije to ono čemu smo se nadali i što smo očekivali. Nema tu neke nove energije, nekih novih ideja za rješavanje nagomilajućih ili gorućih problema. Ono što najviše bode u oči da je kad je bila upitana vezano uz problem korupcije, kandidatkinja odgovorila i prebacila to na nekog drugog i izjavila da je protiv korupcije, neće riješiti kaznenim postupcima nego boljim zakonodavstvom. To je naprosto, ta izjava koju je kandidatkinja izjavila je naprosto razočaravajuća. Tako nešto možemo izjaviti mi u saboru jer to iz naše perspektive i naših nadležnosti to zaista je i naglasak, ali to ne može reći predložena kandidatkinja. Glavna državna odvjetnica u svojim rukama ima istrage i kaznene progone, oni su njeno oruđe i oružje u borbi, ali ako netko već prije nego što zasjedne na svoju funkciju daje izjave kao da je bacanje koplja u trnje to zaista ne zvuči dobro. Posebno kad se radi o glavnom ili jednom od glavnih izazova koji je čekaju. Korupcija je u velikoj mjeri ipak kršenje zakona i propisa koje imamo kakvi god oni bili. Program kandidatkinje uključuje ideju redefiniranja ovlasti USKOK-a kako bi on postao efikasniji. To u teoriji čak i može funkcionirati, ali kod kandidature za tako visoku funkciju voljeli bi vidjeti nešto malo više, nešto malo ozbiljnijih detalja kad se nabacuje ideja promjene ovlasti tako važnog tijela kao što je USKOK. Iskreno, previše je u ovoj zemlji ljudi koji će ako ih izaberemo osnovati povjerenstvo, pa će onda to povjerenstvo donositi zaključke, programe i planove, pa će onda još tu biti i nekih dodatnih povjerenstva ili nekih dodatnih timova. Ako se kandidirate za ovako visoku funkciju trebate biti konkretni, doći s idejama ili uopće ih ne spominjati način ako su one nedorečene i nerazrađene. Da se razumijemo ima ovdje i dobrih stvari. Pojačani rad protiv nasilja u obitelji, na zaštiti okoliša i zdravlja, snažnije korištenje izvansudskih nagodbi ili sl., ali to jednostavno nije dovoljno. Mislim da je DORH potrebno prodrmati novom energijom, temeljitim programima s više novih i konkretnih ideja. Institucionalni kontinuitet koji predstavlja gospođa Zlata Hrvoje Šipek to je jednostavno vlakić ljudi iz sustava koji se jedni drugi zamjenjuju na čelu institucije koja naprosto ne služi svrsi. Svrsi bi poslužilo da konačno čujemo kako će DORH osigurati da se samostalno i neovisno postupa protiv počinjenja kaznenih dijela, to je ono što piše na početku Zakona o Državnom odvjetništvu. Mi u Građansko liberalnom savezu nećemo podržati ovaj prijedlog. Hvala lijepo. sada najprije gospodin Zekanović, a ona gospodin Glasnović će govoriti ispred Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika gospodina Glasnovića i gospodina Hasanbevogića. Izvolite. Lijevom sam joj rukom držao kosu, a desnom vukao noć u visini jabučice. Dok sam nož povlačio udesno po njezinom vratu čuo se vrlo tihi zvuk koji je proizvodio nož u mojoj ruci sijekući kožu na njenu vratu. Izjavio je to Slobodan Kovačević koji je pravomoćno osuđen u Hrvatskoj radi ratnog zločina. A vaše ministarstvo državni tajniče i Božinovićevo ministarstvo nije poduzelo ništa da se za ovim čovjekom odnosno tim ljudima raspiše tjeralica. Ja bih volio danas čuti odgovor od Vlade RH i zahtijevam to i vas kao predstavnika Vlade inzistiram da mi se danas odgovori, a nije prvi put da pitam, zašto nije raspisana tjeralica za ubojicama obitelji Čengić u Erveniku kraj Knina, siječanj mjesec? Dvoje djece zaklano, majka i otac obitelji. I nema tjeralice. Naslovi su vam puni tjeralice za gospodina Mamića u BiH, neka. A zašto o ovome ne govorimo, zašto o ovome ne govorimo? Jer su no name, jer ih nema, jer su iz jedne jednostavne radničke hrvatske obitelji u šibenskom zaleđu odnosno u kninskom zaleđu. I o njima nitko ne govori. A ubojice, a nije samo jedan, ima ih 7-8 ne bih htio pogriješiti slobodno šetaju danas pod istim suncem kao i vi državni tajniče. Zahtijevam odgovor, ja sam danas već pismeno i usmeno zašto nemamo, zašto nemamo tjeralicu za ovim ljudima? Želite li da vam pročitam opet što je izjavio jedan od ubojica Slobodan Kovačević pred sudom? Držao je za kosu i sjekao vrat i nema tjeralice. Jesmo mi normalna država? I onda ćemo mi dovesti jednu osobu ovdje za državnu odvjetnicu dovest će ju HDZ, dovest će Plenković, nema problema zove se Zlata Hrvoj Šipek, no name, '56. godište. Na moje jasno pitanje ministru maloprije jeli gospođa član masonske lože ili neke druge udruge, on odgovara, ona zadovoljava uvjetima natječaja. Onda kada se sazna da je onda ćete je opet tjerat. Jeste se raspitali? Jeste ispitali, jesu tajne službe to istražile? Jel to gospodin Božinović to istražio? Nije. Ma nije ni bitno jel. Drugo pitanje, ja bi volio znati, ona tvrdi ovdje u CV-u u svom životopisu da nije član niti jedne udruge, a mene zanima jeli bila član npr. Komunističke partije Jugoslavije? Znači ispisao se ovaj tren iz udruge iz stranke, nebitno, ja želim znati jeli gospođa koja će sutra biti na jednoj iznimno važnoj funkciji bila član KPJ-u kao što bi volio znati za sve državne tajnike, za sve ministre jesu li bili i jesu li članovi nekih tajnih organizacija? Ali nema odgovora na to, nema odgovora. Molim vas ova na dva pitanja želim odgovor. Na kraju ću ipak završiti u malo drugačijem tonu, danas čestitam svim Splićanima, Splićankama njihov dan, Dan svetoga Dujma, ali bih se spomenuo još jedne iznimno važne činjenice, na današnji dan '91.godine dan nakon što su Splićani napali zapovjedništvo JNA u Splitu, znači prije koliko godina, 29 godina, Hercegovci su u mjestu Polog goloruki sa traktorima, automobilima na čelu sa Franjevcima zaustavili stotine tenkova i oklopnih transportera da ne dođu u Split, da ne dođu u Dalmaciju. Hvala Splićanima na onom što su napravili dan ranije, hvala Hercegovcima na ono što su napravili na današnji dan. I još jedanputa, sretan im Dan grada. Poštovane dame i gospodo. Istina boli. Kada bi se ovdje stavio detektor za laži rastopio bi se. Ja ne mogu vjerovati da ljudi neki govore i da oni vjeruju u što govore ovdje, DORH tamo su se mijenjali od početka moderne Hrvatske države od udbaša do masona. Tko je ova gospođa, ja ne znam, ali sumnjam da će biti ista stvar. Stari kadrovi isti mentalni sklop. To je zašto ne možemo dalje. Koliko će trebati da uspostavimo pravni sustav, pravi pravni sustav koji funkcionira? Po pitanju provedbe propisa Hrvatska je 52., a vi ste sjedili tu lijevo, desno krilo partije, 52.po propisu od 116 zemalja provedbi propisa. Po korupciji 50., ispred nas je Ruanda i Cabo Verde i vi govorite ovdje o demokraciji. Kakva demokracija? Ovo je kleptokracija, partitokracija. Imate totalni razlaz između propisa i zakona i provedbe. Šta su ove ostavštine? Legalna nesigurnost, tu se ugovori pišu olovkom, brišu se, stalno mijenjate pravila tu neće niko investirat. Sve mane iz SFRJ ste prenijeli u ovu državu, sve mane i zavaravate samo narod, narod zavaravate. Od sitnih aparatića do vrha institucija generirali ste birokraciju koji generira korupciju. Svako traži lovu na svakoj razini, a to je već postala stalna procedura. Vidjeli ste sada video konferenciju EU, ključna riječ Zapadni Balkan i korupcija, tako nas gledaju ovi tamo iz te prve brzine Sjeverne Europe. Švedska ima najmanje korupcije, a mi smo 50., itd. Malverzacije sa zemljišnim knjigama, revizija privatizacije i pretvorbe, retroaktivni zakoni. Zakon oduzimanje nezakonite stečene imovine, šta je s tim? Čekamo desetljećima. Mi smo tu amnestirali najveći zločin ekonomski protiv Hrvata, nasilno oduzeta imovina nakon '45.godine. o čemu mi govorimo? 5% zemljišnih knjiga je ispravno uknjiženo, šutimo o tome. Svi materijali SKH su očišćeni tamo '90.-te godine. Gdje je prijepis imovine društveno političkih organizacija SKH, sindikata? Ovo je samo gluma i iluzija. Znam da to neki ne slušaju ovdje, to ne zanima gospodina Hrelju, ali on će svoje reći ubrzo. Vrtimo se u krug ovdje. Evo trošenje javnog novca. Jedan krkan iz 3. Maja, također djelomično državno poduzeće, potrošio je, toliko je krao da ga je žena optužila. On je potrošio 450.000 kuna na reprezentaciji 3. Maj, a radnici su na ulici. Ovi komunistički … begovi, direktori dali su 15% dionica državnih poduzeća su dali radnici, oni uzeli 85% i u stečaj. Tu smo danas. Evo u koga bi se trebali ugledat? Sve je davno napisano i rečeno. Rumunjska formira antikorupcijski direktorat, Rumunjska propisuje 20 zakona po pitanju suzbijanja korupcije na terenu, zakoni. I naravno tu imamo što mi nemamo ovdje, javno sramoćenje kneza drpislava pred medijima i oduzimanje nezakonite imovine koja je stečena na nezakoniti način. Osoba koja je danas pokrenula taj direktorat danas sjedi u Europskom parlamentu, ona je Rumunjka, ona je pokrenula taj kotač jel je vidjela da se dogodilo isto u Rumunjskoj što se ovdje dogodilo da su sve bivši kadrovi iz sustava prešli u ovaj sustav i nastavili su raditi na isti način isti mentalni sklop i to je naš problem, ta mentalna baština, ta kleptokracija bivšeg sustava a tu sjede isti ljudi koji su u tom bivšem sustavu kršili na najgore načine ljudska prava, jel' možda ta gospođa bila dio tog represivnog sustava koji se tad kandidira? Jer mi znamo da su svi retuširali svoje biografije, neki su mijenjali, neki milicajci su mijenjali svoje biografije kad su ljude vezali za radijator i mlatili što su pjevali hrvatske pjesme i danas su veliki kozmopoliti i Hrvati. Ja ne padam na te varke i stavite ovdje detektor za laž. Sada je na redu g. Milorad Batinić koji će govoriti u ime Kluba zastupnika HNS-a, izvolite. Hvala potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Ja ću za uvod pročitati ono što svi vjerujem najbolje znamo, čl. 125. koji govori što je Državno odvjetništvo, samostalno, neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje zaštite imovine RH te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i prava. Pročitat ću i ono što piše u izvorišnim osnovama Ustava RH, jedan dio,

govori se i na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava i promjena međunarodnog poretka u Europi. Ja ga iščitavam kao laik, kazat ću laik jer nisam pravne struke, znači Državno odvjetništvo mora biti u funkciji zaštite Ustava i svih onih prava koja su definirana Ustavom RH. Danas Danas raspravljamo o imenovanju državne odvjetnice, mi u klubu HNS-a podržat ćemo ovaj prijedlog, ali kao i svim dosadašnjim državnim odvjetnicima koje smo podržali na prijedlog Vlade, na prijedlog odbora saborskoga, to je bjanko potvrda. potvrda. Propitivanje rada je svake godine, jednako tako, propitivat ćemo i rad znači i program koje je kandidatkinja predložila i da vidimo da li je ispunjenje u onom djelu koje zadovoljava određene kriterije. E sada ovako. Uzeo sam ovdje primjere iz ono što čeka glavnu državnu odvjetnicu, to je izvješće o radu za proteklu godinu koje će biti temelj, početak njezinog rada i rezultati na koje će se moći ona u svom novom radu referirati odnosno o kojem ćemo mi ovdje u Saboru propitivati. Neću govoriti o svemu ali vrlo interesantno izvješće za 2019. g. koje pokazuje određeni trend više riješenih predmeta, više ažurnosti u rješavanju predmeta, manji broj odbačaja međutim ima jedna u tom izvješću ono što svakako a bilo je već govora ovdje u sabornici, to je pitanje nadležnosti USKOK-a, to je pitanje koruptivna kaznena djela. Ono što bi svakako predložio i sugerirao u ime kluba HNS-a novoj državnoj odvjetnici, dozvolite evo samo nekoliko izvješća, za koruptivna kaznena djela u izvještajnom razdoblju, znači odnosi se na 2019. g., prijavljene su 1003 osobe, 988 fizičkih i 15 pravnih osoba u strukturi, znači odluka sa 85%, najzastupljenije je rješenje o odbačaju kaznene prijave koje je doneseno u odnosu na toliko fizičkih osoba i toliko pravnih osoba. Znači veliki broj odbačaja. Protiv 142 osobe doneseno je rješenju o provođenju istrage, ukupno donesenih meritornih državnoodvjetničkih odluka povodom kaznene prijave, znači svega 14% a protiv 8 osoba je podignuta neposredna optužnica. E to je ono kada govorimo o percepciji korupcije u RH koja je izuzetno visoka. U odnosu na trendove, uvijek se uspoređujemo sa ostalim državama pa je sugestija ispred kluba HNS-a, tu nadalje govori koja su vrlo je općenito formulirano, ja se nadam da u svojem radu i piše i u kodeksu i u samom zakonu a možda bi valjalo i više otvorenosti o radu Državnog odvjetništva, kaže leži veliki broj odbačaja u strukturi podnositelja kaznenih prijava. U velikom broju slučajeva građani nezadovoljni odlukama sudova i drugih državnih tijela pri čemu je iz prijava vidljivo da je njihovo podnošenje motivirano ostvarivanje određenih osobnih interesa te su i potpuno paušalne. E sad ovako, vraćam se opet na Ustav i sve njegove odrednice Ustava, Ustava, građani su očito, imaju osjećaj da im je povrijeđeno njihovo pravo i volio bi da se u izvješću idućem koje će biti, nažalost ne možemo prije nego za 2020. godinu, da se više posveti upravo toj strukturi. Činjenica je da jedan veliki broj nas građana RH pravo i pravdu poistovjećujemo, ali ukoliko sam laik ja gledam što je pravedno to ne mora biti da je i pravo. Sudi se temeljem zakona očito, a isto je jedan prijedlog ispred Kluba HNS-a da se u izvješću više pažnje, u tom izvješću, posveti upravo ovim, ovome djelu što se tiče odbačaja jer to je izuzetno visok broj odbačaja. I to je temelj percepcije korupcije. Vjerujem da ima veliki broj, ne želim nagađati, paušalno procjenjivati koliko je broj nerealnih, neobjektivnih ili iz inata ili idem ti naštetiti itd., međutim očito je da je to temelj stvaranja percepcije negativne i naspram rada Državnog odvjetništva. Na taj način destabiliziraju se pravni temelji države. Vjerujem da će nova državna odvjetnica pročitati sve rasprave. Mi smo dobronamjerni, nastojimo prijedlozima poboljšati rad Državnog odvjetništva, a to je interes ne samo nas kao stranke nego i interes svih građana u RH. I jedno pitanje. Zadnji puta kada je bila rasprava o državnom odvjetniku bivšem koji je podnio ostavku radi članstva u udruzi, vidim u životopisu nije nova državna odvjetnica članica ni jedne udruge, međutim moje pitanje je tada bilo, a tada ću isto to pitanje ću postaviti novoj državnoj odvjetnici odnosno članicama i članovima Državno-odvjetničkog vijeća koje donose odluke što se tiče zamjenika državnog odvjetnika jer je zakon da državni odvjetnik kad mu prestaje funkcija automatizmom postaje zamjenik državnog odvjetnika. I postavljam potpuno isto pitanje. Gospodin Jelinić je podnio ostavku jer je bio član jedne udruge koja registrirana je temeljem zakona, međutim njezin rad je tajan i tu je bilo, poljuljao je povjerenje u instituciju, naštetio je Državnom odvjetništvu, mene zanima da li on može dalje nastaviti rad ako je i dalje član te udruge kao zamjenik državnog odvjetnika? Jer zamjenik državnog odvjetnika je državni odvjetnik. Da li treba u samom zakonu nešto mijenjati ili ja ne vjerujem da Državno-odvjetničko vijeće bez konzultacije sa državnim državnim odvjetnikom može donositi takve odluke. Evo, to su neke dileme. Još jedanput Klub HNS-a dat ćemo bianco podršku jer o radu ćemo raspravljati u narednim godinama. Hvala. Gospodin Aleksić će, Goran Aleksić će govoriti ispred Kluba zastupnika HSU-a, SNAGE, nezavisnih zastupnika i Nove politike. Izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi kolegice i kolege, uvaženi predstavnici ministarstva, jučer na Odboru za pravosuđe postavio sam pitanje kandidatkinji Hrvoj Šipek, smatra li ona da trgovci u ovom slučaju banke koje su svjesno, namjerno ugovarale nepoštene kredite s hrvatskim građanima s njih 300.000 i time iz opljačkali za 20 milijardi kuna korištenjem nepoštenih ugovornih odredaba, smatra li ona da je to kazneno djelo? I usporedio sam to s Francuskom gdje je francuski državni tužitelj gonio banke od 2016. godine, tužio ih na kaznenom sudu i kazneni sud je ove godine donio presudu kojom su francuske banke, francuska banka koja je ugovarala takve nepoštene kredite je osuđena, morala je platiti kaznu u državni proračun, mora ljudima platiti ono što ih je opljačkala i još im mora platiti naknadu za nematerijalnu štetu. Na to mi je kandidatkinja Hrvoj Šipek odgovorila da mi u našim zakonima nemamo temelje kakve imaju Francuzi. Ja namjerno u kaznenoj prijavi koju sam ove godine podnio protiv banaka zbog ovoga što sam opisao nisam napisao o kakvom kaznenom djelu se radi jer ja to ne moram, to mora utvrditi DORH. Dakle, Državno odvjetništvo mora utvrditi o kakvom se kaznenom djelu radi ako netko prijavi nekoga za neko kazneno djelo kao laik, a ja sam laik, nisam pravnik, međutim u Kaznenom zakonu itekako postoje temelji za ovo o čemu govorim, postoje kaznena djela o kojima se ovdje radi, a to su kazneno djelo prevare i kazneno djelo zlouporabe povjerenja. Prema tome, upravo na temelju takvih odredaba su i Francuzi gonili svoju banku i upravo se u Francuskoj radi o kaznenom djelu prevare i kaznenom djelu zlouporabe povjerenja i namjernom ne prikazivanju informacija potrošačima. Ista stvar kao i u RH. Prema tome, kandidatkinja Hrvoj Šipek nije u pravu kada kaže da mi nemamo temelj. Mi imamo temelje jednake kao i Francuzi i ja vjerujem da se naši zakoni i ne razlikuju previše od francuskih zakona. Do su samo detalji u pitanju. Pa ću ja ovdje sada malo detaljnije reći što su to ti trgovci, te banke u RH učinile zbog čega bi morale kazneno odgovarati i zbog čega bi Državno odvjetništvo RH moralo na temelju moje kaznene prijave, ali koliko znam, bilo je tih kaznenih prijava još, pokrenuti kazneni progon banaka koje su već osuđene u kolektivnom procesu zbog ugovaranja nepoštenih kredita, ali u jednom dijelu nisu još uvijek osuđene kolektivno, a to je dio koji se tiče eura i kunskih kredita, gdje su se također, ugovarale nepoštene kamatne stope. Što su to banke činile? Banke su između 2004. i 2008. ugovarale nepoštenu valutnu klauzulu, za što su i osuđene, one su ugovarale isto tako i nepoštene kamatne stope, zbog čega su također, osuđene, a ono zbog čega nisu osuđene još uvijek jer nije bilo kolektivnog procesa u tom smislu, nije pokrenut kolektivni proces zbog nepoštenih kamatnih stopa iz euro i kunskih kredita jer u to vrijeme kada smo mi pokretali kolektivni sudski spor nije još uvijek bilo, nije još uvijek postojala svijest među građanima o tome da ih banke pelješe i zbog kamatnih stopa. Što se dogodilo zbog toga što su banke ugovarale nepoštene ugovorne odredbe? Dogodilo se to da su banke u zadnjih 15 godina uzele hrvatskim građanima 15 milijardi kuna na temelju nepoštenih CHF kredita i još nekih 5 milijardi kuna na temelju nepoštenih kamatnih stopa iz eura i kunskih kredita. To je utjecalo negativno na hrvatsku demografiju jer su hrvatski građani na taj način osiromašeni, mnogobrojne obitelji su osiromašene, pala je njihova kupovna moć, a uslijed pada kupovne moći, manji je i BDP, a uslijed manjeg BDP-a manji je i državni proračun nego što bi bio da su banke poslovale pošteno. Nasuprot tome, banke su imale ekstra profit zbog korištenja nepoštenih ugovornih odredaba, zbog ugovaranja na nezakonit način ugovornih odredaba, imali su ekstra profit upravo za tih 15-20 milijardi kuna koje spominjem. Koje su posljedice za hrvatske građane? Već sam rekao, osiromašeni su, pala im je kupovna moć, bilo je bračnih brodoloma, bračnih kriza zbog toga, bilo je raznih psiholoških trauma, veliki broj građana, nepoznato koliko ih je, ima zbog toga svojevrsni PTSP, posttraumatski sindrom, koji ne mora biti samo ratni, može biti uslijed bilo kakve nevolje u životu, ovaj put tu nevolju uzrokovale su banke banke u stranom vlasništvu. Moram napomenuti da Hrvatska poštanska banka koja je u državnom vlasništvu nije ugovarala nepoštene ugovorne odredbe. To valja isto napomenuti, dakle ove banke koje su u stranom vlasništvu, zahvaljujući domaćim predstavnicima u tim bankama, upravo su ugovarale takve nepoštene ugovorne odredbe jer u bankama, bankama majkama koje se nalaze u matičnim državama tih banaka kćeri, takve ugovorne odredbe o nepoštenim kamatnim stopama nisu se ugovarale jer se one ne smiju ugovarati, kao što se ne smiju ugovarati niti u RH. Uslijed tih psiholoških trauma, pojedini ljudi su digli ruke na sebe i izvršili samoubojstvo. Osim toga, došlo je i do nepoznatog broja deložacija jer ljudi kad su prestali plaćati svoje ugovorne obveze jer nisu mogli jer su im one narasle, čak i do 100%, ljudi su prestali plaćati jer nisu mogli plaćati jer nisu imali od kud platiti jer kad vam naraste ugovorna obveza 100% teško je tu nešto pametno napraviti i ne može se reći da su ti ljudi onda bili ekonomski, financijski nepismeni. Ako ti naraste ugovorna odredba 100%, to nema veze s financijskom pismenošću nego to ima veze s prevarom. U čemu se konkretno sastoji ta prevara? Evo, vrlo ću vam plastično objasniti primjer samo jednog potrošača. Bilo kojeg. Potrošač želi ugovoriti kredit da bi kupio stan. I u tom trenutku se nude razni krediti, nude se krediti s euro valutnom klauzulom, nude se kunski krediti, ne svuda, kunskih kredita nije bilo baš toliko u to vrijeme i nude se kao novi proizvod, novi proizvod, super proizvod koji je došao iz svemira, jedan nevjerojatan proizvod, proizvod, kredit s valutnom klauzulom švicarski franak. Reklamice, npr. Hypo banka, mali nilski konjići, kao djeca da idu u vrtić, reklamira se to s puno cvijeća, sve osmjesi na licima, nešto prekrasno, kamatna stopa je niža nego što je u euro kreditima. I, ta kamatna stopa koja je niža, ugovara se na jednak način kao u euro kreditu, mijenja se odlukom banke. I sad, dio građana, recimo, potrošač nije kreditno sposoban, mnogi nisu bili kreditno sposobni za euro valutnu klauzulu, ali je kreditno sposoban za ovu valutnu klauzulu CHF jer je niža kamatna stopa pa i nije toliko puno, za jedan Npr. ovaj je 5%, a ovaj je 4%, ali zahvaljujući samo tom jednom postotnom bodu, čovjek je kreditno sposoban. I što sad banka radi? Pošto je ugovorila nezakonitu kamatnu stopu, ona nakon pola godine već poveća tu kamatnu stopu na 5%. Pa nakon godinu dana na 6%. Ta kamatna stopa je cijelo vrijeme pratila kamatnu stopu iz euro kredita, prema tome, nije ona bila puno niža, nego je samo u onom prvom trenutku bila niža da bi čovjek mogao dići kredit koji inače nije mogao podići. I što se događa. Uz rast CHF-a, rastu i kamatne stope. Logično bi bilo da padaju, međutim, nisu padale nego su rasle i što se događa? Ljudima rastu rate nakon rasta tečaja i rasta kamata čak i do 100% i uslijed toga ljudi dolaze u sve ove probleme koje sam objasnio našoj kandidatkinji za državnu odvjetnicu to ne spada u prevaru to ne spada izgleda u zlouporabu povjerenja i nažalost, takvoj kandidatkinji ja ne mogu dati svoj glas, hvala. Sad je na redu g. Željko Lenart koji će govoriti ispred Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, gđo. Zlata. Tema izbora državnog odvjetnika, glavnog državnog odvjetnika u RH je tema koja bi trebala zanimati svekoliko građanstvo, pogotovo sve one koji se bave i gospodarstvom ponajviše one koji se bave politikom i koji sudjeluju u obnašanju javnih poslova koji bi trebali biti obavljani u korist građana RH i RH. Nažalost, evo maloprije čitam izvještaj Freedom House koji kaže da Hrvatska nije postigla nikakav napredak u razvoju demokracije. I današnja tema je dokaz toga, izbor glavnog državnog odvjetnika tj. odvjetnice, nije sigurno demokratski čin i nije sigurno

od novih članica EU-a a mogu reć skoro i od svih članica EU-a, postala je najkorumpiranija. Tako to gledaju nažalost i ljudi vani koji i nisu upućeni u sve teme kojima se danas barata i sve činjenice, ali svima je vrlo jasno da postoji kod nas politička korupcija, svjesni smo ove saborske većine koja se temelji na žetončićima koje je tako prozvao M. Bandič, koji su svi od reda očito kupljeni jer za mnoge se ne može reći da su samo tako promijenili svoja politička ubjeđenja ako nije u pitanju materijalna korist korist ili neka vrsta pogodovanja da bi oni promijenili svoje stranačko uvjerenje. Mnogi su iza toga u vrlo kratkom vremenu kupovali i nekretnine, ali unatoč prijava DORH-u, USKOK-u, ništa se do dandanas nije dogodilo. Ja mislim da ima malo građana koji misle da su ti žetončići postali žetončići zbog svojih uvjerenja. Mislim da je 90% građana uvjereno u to da su oni za to primili nekakva materijalna dobra, zaposlenja ili bilo što od čega su se okoristili. Postoji korupcija u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, to je danas izgleda očito normalna stvar i ko je procesuiran, ko je osuđen? Nažalost, nitko, skoro nitko jer tu postoji ona koju je evo kolega Bačić spomenuo, „kadija te tuži, kadija ti sudi“, i kolega Bačić, baš je tako u Hrvatskoj, nažalost, tako to i građani gledaju i jednostavno se ne nadaju pravde od hrvatskih zakona, od hrvatskih sudova. Korupcija u sudstvu, to je jedna stvar koja je rak rana ovog društva. Vi danas ne možete istjerati pravdu ako vam je netko načinio nepravdu, ukoliko nemate puno novaca za odvjetnike, ukoliko nemate nekakve veze a ne dao bog da je on s druge strane član HDZ-a istaknutiji, istaknutiji, vi svoju pravdu nećete istjerati nikada ili će se to zavlačiti unedogled ili će biti kontra vas donesena presuda. Kolega Zekanović je ovdje postavio ministru pitanje da li je gospođa bila član KP Jugoslavije? Mislim da je to nebitno, gospođa se rodila, školovala i radila u vrijeme kada je to bila normalna stvar i ukoliko je i bila član, ne treba to zamjeriti, pa nisu svi članovi KP bili niti zločinci niti lošiji ljudi iako postoje i takvi, a jasno nam je 90 000 članova Saveza komunista Jugoslavije početkom 90-ih godina prešla u HDZ. Znači to bi bilo normalno i ne treba oko toga raditi probleme. Što se tiče programa rada, program rada je mrtvo slovo na papiru, često puta za značajnije pozicije, program rada pišu raznorazne službe u ime onih koji trebaju niti izabrani i to je u Hrvatskoj sve normalno. Nitko ne vjeruje danas u Hrvatskoj da državni odvjetnik može biti samostalan, neovisan i da može provoditi svoj program bez intervencije HDZ-a, njihovih jataka i centara moći koji djeluju u RH. I to I to je činjenica, to uglavnom naši građani znaju, nažalost oni ne izlaze na izbore mnogi pa onda očito ni ne žele promijeniti, očito im tako odgovara pa onda neka im tako i bude onima koji ne žele izać na izbore. Zataškavanje slučajeva od strane i Državno odvjetništva i ostalih institucija je evidentno. Namještaju se izvidi s namjernim propustima u izvidima, pa danas imamo djecu raznih moćnika koji gaze građane po cesti, ubijaju ih s bijesnim autima da ne budu ni procesuirani, da ne budu niti osuđeni, da se zataškaju činjenice nastanka tih događaja, da izvidi službenika budu sa velikim propustima, a kada činjenice nestanu, kada dokazi nestanu kasno je više tražiti pravo. I u mojoj županiji postoji velika nepravda i politička korupcija u vidu župana Ive Žinića i njegovog zamjenika Romana Rosavca koji također imaju niz prijava za razno razne kriminalne radnje. No i njihovi slučajevi se nalaze po ladicama, odugovlače, oni su ravnatelja Policijske uprave Sisačko-moslavačke nažalost stavili na kratki povodac i vodaju ga kao malog peseka za sobom, žao mi je čovjeka, ali očito da su zaštićeni kao lički medvjedi. Puno puta sam upitao i predsjednika HDZ-a i članove zbog čega ne reagiraju na to, ali očito oni podržavaju takav način rada. Pa sjetite se slučaja Klancir gdje je Žinić slao policiju, privatnog odvjetnika kojega plaća iz proračuna da bi podizao privatne tužbe za njega. I da ne duljim, mnogo je toga rečeno, gospođi budućoj državnoj odvjetnici želim puno uspjeha u radu, nadam se da on o čemu sam govorio bude i krivo da će ona stvarno protresti ovaj kriminalni način života i stil života u Hrvatskoj i da će razotkriti mnoge koji uništavaju i privredu i zbog kojih odlaze mladi iz Hrvatske iz zbog kojih smo mi postali najsiromašnija i po svim parametrima zadnja članica EU iako su nam i Česi i Slovaci i Rumunji, Poljaci, Mađari gledali davnih godina u leđa, bili smo za njih zapad i primjer iako smo bili komunistička zemlja, ali ništa se nije postiglo. I danas čitam da je Orban na svom službenom Facebook profilu stavio karte u kojima su iscrtane nekadašnje granice Mađarske sa dijelovima Hrvatske, Srbije, Rumunjske, sa hrvatskom obalom, ali nisam nigdje pročitao da je politički vrh reagirao. To nije prvi puta da Orban na ovakav način pokazuje apetite prema Hrvatskoj, da pokazuje ili se šali, ali ja to ne bih uzeo kao šalu, ja očekujem da državni vrh zajedno sa premijerom Plenkovićem i svima onima koji su mjerodavni reagira na ovakve provokacije Viktora Orbana i odnosno očito mađarske strane. Ako ćemo mi ovakve provokacije mirno gledati onda nismo drugo ni zaslužili nego da ostanemo bez ovoga što smo krvavo izborili i što se zove RH ma kakva god da ona je. HSS neće podržati ovaj izbor, ne zbog osobe gospođe Zlate Hrvoj Šipek, već zbog načina i struktura koje ovaj izbor vrše. Hvala. Gospodin Grbin je tražio povredu Poslovnika. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega je, nadam se ne namjerno povrijedio Članak 238. Poslovnika o radu Hrvatskog sabora kada je iznio jednu notornu netočnost, jednu stvar koja ne stoji, a to je da državni vrh nije reagirao. Predsjednik RH itekako je reagirao na Orbanove provokacije, međutim oni koji nisu reagirali su predstavnici Vlade i Ministarstva vanjskih poslova. Dakle, ima u ovoj zemlji ovih koji će reagirati, a bogami i onih koji će prešutjeti. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Bila je replika, jel da, a ne povreda Poslovnika, ali dobro idemo dalje. Prelazimo na pojedinačne rasprave, evo gospodin Branko Bačić ima pravo na riječ. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče suradnicom, poštovane kolegice i kolege, javio sam se za pojedinačnu raspravu kako bi podržao izbor gospođe Zlate Hrvoje Šipek za mjesto i dužnost glavne državne odvjetnice. Radi se o Državnom odvjetništvu kao samostanom i neovisnom pravosudnom tijelu u Hrvatskoj i stoga je s obzirom na njegovu ustavnu poziciju iznimno važno izabrati, imenovati osobu koja će u svom radu i u radu glavnog državnog odvjetništva u potpunosti postupati sukladno Ustavu, a to je da će biti neovisna od svih drugih segmenata vlasti i provoditi i raditi poslove upravo kako je to Ustavom i zakonima RH propisano. Ono što želim reći to je da je prvi puta u Hrvatskoj na ovako transparentan način proveden postupak izbora glavnog državnog odvjetnika temeljem javnog poziva. Nakon čega je Vlada, nakon kojega je raspisalo Državno-odvjetničko vijeće, nakon čega je Vlada provela jednu trijažu i temeljem intervjua sa kandidatima uputila prijedlog imenovanja gospođe Zlate Hrvoje Šipek. Ono što mogu reći to je da je gospođa Zlata vrstan pravnik sa bogatim državno-odvjetničkim iskustvom i da nema mrlje u njenoj karijeri koja bi ju kompromitirala na bilo koji način da je Hrvatski sabor podrži u njenom imenovanju. Svakako da je imenovanje glavnog državnog odvjetnika par excellence političko pitanje, to nema spora. Našim zakonom je predviđeno da glavnog državnog odvjetnika odnosno glavnu imenuje Hrvatski sabor temeljem prijedloga Vlade RH. Da je to par excellence političko pitanje, kao što sam rekao, govore i načini izbora izbora državnih odvjetnika diljem svijeta i Europe, gdje je to negdje u nadležnosti parlamenata, negdje u nadležnosti poglavara, negdje u nadležnosti Vlada, negdje kao što je u SAD čak prolazi kroz izbore, dakle, to je apsolutno političko pitanje u državi. No, ono što je važno nakon što je izabran glavni državni odvjetnik ili u ovom slučaju glavna državna odvjetnica, on ili ona u svom radu moraju biti apsolutno nepristrani od politike i provoditi zakon u očuvanju imovine države čiji su glavni državni odvjetnik, odnosno odvjetnica, a isto tako postupati nemilosrdno u progonu, u kaznenom progonu svih onih koji su se o zakon ogriješili. Ono što mi ovdje znamo svjedočiti u Hrvatskome saboru, to je da postoje među nama kolegama saborskim zastupnicima, pogotovo onih koji dolaze sa lijevog političkog spektra, profesionalni prijavitelji, u pravilu dužnosnika iz druge političke opcije. Da li prema glavnom državnom odvjetniku, da li prema Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, nebitno je, ali u svakom slučaju, polako izrasta među saborskim zastupnicima osoba koji su po svom habitusu profesionalni prijavitelji i nakon što prijave svoje kolege, takve prijave dižu na razinu političkoga slučaja, zbog čega traže odmah brzo, promptno reagiranje jer su oni u pravu i traže gotovo, rekao bih, javno suđenje, giljotinu ili lomaču prema osobama koje su prijavili, a za koju, u pravilu nemaju nikakvih argumenata i dokaza. I vrlo su glasni kad prijavljuju, ali šute, ni riječi ne govore kad se njihove prijave listom odbijaju, onda šute, nema ih nigdje i nikad nisu se ispričali za to što su, što na takav način postupaju. Njihovo je ustavno pravo

Ispričavam se svima, ali međutim, imat ćete replike, onda. E, ako ne prestajete govoriti, ja ću dati pauzu, ići ću na kavu i vratit ću se kad ćete vi završiti vašu debatu, može? Dobro. G. Gordan Maras, izvolite. Hvala vam lijepo g. potpredsjedniče. Kolega Bačiću, vi ste u vašoj raspravi spomenuli, vjerojatno vas to malo svrbi, jednu situaciju da kada se kaže javno nešto što svi u Hrvatskoj vide, evo SDP je primijetio da ne preuzimate nikakvu odgovornost za katastrofu koja se dogodila u Splitu gdje je skoro 20 naših sugrađana preminulo zbog nesposobnog upravljanja domom, odnosno kadrovskog uhljebljivanja HDZ-ovca Škaričića, dipl. arheologa na to mjesto i vjerojatno na takve slučajeve mislite, ali nažalost u Hrvatskoj je to tako. HDZ je zatvorio pravosuđe i sudi samo one koji njima odgovaraju, a s druge strane, one koje bi trebalo procesuirati i pogledati što su napravili, štiti. Pogotovo ako su HDZ-ovci. Pa Sanader još nije dobio presudu. Škaričić je nevin. Kaže ministar Beroš, virus je kriv. Gledajte, jedini virus koji u Hrvatskoj radi štetu je HDZ. Hvala lijepo. **Radin, Furio Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Kolega Maras, iz vlastitog političkog iskustva govorite o drugima. To što se vi, vi osobno i SDP spremni drugome podmetati, tužiti, urgirati na pravosuđe, to je vaš problem i vaš način i modus operandi postupanja SDP-a pokušavate drugome prebaciti. A to što ste vi SDP zatražio razrješenje potpredsjedniče HS-a, potpredsjednika predstavničkog tijela, potpredsjednik zakonodavnog tijela, zbog toga što je virus ušao u jedan dom u Hrvatskoj, to je nezabilježeno u hrvatskoj politici. To je licemjerni pokušaj SDP-a da na tragediji pojedinih ljudi koji su zbog koronavirusa umrli, pokušali ušićariti jeftin, odvratan politički poen. Ja bih se toga stidio da sam na vašem mjestu. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Bačić, kad ste spomenuli o odbačaju prijava koruptivnih aktivnosti, vjerujem da ćete podržati onaj dio koji sam kazao u raspravi da bi u samom izvješću državne odvjetnice buduće, trebalo možda detaljnije obrazložiti razloge odbačaja koruptivnih prijava. upravo iz razloga jer stvaranje osjećaja, odnosno percepcija korupcije u RH upravo počiva na tome, u jednoj velikoj mjeri, pretpostavljate. Tako vjerujem, da ćete jednako tako zastupati i to stajalište, to mišljenje, i u samom izvješću i da ćemo svi zajedno kroz raspravu nastojati da dobijemo što kvalitetnije informacije upravo iz razloga odbačaja. Gospodin Maras odgovor. je stručnom, moralnom smislu, kvalitetna i pogodna za obavljanje te dužnosti, te vrlo važne dužnosti u Hrvatskoj. Ali sam isto tako pobornik na koji način, ja niti moja politička stranka ne sudjeluju, ne vrše nikakav pritisak na neovisnost te pravosudne institucije. Načelo trodiobe vlasti mora biti sveto načelo u Hrvatskoj, da je neovisna sudbena vlast od izvršne i zakonodavne, na nama je da napravimo u Hrvatskom saboru, napravimo zakonodavni okvir prema kojemu će Državno odvjetništvo morati postupati, zadaća izvršne vlasti je osigurati sve pretpostavke da taj rad bude što je bolji, kvalitetniji i učinkovit i

pogotovo nakon ove replike gdje je i sam priznao da HDZ ne želi preuzeti odgovornost za tragediju u Splitu, naravno kada se treba hvaliti rezultatima, kada na konto toga treba raditi kampanju, kada treba ministra Beroša gurati u prvi plan ne bili dobili zastupnika više, onda je korona dobra, onda je ta cijela situacija pogodna, ali kad treba preuzet odgovornost za uhljebljivanje Škaričića u domu u Splitu, e onda nemojte to spominjati, to nije ok jer HDZ ne može preuzeti odgovornost, kolegice i kolege, dragi građani, za svoje članove koji su napravili kaznena djela,to dobro zna g. Bačić jer Sanader još uvijek nije odgovarao za svoja nedjela, HDZ još uvijek nije vratio 30 i nešto milijuna ukradenih iz Fimi medije, to g. Bačiću ne smeta, i onda govori da neko pritišće pravosuđe kao da smo mi pritiskali njihovog člana Vidoševića iz HGK-a da lovi muflone, bizone i bijele medvjede za konto HGK i na taj način troši novac hrvatskih poduzetnika. I zato nećemo se umoriti i nećemo prestati o tome govoriti jer ljudi shvatiti kakav je HDZ. Ljudi moraju shvatiti da je ministar Beroš u trenutku kad je rekao virus je kriv, prestao biti na taj način gledan od hrvatskih građana da brine isključivo o njihovom zdravlju, ovdje je pokazao da brine o HDZ-u jer oni su poslali poruku, ministar Beroš je poslao poruku, ne smije HDZ-ovac biti odgovoran za krivo krivo postupanje u koroni, ne smije biti Škaričić, ne smije biti lažni predsjednik stožera Boban, ne smije biti onaj koji ih sve skupa je imenovao Ante Sanader, HDZ ne smije biti kriv a u biti dole u domu u u Splitu je isključiv krivac za ovo što se desilo, loša organizacija i političko kadrovsko uhljebljivanje HDZ-a. To svi znaju. To znaju Splićani, to zna cijela Hrvatska jer smijući se u lice hrvatskim građanima kad kažu stožer je struka a svi u stožeru su HDZ, pa jel moguće da od 4 milijuna ljudi u Hrvatskoj nitko van HDZ-a nije dovoljno stručan da bude u Stožeru civilne zaštite i da predstavlja Hrvatsku u tom trenutku? Pa to je u biti paradoks te cijele situacije i to je ono na što se treba reagirati i na što treba upozoravati, nije HDZ Hrvatska, niste zaštićeni od neodgovornosti, potkradali ste Hrvatsku godinama, u ovom trenutku potkradate Zagrepčane štiteći Bandića u Gradskoj skupštini, poslali ste danas ne samo premijera koji je tamo bahato pričao o tome kako zastupnici u Gradskoj skupštini ne smiju iskazati svoje nezadovoljstvo nego i druge „snage reda“ da rastjeraju te ljude. Nećete u tome uspjeti, ljudi shvaćaju da koristite koronu za sebe, da sve ovo radite kako bi pomogli sebi i zaštitili HDZ od raznoraznih nepodopština koje su se dešavale u prošlosti i u gradu Zagrebu i u Hrvatskoj. Radije pričajte o tome kako ćete vratit 30 i nešto milijuna kuna koje ste ukrali još 2008. g., di su tu presude? Di je tu pravda, gospodo iz HDZ-a? I možda zbog toga upravo državna odvjetnica nema u svojem programu borbu protiv, buduća državna odvjetnica, pardon, nema u svom programu dio koji se odnosi na političku korupciju jer to HDZ-u ne odgovara. Njima ne odgovara da se provodi ta vrsta korupcije jer na korupciji 4 g. u Hrvatskom saboru žive na žetončićima, na Bandiću, na uslugama, na netransparentnošću, to HDZ-u ne odgovara, o tome se ne smije pričati. E može oporba o tome pričati i to nije sramotno g. Bačiću, o tome treba pričati jer ako svi budu šutili u RH, HDZ će moć radit što god želi a to se ne smije dopustiti i najvažniji dokaz tome je danas odnos premijera Plenkovića prema Zagrepčanima, bahato, s visoka, šta vi imate raditi ovdje, koga vi zastupate zastupnici oporbe u Gradskoj skupštini. Nema zakona o obnovi Zagreba, ostavili ste Zagrepčane na cjedilu, dali ste im mrvice, dao je Štromar 20 000 kuna, pa ljudi su potrošili stotine i stotine tisuća kuna svaki ponaosob da riješe svoj dimnjake, da riješe svoje zgrade da mogu preživjeti a vi nama pričate ovdje o nekoj pravdi. Vi se trebate stidjeti g. Bačiću, HDZ je taj koji se treba stidjeti u Hrvatskoj a ne oni na koji to upozoravaju, hvala lijepo. **Radin, Furio Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Vidim da je g. Maras se uzbudio, ali evo polako će to, doći će k sebi do kraja dana. G. Maras, da li je Stožer civilne zaštite struka ili ne, to najbolje govore podaci o epidemije korona virusa u Hrvatskoj, to govori podrška građana. Prema svim relevantnim ispitivanjima javnog mnijenja, 80% građana RH, 87% građana RH daje podršku stručnom

prije svega ljubomora na to što netko to zna raditi puno bolje nego što bi to radio SDP i s druge strane ta činjenica da je u ovoj krizi Vlada sa svojim mjerama znala odgovoriti na drugi izazov i sačuvati hrvatsko

ponosan sam na to šta nemam nikakvog doticaja niti u budućnosti ću imati doticaja sa HDZ-om, tako da na to ne mogu biti ljubomoran. A s druge strane, stožer je svoju stručnost gradio i izgubio u trenutku kad je gospodin Beroš rekao da je virus kriv u Splitu jer HDZ ne smije biti kriv, kada je Capak rekao da se ne sjeća, da ne zna je li HDZ-ovac i da ne bi o tome govorio. Znači, tada je stožer izgubio stručnu vjerodostojnost. Kada je procijenio da se u kina i kazališta ne može, ali se u crkve može. Tada je stožer izgubio svoju vjerodostojnost. Pa nisam, vidjet ćete kako bude vrijeme odlazilo gospodine Bačić, koliko će stožer imati podršku za svoj posao koji sada u ovom trenutku radi. Zbog toga vam se i žuri na parlamentarne izbore, da vam se ne žuri, bili bi oni u …/Upadica: Hvala./… 9. mjesecu. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Maras, ne znam jeste vi u kampanji za Grad Zagreb ili za parlamentarne izbore. Dakle, ono što je napravila struka i u RH, one rezultate to je ponos Hrvatske na globalnoj razini. To je li netko član ili nije član HDZ-a to je potpuno sporedno. Na temelju struke su donošene i političke odluke i s te strane razumijem da neki smatraju da Nacionalni civilni stožer ima i političku dimenziju. da su isključivo ljudi koji su iz HDZ-a to vam apsolutno ne stoji. Vi poznate prof. Branka Kolarića koji je ugledan član SDP-a, jedan od najstručnijih epidemiologa u RH koji je itekako angažiran u ovoj priči i itekako medijski prisutan vezano uz softver „Andrija“ podsjetit ću vas. Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Ja govorim gospodine Ćelić da je uvreda hrvatskim građanima da se kaže, da je struka jedino ako možeš biti u HDZ-u. Svi u stožeru su dio HDZ-a, svi. Pogledajte malo epidemiologe po svijetu, pogledajte američkog epidemiologa koji je jedan od najvećih stručnjaka na svijetu što se tiče znanosti, valjda ne mislite da je zagrebački fakultet jači od Harvarda ili Stanforda ili drugih američkih fakulteta. Taj čovjek je na čelu njihove službe 35 godina, Fauci se zove, nije ni u jednoj stranci. Pogledajte njemačkog epidemiologa glavnog isto na čelu instituta državnog znanost, ugledan cijeli svijet ga citira, ni u jednoj stranci nije. Znate li da li je bio Andrija Štampar član partije? Ja ću vam reći, nije bio član partije, kao nezavisni čovjek od partije bio je i na čelu Akademije znanosti i umjetnosti i na čelu zagrebačkog Medicinskog fakulteta i rektor sveučilišta. Znači s te strane pogledajte …/Upadica: Oprostite, oprostite,

zbog grijeha jednoga u obitelji to cijelo prezime smaknuli po nekim starim vašim navadama, a ja ko Zagorac pitam, u Andraševcu je izgorilo 6-tero štićenika doma, da li je zbog toga kriv možda moj Zagorac Hajdaš ili Dončić, smijenimo i njega i on je po nečemu kriv. Dal ste vi krivi što je Bjelolasica 2 puta izgorjela, ajmo upitajmo se tako? Ajmo sve Marase maknut zbog toga. Ha, čudan si mi lik. Odgovor na repliku, gospodin Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Od ovog što ste rekli je značajnija još samo, od ovog što ste vi rekli to je jako značajno, a značajnija je jedino podrška Borića, jer ako on podrži onda znači da je to vrh diskusije u Hrvatskom saboru i on je poznat kao vrhunski orator i debate vrši ovdje, ne. Tako da čestitam vam na podršci Borića. s druge strane htio sam reći gospodine Culej, znači vi ste sami priznali ovdje da je Škaričić kriv zbog grijeha jednog u obitelji molim vas./… zbog grijeha jednog u obitelji misleći na Škaričića trebala bi cijela obitelj otić, pa HDZ stoji iza Škaričića, HDZ stoji iza Škaričića pa u tom i je skandal, na to mi upozoravamo i to moraju znati svi ljudi u Splitu i u Dalmaciji da HDZ čvrsto stoji iza arheologa Škaričića na čelu doma za starije u Splitu. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala,

više me medija pitalo koga vidim na toj poziciji. Nikada nisam posegnuo za određenim imenom ili prezimenom, ali sam svaki put postavio jedan jasan kriterij. Da to mora biti osoba koja se u dosadašnjem radu dokazala u borbi protiv korupcije i koja je pokazala da će se znati othrvati svakom sukobu interesa koji je u Hrvatskoj prečest. Nažalost postupak koji je prethodio današnjoj raspravi, postupak u kojem je predložena ova kandidatkinja je bio sve samo ne transparentan i sve samo ne bez sukoba interesa, a kao da to nije dovoljno kandidatkinja u svojem programu rada zaboravi na političku korupciju jer ona u Hrvatskoj za nju očito nije problem. No krenimo redom. Poštovane kolegice i kolege postupak u kojem se kandidati za glavnog državnog odvjetnika RH ispituju u Vladi od stane članova Vlade, a iza zatvorenih vrata nije transparentan. Dapače, on je negacija transparentnosti, on je oličenje onoga što moderna, demokratska država ne bi smjela biti. To je negacija vladavine prava jer nitko od nas odnosno ispričavam se, nitko od nas s ove strane sabornice ne zna koje ste dogovore tamo postigli. Takav postupak a priori za mene znači da za kandidata kojeg je taj postupak iznjedrio ne mogu dići ruku, ali to nije dosta. Mi imamo kandidatkinju koja zaboravi na političku korupciju i borbu protiv političke korupcije u svojem programu rada, a onda kada ju mediji pitaju da to pojasni kaže da se protiv korupcije ne borimo primarno kaznenim postupcima. Ne borimo se kaznenim postupcima. Pa jasno je zašto je to stav kandidatkinje. Zato što zna da za nju ruku moraju dignuti osobe protiv koje se vode kazneni postupci, protiv kojih isto to Državno odvjetništvo postupa. Ali, ne samo osobe. Pa mi ovdje u Hrvatskome saboru imamo stranku koja se zove po osobi koja je uskočki optuženik i za kojeg predsjednik Vlade RH danas, mrtav-hladan kaže da su odnosi s njim dobri jer mu je to valjda najvažnije u ovom trenutku. Poštovane kolegice i kolege, smatrao sam da sa izborom glavnog državnog odvjetnika ne treba čekati. Za mene je DORH prevažna institucija. Institucija koja brani RH od kriminaliteta, koja se bori, odnosno trebala bi se boriti protiv korupcije, protiv organiziranog kriminaliteta, protiv svega onoga što nagriza funkcioniranje moderne i demokratske države. I smatrao sam da se taj izbor mora dogoditi jer ta institucija to tijelo državne vlasti, a DORH jest tijelo državne vlasti, ne može ostati bez čelne osobe. Međutim, nakon ovako provedenog postupka i nakon ovako iznjedrenog kandidata, bojim se da bi za Hrvatsku ipak bilo najbolje da sa izborom pričekamo jer ovakav izbor, potpuno netransparentan, potpuno iza zatvorenih vrata sa nekakvim obećanjima za koja ne znamo kakva su, sa činjenicom da se kandidatkinja prijavila na natječaj tek nakon što je razgovarala sa predsjednikom Vlade i to iza zatvorenih vratiju. Ovakav postupak jamči da ćemo se vratiti u one godine, 90-e kada je u Hrvatskoj vladalo sve osim prava. Kada je u Hrvatskoj vladao jedan sustav u kojem je bilo najvažnije iz koje političke opcije dolaziš i znamo koja je to bila politička opcija i znamo kako nam se ona vraća na, neću reći mala nego velika vrata. Poštovane kolegice i kolege, predložena kandidatkinja za glavnu državnu odvjetnicu RH ima dobrih strana, to je činjenica. Njeno poznavanje građanskog prava, pa i poznavanje postupaka koji se vode pred međunarodnim institucijama, kao što su arbitraže ili sudovi EU, odnosno Europski sud za ljudska prava, je veliko. I to priznanje joj treba odati. Međutim, to nije dovoljno za vođenje institucije kao što je DORH. To nam ne jamči da ćemo dobiti osobu koja će se biti spremna suočiti sa organiziranim kriminalitetom i korupcijom. A to je, poštovane kolegice i kolege, u ovom trenutku najvažnije. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Prvu repliku je tražila g. Marija Jelkovac. Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovani kolega Grbin, da li je postupak imenovanja glavnog državnog odvjetnika, kada ga je predlagao tada vladajući SDP bio transparentniji od ovoga? Pa mi prvi puta imamo na ovakav način gdje je bio javni poziv i gdje su se svi mogli prijaviti po javnom pozivu, prvi puta imamo kroz zakon uveden ovakav postupak. I s druge strane, jučer ste kao predsjednik Odbora za pravosuđe imali prilike čuti odgovor kandidatkinje, a danas insinuirate da je bila na sastanku kod predsjednika Vlade radi dogovora oko prijave na ovo, na ovu dužnost, a čuli ste njen odgovor da je to bilo u vezi predmeta kojeg trenutno imaju i s kojim se bave i ona, kao sadašnja vršiteljica dužnosti. Hvala. **Radin, Furio Poštovana kolegice, da doista, jučer sam upitao kandidatkinju da li je bila na sastanku sa predsjednikom Vlade i njen odgovor je bio da je bila. Pokušala se ona izvući na sadržaj tog sastanka, ali činjenica je koju čak niti ona nije sporila da se tek nakon tog sastanka odlučila i podnijela kandidaturu. Ali, o sadržaju tog sastanka niti vi niti ja ne možemo govoriti jer se održao iza zatvorenih vrata i kad me pitate da li je, primjerice, kandidiranje g. Cvitana za glavnog državnog odvjetnika RH koji se dogodio 2000, čini mi se 13. godine, bilo transparentnije od ovoga, moj odgovor je da, bilo je. Bilo je. Jer su kriteriji zbog čega se uspješan ravnatelj USKOK-a predlaže za glavnog državnog odvjetnika RH bili potpuno jasni, a mi danas kriterija nemamo. Mi samo znamo za sastanke koji se održali iza zatvorenih vrata, na kojima su postizani kojekakvi dogovori između kandidatkinje za glavnog državnog odvjetnika .../Upadica: Hvala./... Hvala potpredsjedniče. Kolega Grbin, isto pitanje, vezano za vašu zamjerku na netransparentnost samoga postupka odabira glavnog državnog odvjetnika. Upravo smo i mijenjali zakon da bi ubacili i sami javni poziv i Povjerenstvo Vlade koje će obaviti intervjue, upravo to što ste spomenuli za jednoga bivšega državnog odvjetnika, kažete da su bili jasni kriteriji kod predlaganja. tko je tad predlagao, a tko je sad predlagao? Mislim da je ovaj odabir puno transparentniji. Kada vratimo unazad sami postupak, mislim da je veći problem kod ovakvog hijerarhijski jako nastrojenog sustava, tko će se uopće kandidirati, tko ima uvjete za kandidaturu. Tako da, kad vidimo tko se sve kandidirao, izbor i nije bio nešto sporan. Tako da ne znam zašto mislite u prethodnom zakonu da je bilo transparentnije, otvorenije, sami postupak odabira nego danas. **Grbin, Peđa (SDP)** Poštovani kolega, temeljni akt na osnovu kojeg se bira glavni državni odvjetnik je nepromijenjen i sada i prije 2, 6, itd. a to je Ustav RH, koji jasno govori da Vlada predlaže, a Sabor bira uz suradnju Odbora za pravosuđe i taj dio nitko ne dovodi u pitanje. Međutim, dovodi u pitanje onaj dio koji prethodi odluci Vlade koga će kandidirati. Žao mi je što ne poznajete dovoljno zakon jer da poznajete onda bi znali da povjerenstvo koje je Vlada formirala nije predviđeno Zakonom o Državnom odvjetništvu. O tom povjerenstvu u Zakonu o Državnom odvjetništvu nema spomena. To je povjerenstvo formirano ad foch odlukom Vlade RH i to je povjerenstvo provelo postupak koji niti jednom zakonom nije predviđen. Da ste doista htjeli biti transparentni, Vlada RH bi predložila svih 6 kandidata, a mi bi ih jučer saslušali, 12 sati, 12 sati, ali sve bi …/Upadica: Hvala./… čuli i znali zbog čega se tko kandidirao …/Upadica: Hvala Poštovani kolega Grbin, jučer na Odboru za pravosuđe da su svi iz oporbe bili prisutni možda kandidatkinja možda moguće ni ne bi dobila dovoljan broj ruku jer ja ću biti suzdržan iz jednog razloga. Svaki seljak u svojoj štali kada pravi reprodukcijsku liniju na svojim životinjama on bira iz matičnoga grla najbolje primjerke i onda vrši selekciju na više grupa. Imate liniju 1 ili liniju 2 i onda birate iz onog vrha šta ćete dobiti. Znači dobit ćete isto, nema tu nikakve promjene, il će dati više mlijeka, il će dati više telića ili manje, masa ostaje ista, jedno te isto ostaje, nema tu promjene. Gospodin Grbin odgovor, ne. Idemo dalje, na kraju je gospođa Lukačić. Hvala vam lijepa. Kolega Grbin vi dovodite u pitanje sposobnost gospođe Zlate Hrvoj Šipek da vodi Državno odvjetništvo dakle da bude glavna državna odvjetnica. I jučer ste ju to pitali i ona vam je lijepo objasnila, iz njenog životopisa vidite da je ona bila i prva zamjenica i da je ovo vrijeme od kada je državni odvjetnik bivši dao ostavku dobro i kvalitetno vodila Državno odvjetništvo. Mislim zbog toga što je ona stručnjak za građansko pravo ne možete govoriti o njenoj nesposobnosti da postane glavna državna odvjetnica. Hvala. **Radin, Furio Poštovana kolegice od mene sigurno nećete čuti jer ja to ne smatram da na čelu Državnog odvjetništva RH ne bi trebao biti netko iz građanske grane pravosuđa. Dapače, meni se to čak čini i dobro jer bi u jednom segmentu moglo protresti i sustav. Međutim, ono što meni smeta u ovom slučaju je postupak izbora koji je bio potpuno netransparentan, a drugo smeta mi ono što je kandidatkinja navela, a još više ono što nije navela u svojem programu rada. U trenutku kada za nju moraju glasati žetončići, u trenutku kada za nju moraju glasati USKOK-ovi optuženici, kada ju mora podržati stranka koja nosi ime po USKOK-ovom optuženiku, ne spomenuti političku korupciju u svojem programu rada znači ili ne znati za šta se kandidiraš ili kalkulirati,

Poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege, narod očekuje od pravosuđa pravdu. Nažalost to pravosuđe i nepravda u Hrvatskoj i to baš od pravosuđa. Hrvatska država je devastirana, opljačkana ja samo kada pogledam iz kraja odakle koliko se je toga opljačkalo uvijek sam napominjao novac za oružje je otuđen '91. kad je bio potrebniji od kruha, kad je bila najveća velikosrpska agresija, dizao sam kaznene prijave i nikada nisam dobio odgovor gdje je novac na obranu Sinja i Cetinskog kraja. Niti sam dobio račun da je taj novac vraćen. Bez obzira radilo se to o meni ili o Tedeschome, odgovora nema. Kad je krv se prolivala, pravosuđe nije odradilo svoj posao niti Državno odvjetništvo. Imajući u vidu da u RH 2/3 je prazno zbog, 2/3 Hrvatske je prazno zbog nepovjerenja u pravosuđe, to je po svim anketama, to je u svim razgovorima i to je ključni problem. Ako ostaje isto u Državnom odvjetništvu šta time dobivamo? Nastavak iste politike. Ako je netko od '80. godine do sada u Državnom odvjetništvu i nije se bavio kaznenim pravom nego sasvim drugim, da li će taj riješiti od lokalnih šerifa, do vrha vlasti u gospodarstvu, ratne zločince, neće. Nažalost žao mi je što to govorim. će čuti vapaj radnica Dalmatinke, niti radnika Autoprijevoza, niti Jugoplastike, niti zadarske udruge Solidarnost, Bagat, gdi gdi je 2 milijarde kuna prišlo u OTP banku, naši mađaroni su dali, niti će čuti za INU našu energetsku tvrtku, a nit će čuti za vapaj obitelji Čengić iz Ervenika, niti za Škabrnju, niti za Vukovar. Neće čuti jer trenutna politika ne želi čuti vapaj tih ljudi od onih koji su stvarali državu i oni žele stabilnost sustava. Da li ova državna ima …/nerazumljivo/… ja ne znam, al znam da je u Državnom odvjetništvu kad sam ja imao 8 godina, mene zanima što je ona riješila, mene zanima što je riješila osim dogovora s Andrejom Plenkovićem kojega je imala, šta je riješila. O ratnim zločinima uvaženi tajniče predstavniče Vlade i pomoćnice ministra apsolutno nemamo nikakve odgovore. Meni su dolazili osobno kao zastupnici, ljudi koji su bili pod srpskim logorima, koji su branili Vukovar i Borovo, ja sam ih vodio u Državno odvjetništvo. Znadu ime i prezime onih kojih su ih maltretirali, tlačili, terorizirali, ubijali, silovali, klali, niko ne reagira. Niko nije reagirao na jednoga dobroga čovjeka Šretera, dr. Šretera koji vam je osnovao stranku i koji je prozivao ljude srpske nacionalnosti svojom braćom, niko ne reagira jer od koalicijskog partnera M. Pupovca ovisi da li će proći državna odvjetnica a M. Pupovac sve zna što je sa dr. Šreterom, pa napokon neka kaže gdje su kosti u Državnom odvjetništvu od dr. Šretera. Ovaj sustav je demontirao hrvatski narod, narod to zna, demontira, rastočio ga, gore nego svi okupatori, od Turaka, Mleka, Srba, komunista, fašista, nacista, više ste demontirali hrvatsku državu u krvi stvorenoj na zajedništvu hrvatskog naroda, na zajedništvu nego svi te tiranije koje su prošle do sada. Žalosno je prolazili Hrvatskom praznom zbog ljudi i mladi koji zbog nepovjerenja tijela pravosuđa međutim Državno odvjetništvo jer to je čisto i isključivo političko tijelo koje radi u interesu političkih oligarhija u Hrvatskoj. Imate jednu repliku g. Sladoljeva. **Sladoljev, Marko (MOST)** Hvala. Poštovani kolega Bulj, jasno je da je sve ovo farsa i da se nakon izbora državne odvjetnice neće ništa dogoditi. Imamo cijelo vrijeme zaklinjanje u borbu protiv korupcije Hrvatski sabor dođe neki antikoruptivni zakona, onda ga se odbija. Za par sati ovdje će se naći u ovoj saborskoj raspravi Zakon o registru troškova svih političara koji će biti odbijen u trenucima kada Hrvatska čeka velika recesija, kada će ljudi čekati ispred pučkih kuhinja, vladajući ne žele da se objavi na što političari troše njihov novac. Dakle, vrlo jednostavna stvar. Radi se o političarima dakle u cijeloj RH, o zaposlenicima dakle i direktorima državnih poduzeća, gradskih institucija i radi se o velikom iznosu novaca. **Radin, Furio Ne samo to, nego su ispolitizirali epidemiju. Kada se narod, kad je vidio snimke naravno, prirodno se bojati bolesti, trebamo se štititi od bolesti, kad su oni ljude koji su stručnjaci uvukli u političke vode, sada propisali izbore i da bi sačuvali tvorevine županije, tvorevine županije, da bi sačuvali gdje je ušao virus, kad smo bili svi u bunkeru, kad je ministar Beroš pozivao svi u bunker, gospodarstvenici zaključajte se, babe, didi, svi, nema izlaska 2 metra, gdje je ušao virus? Po riječima velikog gradonačelnika Omiša, ravnatelja staračkog doma Škaričića, virus nam je ušao u '95., u produžecima, tamo gdje nije smio bit a tamo gdje je odgovoran Boban i Sanader Ante.

sa raspravom o točki Prijedlog odluke o imenovanju Zlate Hrvoj Šipek glavnom državnom odvjetnicom RH i sada na redu su pojedinačne rasprave i prvi je sada na redu g. Marko Šimić, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, pozdravljam i predstavnike Ministarstva pravosuđa koji su prisutni na ovoj sjednici i uvažene kolegice i kolege. Danas raspravljamo o Prijedlogu odluke o imenovanju glavnog državnog odvjetnika odnosno glavne državne odvjetnice. Svi smo upoznati s činjenicom da je 19. veljače glavni državni odvjetnik podnio ostavku na tu dužnost i da smo tada dakle krenuli u izbor novog državnog odvjetnika odnosno stvorena je potreba izabrati osobu koja će obnašati dužnost glavnog državnog odvjetnika. Do ovog izbora imali smo jedan zakon koji je bio na snazi dugi niz godina i po kojemu su do tada birani, glavni državni odvjetnici, danas sam u raspravama kolega prethodnika čuo dosta kritika upravo na transparentnost ovoga izbora dakle za glavnog državnog odvjetnika. Moram odmah na početku svoje rasprave reći da se treba samo prisjetiti kako su birani prethodnici, pa ne tako davno izabrali smo i g. Jelenića po istom dakle principu, ranije smo birali i g. Cvitana i g. Bajića po istim pravilima i tada 2013. g. nije istican prigovor netransparentnosti i neko bi se i uvrijedio da smo im spočitavali pravo da dakle pozicija u ono vrijeme koje je narod izabrao, da im osporavamo pravo da biraju glavnog državnog odvjetnika. Moram napomenuti da su ove izmjene zakona koje su stupile na snagu 1. rujna 2018. g. ukoliko se ne varam, zaista doprinijele transparentnosti ovog postupka, unijele su javni poziv koji je raspisan od strane DORH-a 11. 3. 2020. g., svi pristigli životopisi i programi odnosno prijave na taj javni poziv, proslijeđene su Vladi RH, znamo u kakvim okolnostima se ovaj izbor znamo da smo suočeni sa najvećom pandemijom u posljednjih 100 i više godina i Vlada RH reagirala je na način da nije otezala sa izborom glavnog državnog odvjetnika, dakle u najkraćem mogućem roku formirano je povjerenstvo od premijera i 5 ministara koji najčešće surađuju, komuniciraju dakle sa sustavom pravosuđa tako povjerenstvo dakle saslušalo je kandidate, pregledalo je životopise i programe koji su im dostavljeni i svoje mišljenje, svoj sud o svemu, dostavilo je Vladi koje je na svojoj sjednici 30. travnja 2020. g., dakle prije nekoliko dana, donijela svoju odluku odnosno prijedlog odluke o imenovanju državnog odvjetnika. Iz razloga što i sam sudjelujem u raspravama dakle o izvješću glavnog državnog odvjetnika, u posljednje 4 g. ovog mandata, moram napomenuti da smo dosta često u tim raspravama isticali i preporuke Europske komisije. Vidim da su one dosta često danas zlorabljene, da se iznosilo nešto što u njima zaista ne stoji, ja ću reći da u tim preporukama stoje određene mjere kojima bi postigli dakle bolju kvalitetu i bolju transparentnost odnosno učinkovitost hrvatskog pravosuđa i da ih je ova Vlada zaista poštivala. To nije ocjena hrvatskog pravosuđa 2020. godine to nije ocjena 2019. godine, to je ocjena nekakvih prethodnih razdoblja, a ova Vlada siguran sam uložila je najveće napore da ne samo institucije pravosuđa u RH već sve institucije države i lokalne ojača. Kako? Ova Vlada moram istaknuti ojačala je prvenstveno financijsku strukturu tih institucija, kadrovsku kapacitiranost pa možemo vidjeti i po broju zaposlenih u DORH-u da ih je danas više nego ih je bilo u nekim prethodnim razdobljima, imamo ulaganje u infrastrukturu, prvi puta riješeno je pitanje USKOK-a, digitalizacija, informatizacija koja zaista pomaže u ovom periodu pandemije, edukacija kadrova. Zaista se ulagalo u svim mogućim sferama. Najbitnije je ono što radimo mi HS, zaista za svaku instituciju pa tako i za DORH i za pravosudne institucije imali smo u nekoliko navrata pakete mjera kojima smo reformirali, modernizirali rad tih institucija, a posebno ove

Hvala poštovani potpredsjedniče.

što se tiče strane oporbe bila upravo na ne transparentnosti samoga postupka, sada i sa samim izmjenama zakona i uvođenjem povjerenstva kojeg je Vlada imenovala, jel mislite da možemo još dodatno to unaprijediti ili je ovo dovoljno kvalitetno i transparentno što se tiče samoga postupka imenovanja? Marko (HDZ)** Uvaženi kolega Bačić, zahvaljujem vam na vašoj replici. Da, i sam sam se osvrnuo na nekorektnost u prozivanju za ne transparentnost prilikom ovog izbora. Ja moram reći da u posljednja dva izbora koliko sam bio član Odbora za pravosuđe i gdje sam sudjelovao u postavljanju pitanja odnosno popularnom zvanom saslušanju kandidata za glavne državne odvjetnike, nikada ranije nisu kandidati dobivali taj broj pitanja, nikada ta pitanja nisu bila usmjerena na taj način i nikada tako transparentni i određeni odgovori nisu bili. Što se tiče ranijih postupaka, ranije bi Vlada RH izabrala čovjeka, izabrala pravnika koji udovoljava svim postavljenim kvalifikacijama i predložila njegovo imenovanje za glavnog državnog odvjetnika. Danas imamo jedan sustav u kojemu su svi zainteresirani za obnašanje te dužnosti mogli podnijeti svoju prijavu, dati svoj program i životopis i smatram da smo i ovoga puta odabrali najbolje. Hvala. Ljubica (HDZ)** Hvala potpredsjedniče HS-a. Uvaženi kolega Šimiću. Vi ste u vašoj raspravi govorili o programima odnosno o izboru svih dosadašnjih članova, odnosno predsjednika DORH-a, ali naravno i o izboru gospođe Zlate Hrvoj Šipek, ali ono što ja posebno pozdravljam to je što je gospođa Šipek u fokusu svog programa stavila kaznena djela obiteljskog nasilja te kaznena djela protiv okoliša i zdravlja. I drugo, po prvi puta na čelu DORH-a ćemo imati jednu ženu i sigurna sam da će ako i zbog svega onoga drugoga, a svih onih drugih njenih kompetencija i zbog ovog dokazati da žena može voditi i biti na čelu državnog odvjetništva. Hvala. **Radin, Furio Zahvaljujem gospođo Maksimčuk na replici. Uvažena zastupnice, moram napomenuti da se Vlada Rh u izboru svih čelnih ljudi za dužnosti u ovom mandatu zaista borila da na njih dođu najstručniji i najprofesionalniji i najkvalitetniji ljudi. Kada je to žena i to pozdravljamo i zapravo u RH nema dvojbe da su žene jednako vrijedne i jednako kompetentne za obavljanje određenih dužnosti. Upravo smo završili sa sjednicom Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav gdje smo imali prijedlog promjene Poslovnika o radu pučkog pravobranitelja gdje je na čelu ustanove odnosno institucije isto žena. Imamo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na čijem čelu je isto tako žena. Znate, smatram da je u RH izborom žene za predsjednicu države zapravo hrvatski narod pokazao koliko cijeni ženu i da tu nema nikakve razlike prema spolu. Htio bih još naglasiti i da je Vlada RH u svom dosadašnjem radu pokazala da se svim naporima bori protiv nasilja, čak nekada i na štetu svoga rejtinga. **Radin, Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Šimić, vi ste se najvećim dijelom u svojoj raspravi osvrtali na transparentnost. činjenica je da je ovaj natječaj proveden nešto transparentnije nego prethodni temeljem zahtjeva GRACO-a izmijenjenog zakona, međutim ta transparentnost je zapravo svedena upravo na taj javni natječaj, sve ostalo je bilo transparentno. I kada vas je vaš kolega pitao, da li bi nešto trebalo dodatno unaprijediti, ja vam također postavljam to pitanje zato što će jer je GRECO jasno rekao da ta transparentnost uključuje vrlo jasne, objektivne i transparentno prikazane kriterije temeljem kojih će biti izabran glavni državni odvjetnik. Ništa od toga nismo čuli. Dakle, koji su to bili kriteriji po kojima je predložena kandidatkinja bila najbolja? Tu je ključan problem kada govorimo o transparentnosti ovog postupka. Odgovor gospodin Šimić, izvolite. sukladno preporukama GRACO-a i kriterijima koji su određeni u tim preporukama Vlada RH u ovom izboru i kod davanja prijedloga ove odluke vodila se upravo tim krit4erijma koje koje je GRECO u svojim preporukama naveo. Vaš kolega Grbin u svojoj raspravi rekao je da se vaša Vlada vodila nekakvim kriterijima, ali nije ni tada javnosti rekla koji su to kriteriji a niti danas u raspravi nismo čuli koji su to specijalni kriteriji i specijalne sposobnosti bile ranijih državnih odvjetnika na koje sam danas čuo da najviše kritika na rad Državnog odvjetništva upravo dolazi iz vašeg kluba zastupnika a i vi ste sami te državne odvjetnike po nekom kriteriju samo vama znanom birali. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Idemo dalje sa raspravama, na redu je g. Ante Bačić. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, poštovana savjetnice. Drago mi je evo da smo se u ovoj zadnjoj raspravi a mislim da će tako i teći do samoga kraja, vratili na sami bit ovoga prijedloga odluke a to je samo imenovanje Zlate Hrvoj Šipek glavnom državnom odvjetnicom RH. Prvih Prvih nekoliko rasprava posebice u ime klubova, više smo malo politizirali i raspravljali o samome radu, DORH-u kao da je točka izvještaj glavnog državnog odvjetnika za određenu godinu što smo imali prilike i raspravljati u Hrvatskom saboru, drago mi je da smo se vratili na metodologiju i same termine odabira glavnog državnog odvjetnika i kako to teče, da smo i samim izmjenama zakona i uveli upravo taj javni poziv za ovu itekako visoku pravosudnu dužnost za koju malo tko ju upravo ispunjava na neki način uvjete, što vidimo i po broju kandidata koji su se prijavili i ove godine za mjesto glavnog državnog odvjetnika, znamo da je prošli glavni državni odvjetnik dao ostavku na to mjesto, znamo i same razloge i mislim da je dobro da smo upravo radi određenoga kontinuiteta i radi poznavanja samog sustava Državnog odvjetništva, što moramo isto i naglasiti da je itekako suhoparan i hijerarhijski nastrojen tako da vjerujem i ono što je sama kandidatkinja govorila na Odboru za pravosuđe, nekome ko je van tog sustava, potrošio bi dosta vremena samo da upozna kako sustav funkcionira, na koji način posluje, da bi tek onda uveo uveo određene promjene i izmjene u samome poslovanju Državnog odvjetništva. Što se tiče Državnoodvjetničkog vijeća i njegovog javnog poziva, sami kandidati poslije su i pristupili razgovoru pred povjerenstvom koje je imenovala Vlada RH, evo tu smo vidjeli prijepore da li je to povjerenstvo trebalo možda pristupiti ne znam, da je taj intervju, da je taj razgovor možda trebao biti javan ili da je na samom Odboru za pravosuđe trebalo pozvati sve kandidate da iznesu svoje programe, od onog momenta kada je Vlada RH, nije trebalo objašnjavati uopće kako dolazi do određenog kandidata za glavnog državnog odvjetnika do danas kada ipak postoji javni poziv i određeno povjerenstvo koje ispituje kandidate koji poslije taj glavni kandidat kojeg odabere Vlada RH dođe do samoga Odbora za pravosuđe i evo danas u raspravi u Saboru, mislim da je ipak to jedan veliki i kvalitetni pomak. Bilo je dosta zamjerki, ne zamjerki nego nekakvih uputa i prijedloga zašto je na prijedlog Vlade RH za glavnu državnu odvjetnicu civilista a ne kaznenjak, i o tome možemo raspraviti iako mislim da možda će dobro doć malo i drugačije perspektive, većinom DORH gledamo kroz kazneno pravo i kazneno procesno, tako da će bit zanimljivo da jedan civilist malo krene u sređivanje i organizaciju samoga toga sustava i vidjet ćemo normalno, i promjene koje će to donijeti. Na samom Odboru za pravosuđe kada smo imali evo i priliku i raspraviti sa samom kandidatkinjom za glavnu državnu odvjetnicu i postaviti joj određena pitanja na koja nam je davala odgovore, naglasio sam da definitivno trebamo vratiti i ojačati institut nagodbe posebice baš iz sektora iz kojeg glavna državna odvjetnica dolazi a to je građanski dio Državnog odvjetništva, imamo veliki broj parnica države sa građanima i vezano za i .../Govornik se ne razumije./... i zemljišno-knjižna pitanja gdje znamo već unaprijed otprilike kako će ta parnica i kako će taj spor teći, tu gubimo dosta vremena i novaca i samih građana ali normalno i sustava Državnog odvjetništva, tako da vjerujem da će nova državna odvjetnica staviti veliki naglasak na proces same nagodbe i ono što sam na početku isto napomenuo, a to su vježbenici. Mislim da ovo je pozitivno da je 30 zamjenika državnog odvjetnika unaprijeđeno zadnje 2 g. ali definitivno moramo veliki broj vježbenika ubaciti u sustav Državnog odvjetništva, ne možemo tek tako samo produživati državnim odvjetnicima da se ne naljute do 70 g. njihov rad, vjerujem da moramo raditi na mladome kadru

Hvala lijepo. G. Bačić, vi ste rekli u vašoj raspravi da je situacija koju će gospođa nova državna odnosno predložena za novu državnu odvjetnicu, u budućnosti da će se nastaviti projekt na rad odvjetništva i da su dosadašnje rasprave djelovale na početku da ne idu u tom smjeru, da se bave temom koja je na dnevnom redu nego o nekim drugim stvarima. Mene zanima, šta vi mislite, vi dolazite iz Splita, čija je odgovornost za skoro 20 preminulih u domu u Splitu, mislite li da to ima veze sa nesretnošću g. Škaričića, dipl. arheologa koji vodi taj dom i mislite li da bi neko trebao za to odgovarati? Mislite li kao zastupnik u Hrvatskom saboru da bi državna odvjetnica tu trebala i imala što za reći? Hvala lijepo. **Radin, Furio Hvala potpredsjedniče. Kolega Maras, mislim da Državno odvjetništvo tu definitivno ima svoju riječ a to je upravo, ona je u tijeku, znači svi ovi izvidi koja su dva ministarstva napravila i njihov nalaz po ovim sad zadnjim informacijama šta šta imamo, oni su upućeni preko policije DORH-u koje je prikupilo cijelu dokumentaciju. U ovom tijeku, normalno nitko iz DORH-a neće govoriti nikakve detalje zato što su ti nalazi u ovom trenutku, tj. njihovi izvidi u ovom trenutku, tajni. Svakoga koga oni procjene i vide po tim nalazima da je odgovoran u ovom sustavu, vjerojatno će kazneno goniti, tako da mislim da ne vidim tu nikakvih problema. **Radin, Furio Hvala lijepo potpredsjedniče HS-a, uvaženi kolega Bačiću. Mogli smo vidjeti da u Izvješću DORH-a za 2019. g. da je bilo samo 16 vježbenika i vi ste se u vašoj raspravi osvrnuli na taj broj. Također se navodi da niti jedan pravosudni dužnosnik nije mlađi od 30 godina iz čega je vidljivo da se sve kasnije stječu uvjeti za imenovanje zamjenika, da smatrate li da tu ima prostora za napredovanje?

u nekoj budućnosti nije dobar što se tiče samoga sustava unaprjeđenja, treba proći puno koraka da bi se razvilo u jednoga jakoga zamjenika ili jakoga državnog odvjetnika. Moramo naglasiti da 7 godina de facto nije bilo zapošljavanja i vježbeništva u DORH-u, zadnje dvije godine se to nešto pomaklo. Imamo jedno desetljeće kvalitetnih pravnika koji nemaju pristup pristup DORH-u, a vjerujem da bi tu dosta pridonijeli, ne samo DORH-u nego i sudovima, tako da, nadam se da ove godine koje slijede će biti godine vježbeništva i pomlađivanja, ne samo DORH-a nego i sudova općenito. I sada je na redu g. Stevo Culej. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Govoriti o ovoj temi je relativno lako. Pogotovo ako imate 4 pristupa prema toj temi jer jutros dok sam promišljao što ću danas govoriti, otvorile su mi se 4 teme. Međutim, prvo nisam vidio kandidatkinju ovdje, prva tema otpada, ne mogu postavljati pitanje. Onda mi ministar otišao odavde, propada i ta tema. Sad imam još dvije pa ću probati njih dvije .../Govornik se ne razumije./... da mi ne dođe i veće pa da se pitam da li sam što zaboravio možda reći ovdje. 6 zastupničkih pitanja na koja nemam odgovora još od 2017., a kad vam pošteni kolega prijatelj kaže, nemoj ih, što ti to treba, ne talasaj, nemoj, izgorit ćeš. To je DORH, to je pravosuđe i to je ono o čemu ću ja govoriti. Kako se zove, Laura Kövesi, državna tužiteljica Rumunjske. Ona je procesuirala premijera, 5 ministara, 16 zastupnika, 5 senatora, 90 gradonačelnika, 32 direktora javnih tvrtki, 500 ljudi na upravnim položajima i sada je glavna tužiteljica EU. Zašto mi nemamo jednu Lauru Kövesi ili neku, kako se ona zvala, ali nebitna je. Orleanska. Djeva Orleanska, mi toga nemamo u Hrvatskoj niti ćemo ikada imati, znate zašto? Zato što uvijek čim jedan istrči naprijed, ovaj drugi iza njega, povuče ga, nemoj, nemoj, imamo te tu i tu. Budeš li ti to i to mi ćemo tebi to i to. Zbog čega? Zato što imaju, zbog dugotrajnih prijateljskih i inih drugih odnosa su povezani, oni to neće nikada raditi. Da li da govorim o ratnim zločinima? To je već minorno, već sam umoran od toga i moja izložba dolje se zove Ne bacaj svoje bisere pred svinje. Nije to išlo sve zastupnike u HS-u nego većinom one kojima je trebalo 5 metara ili jedna minuta da dođu na moju izložbu, a nisu se upristojili da dođu, ali su dotrčali u Borovo Selo da vrijeđaju uspomenu onima tamo. Nema ih, da mi odgovore. Ovdje, mislio sam ministru dati, ovdje je fotografija jednog starca i starice u Tenji gdje sjede na stepenicama, a čuva ih jedan dragovoljac četnik, ovim starcima, Hrvatice i Hrvati, gubi se svaki trag, a on je svjedok i živi u Hrvatskoj, ima svoju adresu. Kome da to dam? Ma neću vam dati, neka vam ostane na savjesti. Razmislite o tome što govorim, ovo što govorim ostat će zapisano. Ovo će ljudi vidjeti jer vrijeme je tehnike, nema više da se što prešuti. Ovo je dokumentacija o g. pogledajte vi što je ovo. Ovo je cijeli elaborat koji sam ja napravio samo za njega. Sa svjedočanstvima, sa njegovim suradništvom ubojicama dr. Šretera, ovdje je Vezmar, Pavić Branko, Veljko Džakula, svi oni koji su se s njime našli u Čikotskoj Rijeci '91. Koga to interesira? Nikoga, predao sam ja to u policiju, predao u DORH, postavio zastupničko pitanje, među ovih 6. Ali, odgovora nema. Znate zašto nema? Jer ga, još nam treba, možda ga potrošimo do kraja, dat ćemo mu milijunčiće, neka on pljuje Hrvatice i Hrvate kroz svoje Novosti. Ali, on treba. Ali oni koji izlete, e oni ne trebaju. Ja znam da je moja avantura u HS-u bila kratka, ali je plodonosna. Ljudi su čuli, ljudi neće zaboraviti. Ostat će neki drugi koji će nastaviti ovakove priče. Ostat će oni koji će nastaviti prozivati odgovorne. Dok u Hrvatskoj ne bude neka lady Orleanska ili Laura Kövesi koja će doći, a ne ovakvi umorni, izmoreni, pred penzijom starci koji samo pokušavaju nastaviti tamo gdje su njihovi prethodnici stali, a isto su bili, kaže Jelinić, ja sam dijete DORH-a. Malo si mi premator za dijete DORH-a, a da li je ovo mamica DORH-a? Mamice, idi u penziju, čuvaj unučiće. Nemoj ovdje. Ima puno takvih, ali ima onih koji bi htjeli u Hrvatskoj raditi, mladih snaga koji bi bili sposobni promijeniti stanje u hrvatskom pravosuđu koje je najkorumpiranije, koliko vidimo gori smo i od Rumunjske, i oni su se izdigli iz balkanskoga blata, samo mi ne možemo zbog blata na nogama koje vučemo još od onih nečijih sretnih. Hvala, slijedeća pojedinačna rasprava biti će poštovanog zastupnika Stjepana Čuraja, nema ga, gubi pravo na govor pa će slijedeći govoriti poštovani zastupnik Saša Đujić, nema ni njega, gubi pravo na govor. Slijedeći će onda biti poštovani zastupnik Domagoj Mikulić, izvolite. **Mikulić, Domagoj (HDZ)** Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, saborske kolege. Loš stav i percepcija javnosti o radu DORH-a ali i USKOK-a pa i cijelog pravosuđa u cjelini je činjenica. Razlozi su, u najvećoj mjeri se navodi manjak transparentnosti a možda je to iz razloga što preko medija u javnost dopiru samo oni senzacionalistički slučajevi koji se desetljećima razvlače po sudovima, možda neki slučajevi koji ne završe uvijek onako kako se želi i kako javnost želi, sigurno bude i loših odluka koje se snažnije prate pa se stvara ta negativna percepcija. Razlog dolazi i unutar sustava, istaknula je to i sama kandidatkinja, odnose se na problem ljudstva, na problem resursa materijalnih uvjeta dobro je što je buduća državna odvjetnica to detektirala, svjesna je toga i najavljuje poboljšanje uvjeta i reorganizaciju sustava i ja se iskreno nadam da će i ministarstvo u tome nju pratiti. Ministarstvo je povuklo prvi potez ka transparentnosti odnosno transparentnijem radu prilikom odabira novoga državnog odvjetnika na način da se on sada vrši javnim pozivom i to je činjenica što god neki drugi mislili o tome. Danas raspravljamo ovdje o kompetencijama osobe koje imamo kao izbor za kandidatkinju, gđe. Hrvoj Šipek iz čijeg životopisa i programa vidimo kako se radi o profesionalcu sa kontinuitetom razvoja i napredovanja unutar DORH-a ali i tijekom čitave njene karijere. Dobro je s obzirom na ovu situaciju da imamo kandidata iz sustava dosadašnju zamjenicu koja odnosno kojoj neće trebati dodatno vrijeme i prilagodba za efikasno djelovanje. S obzirom na veliko iskustvo i činjenicu da sama kandidatkinja ne može ići u novi reizbor, želim vjerovati kako će državna odvjetnica raditi svoj posao najbolje što umije, samostalno neopterećeno o potencijalnim pritiscima, bilo od javnosti, medija, politike ili bilokojih drugih pritisaka. S obzirom da ovo ujedno predstavlja krunu karijere gđe. Hrvoj Šipek, ovo je ujedno i poruka ljudima u sustavu DORH-a kako svojim profesionalnim djelovanjem mogu očekivati napredovanja a naravno da bi u mandatu gospođe volio vidjeti značajnije uključivanje mlađe populacije u sustav DORH-a i općenito u pravosuđe gdje se praktički jako malo broj mlađe populacije i mladih vježbenika uključio unazad zadnjih 10 godina. Ono što je možda manje važno ali svakako predstavlja jednu promjenu je činjenica da je kandidatkinja žena i ujedno biti će prva žena na ovako velikoj funkciji. Što se tiče samog programa rada, drago mi je vidjeti da u programu rada buduće državne odvjetnice stoje dvije novine odnosno snažniji progon za još dva kaznena djela, odnosi se na nasilje u obitelji i kaznena djela na štetu okoliša i zdravlja. Upravo za kaznena djela nasilja u obitelji poglavito nasilja prema djeci, potrebno je senzibilizirati javnost, potrebno je educirati državne odvjetnike i stručnjake koji rade sa žrtvama tih kaznenih djela jer događa se da kaznene prijave budu povučene, žrtve pod utjecajem straha koriste blagodat nesvjedočenja pa nasilnici u konačnici ostanu nekažnjeni što je za naše društvo apsolutno nedopustivo. Vrlo zanimljivo je i što kandidatkinja ističe i kaznena djela počinjena na štetu okoliša i zdravlja, što je jedna pozitivna novina posebice ukoliko se osvrnemo na nužnost očuvanja našeg okoliša i prirode ali i situaciju koju imamo sa COVID 19 virusom i očito je kako će i navedena kaznena djela u budućnosti biti bitna. česta kritika na rad DORH-a, čuli smo i danas, usmjerena je na neprocesuiranje ratnih zločina stoga je pohvalna odluka da se specijaliziraju državni odvjetnici za ovu ovu važnu tematiku i učine rad DORH-a kvalitetnijim i efikasnijim, mislim da je to više nego potrebno, evo prije samo nekoliko dana obilježili smo pokolj u Borovom selu, jedan strašan masakr nad Hrvatima za koji nije procesuiran nitko a morao bi biti s obzirom da je ovim činom najavljen rat Hrvatskoj. U budućnosti svi zajedno moramo svojim radom i djelovanjem vraćati i osnaživati povjerenje građana u institucije, danas raspravljamo o kompetencijama kandidatkinje koje ona zasigurno ima, a u budućnosti ćemo raspravljati o njenim izvješćima odnosno uspješnosti ili neuspješnosti.

zanima me vaš stav po pitanju procesa izbora državne odvjetnice po prvi puta u povijesti RH, Hrvatskog sabora, HDZ odnosno Vlada RH je zatvorila taj proces od očiju javnosti i nismo mogli čuti kako su prošli intervjui osoba koje su se javile na javni poziv na natječaj. Znači do sada je procedura ukoliko naši sugrađani to ne znaju bila ovakva. Raspisao se natječaj, javljali su se ljudi i pred saborskim Odbor za pravosuđe se odvijao intervju i na kraju je Sabor glasao po prijedlog Vlade. Sada iz nekog neobjašnjivog razloga se cijeli postupak odvio u kabinetu A. Plenkovića, znači on je osobno čito odabirao i rukovodio odabirom nove državne odvjetnice, postavlja se pitanje zbog čega i koji Molim vas, držimo se svi vremena, prošao je i kroz saborski odbor, proći će i kroz našu sabornicu i mi ćemo kao saborski zastupnici izabrani od naroda izbrani od naroda, izabrati najboljeg državnog odvjetnika za narod. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovane zastupnice Maksimčuk. Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi kolega, vi ste u vašoj raspravi govorili o negativnoj percepciji u javnosti, kada je u pitanju DORH i ostale institucije. Kako može DORH biti transparentniji i bliži građanima i kako mislite da se može promijeniti aktualni stav o svemu tome?

Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a. Uvaženi kolega Mikulić. U svojoj raspravi već je naglasili ste percepciju, odnosno negativnu percepciju DORH-a, kolegica Maksimčuk je isto tako istaknula u svojoj replici nešto slično. Htio bih samo skrenuti pažnju da najčešće kada govorimo o negativnoj percepciji DORH-a, govorimo o jednom njegovom dijelu, a to je upravo kazneni odjel, najčešće su procesi koji završavaju u medijima i o kojima čujemo negativne činjenice, negativne stvari o njihovom tijeku. Dakle, dolazi iz tog područja kaznenog. Mene zapravo veseli da na čelo DORH-a najvjerojatnije dolazi osoba koja vodi građansko-upravni odjel o kojem nemamo toliko prijepornih pitanja, nemamo takvu negativnu percepciju, možda će ona utjecati, dakle svojim iskustvom, stručnim i profesionalnim znanjem upravo na promjenu percepcije ovaj,

Utvrdili smo da je ta percepcija takva kakva je, iz više razloga, imamo i procese koji traju desetljećima, imamo procese koji nekima nisu odgovarajući po, kada govorimo o tome kako završe. No, ja sam duboko uvjeren da će u budućem periodu nova državna odvjetnica naći snage, naći načina i reorganizacijom, ali i poboljšanje uvjeta u radu samog DORH-a promijeniti te trendove, kao onim pozitivnima i da ćemo u budućnost ovdje u Saboru kada budemo imali priliku raspravljati o njenim izvješćima, imati i još pozitivnija izvješća, još više pozitivno riješenih slučajeva. Hvala. I sada poštovani zastupnik Ćelić, izvolite. glavne državne odvjetnice, dakle taj način izbora nikad u potpunosti neće zadovoljiti sve strane. Ono što definitivno je ohrabrenje da se radi o osobi sa bogatim iskustvom i radom unutar ove institucije, neki bi postavljali pitanje da se danas, da danas nije izbor, što se čekalo, neki kažu evo, sad ide raspuštanje Sabora, zašto ste požurili, dakle uvijek postoji nekakav problem. Ono što mi se učinilo tijekom predstavljanja, dakle kada je govorila, a to je važno svugdje, pa tako i na ovim poslovima, a to je pitanje dijaloga, dijaloga s Vladom, ako se radi dakle o vrijednostima postupaka državne imovine kojom zapravo Vlada

Pa poštovani kolega Ćelić, ja mislim da je bitno spomenuti tko je taj koji proziva. Prozivaju oni koji su državnog odvjetnika birali sami kako su to htjeli i to im je tada bilo dovoljno demokratično, a današnji način, kada se bira putem javnog poziva, gdje se praktički svi koji ispunjavaju uvjete mogu i prijaviti, to im nije dovoljno demokratično. državnog odvjetnika ćemo birati mi kao saborski zastupnici koji smo izabrani upravo od naroda i biramo ga za naš narod. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeća pojedinačna rasprava trebala je biti poštovanog zastupnika Željka Glasnovića, nema ga, gubi pravo na govor pa će sljedeći govoriti poštovani zastupnik Željko Jovanović, izvolite. Hvala predsjedavajući. Uvažene kolegice, g. državni tajniče sa suradnicom. Evo, na samom početku i ja moram reći da je ovo važna točka, da je izbor glavnog državnog odvjetnika ili državne odvjetnice vrlo bitan obzirom na negativnu percepciju koju u Hrvatskoj imaju cjelokupna pravosudna vertikala, pri čemu naravno, uvijek treba voditi računa da građanima nije potpuno jasno koja je uloga DORH-a, koja sudstva u tome da neki procesi traju tako dugo i da nikako ne dolazimo do osuđujuće presude. Tako da će i to biti jedan od zadataka novog čelnog čovjeka, žene, DORH-a da svojim istupima objasni građanima koja je konkretno uloga DORH-a, koja je konkretno uloga sudstva u cijeloj toj priči. ja smatram da ovoj našoj korumpirano pokradenoj državi glavni državni odvjetnik mora doći iz redova kazneno-pravnih stručnjaka i po tome nisam sretan što predložena kandidatkinja nema takvo iskustvo. Smatram da pravno, stručno, procesno i politički stoga ovo nije dobro rješenje. Puno smo govorili o transparentnosti, ja moram ponoviti da je GRECO tražio da budu vrlo jasno naznačeni objektivni kriteriji za izbor glavnog državnog odvjetnika što nije slučaj i to je nekakav zaključak da u budućnosti i tu se napravi iskorak koji je napravljen bez ikakve dileme sa javnim natječajem za čelnog čovjeka. Ono što sigurno nije dobro opet za buduću glavnu državnu odvjetnicu, što će presudne glasove u njenom izboru donijeti žetončići iz kluba USKOK-čkog optuženika što onda stvara opet jednu lošu sliku o vezi USKOK-čkih optuženika i političara odnosno potencijalnoj političkoj korupciji. Dakle to su odmah početni problemi koje će glavna državna odvjetnica nakon što je izaberu. Ono što je jasno, dakle vidi se da ne dolazi iz kaznenog-pravnog sektora, tako da njen dio programa koji se odnosi na korupciju, njene prve izjave vezane za borbu protiv korupcije su loše i nadam se da će to u hodu ispraviti da će biti puno uvjerljivija u tome na koji način se boriti protiv korupcije. Također pozdravljam što je naglasila da će u svom budućem poslu posvetiti puno više pažnje nekim kaznenim djelima koja su do sada bila zanemarena, dakle kaznenim djelima počinjenim na štetu okoliša i zdravlja, imat će vrlo brzo pravi test, dakle splitski dom umirovljenika sa 20 umrlih štićenika, biti će prvi test koliko ozbiljno glavna državna odvjetnica misli postupati u svom poslu. Također, naglasila je što također pozdravljamo, da će dati naglasak i na zaštiti žena i sprječavanju nasilja u obitelji međutim i tu smo razočarani prilično obeshrabrujućim i začuđujućim konstatacijama o ulozi i položaju žene u društvu u djelu u kojim ona govori u tom programu. Mislim da i tu nadajmo se da se radi o nekakvim početnim nespretnostima u javnim istupima. Ono što moram ja dodatno naglasiti a to sam iščitao jednim djelom i u njenom programu ali i u izvješću koje smo dobili koje još nije u raspravi, ali smo ga dobili o radu Državnog odvjetništva u 2019. g., u kojem kaže da je struktura odobrenih sredstava za rad državnih odvjetništava 66,7% čine rashodi za zaposlene, u najvećoj mjeri rashodi za plaće. Međutim to ni blizu nije dovoljno, tako da Državno odvjetništvo nema niti jednog eksperta za financijske analize u vrlo složenim predmetima. Prema tome, ja očekujem i od Ministarstva pravosuđa ali i od glavne državne odvjetnice da se izbori da se ostvare veći koeficijenti za tako važna mjesta u sustavu DORH-a koja su u potpunosti nepotpunjena, prema tome pitanje na koji način onda možemo uopće očekivati da se ostvare kvalitetni pomaci u vrlo složenim istragama gospodarskog kriminaliteta. Nadam se da će glavna državna odvjetnica svojim autoritetom podržati i prijedlog zakonskog rješenja koje je ponudio SDP a tiče se borbe protiv korona profitera, budući je to zaista ravno ratnom profiterstvu i nadam se da ćemo tu biti uspješni da spriječimo bogaćenje na štetu siromašnih i bolesnih građana. Hvala lijepo.

Državno odvjetništvo bi trebalo biti ekipirano i sa ljudima koji mogu raditi financijske ekspertize jer je to temeljni dokaz pronevjera. Npr. ja ću vam dati jedan, javno jedan problem u kome je država u zadnjih 10 g. ostala dopunskom zdravstvenom osiguranju dužna više od milijardu i 600 milijuna kuna. Istovremeno taj sustav živi jer milijun i 600 000 građana uredno svaki mjesec plaćaju 70 kn ali što se dogodilo? Država je održavanje sustava dopunskog zdravstvenog osiguranja koristila njihov novac a nije platila svoju obavezu. Šta vi mislite da li to zaslužuje jednu debelu istragu i odgovornost države od strane državnog odvjetnika

nije to jedini slučaja, država kad je riječ o sustavu zdravstva, ne ispunjava značajni dio obaveza koje proizlaze iz temeljem Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, ali evo u programu koji je predstavila buduća državna odvjetnica, ističe se upravo taj segment kaznenih djela na štetu zdravlja tako da vaša replika može biti poticaj da ispita to područje, ako će imati adekvatnog stručnjaka koji će moći provesti kvalitetnu financijsku analizu.

političke korupcije gdje ona baš nije u svom programu istaknula da će se značajnije boriti protiv političke korupcije i nije samo problem što te krupne ribe kojima se godinama sudi nikako da dođe do pravomoćne optužnice nego je problem što nijedna kuna nije vraćena u državni proračun. I onda s pravom opozicija nas pita otkud novci za više ljudi zaposlenih u državnoj upravi, u Državnom odvjetništvu, bolja infrastruktura ako nema para, evo di su pare, samo dajte konačno te sudske procese završite, osudite i nađite di su pare, vratite ih u državni proračun, to narod očekuje a s druge strane, te velike krupne ribe se nama smiju sa naslovnica, hvala. i kompletno oduzete imovine stečene kaznenim djelima a posebno korupcijom, neće se popraviti percepcija o borbi protiv korupcije u Hrvatskoj i o sposobnosti naše pravosudne vertikale. Dakle opet tu reći da treba dijeliti odvjetništvo od sudstva, po meni je sudstvo još i veći problem od Državnog odvjetništva vezano za preduge procese koje nikog ne odvraćaju i stoga u jednom djelu se slažem i sa prijedlogom prijedlogom buduće državne odvjetnice koja kaže da treba i neka zakonska rješenja, procesna pravila promijeniti kako bi se ubrzalo donošenje pravomoćnih, osuđujućih ili oslobađajućih presuda. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovane zastupnice Jelkovac. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega. Naveli ste kao hendikep predložene kandidatkinje to što dolazi iz građanskog odjela, ja sam uvjerena da ste nešto morali nać kao negativnost pa da je bilo ko, da dolazi iz kaznenog odjela već bi vi našli neku negativnost. Ja osobno smatram da to nije minus, neće predložena kandidatkinja rješavat ni predmet Agrokora niti bilo koji drugi predmet, to nisu nadležnosti njene, ona ima cijeli tim zamjenika koji će rješavati kaznene predmete kao što je to bilo i do sada i svaki državni odvjetnik i zamjenik su samostalni i u rješavanju predmeta i u donošenju odluka. Ono što je predložena kandidatkinja i u svom programu navela, a očito to niste zamijetili, a to je rekla i jučer na saslušanju, dakle ima ona stav i o rješavanju korupcije u Hrvatskoj te je i predložila nešto što mislim da bi stvarno dalo doprinos u radu USKOK-a, a to je da se USKOK bavi samo najkrupnijim predmetima korupcije. Hvala. **Reiner, Željko Dakle, kolegice ja zaista želim budućoj državnoj odvjetnici da bude što uspješnija i da radi što bolje svoj posao. Nemam nikakve ograde da podržim kvalitetnog čovjeka i moje primjedbe, rekao sam, načelne zato što smatram da bi bilo bolje da dolazi iz područja kaznenog prava. Ja sam evo u ovih dugi niz godina u Saboru vrlo dobro surađivao kao predsjednik Antikorupcijskog vijeća i sa Mladenom Bajićem i sa Dinkom Cvitanom i sa Jelinićem, prema tome moja je želja je želja da DORH bude što uspješnije. A tko je na čelu jedino što me zanima sposobnost, odvažnost i spremnost da se odupre bilo kakvim pritiscima iz redova žetončića i sličnih koji i tu nastoje ušićariti i spriječiti normalno normalno obavljanje državno odvjetničkih i sudskih poslova u Hrvatskoj. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća pojedinačna rasprava biti će poštovanog zastupnika Tomislava Žagara. Izvolite. **Žagar, Tomislav (HSU)** Hvala potpredsjedniče HS-a. Uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Državno odvjetništvo i njegov položaj je definiran Ustavom RH i ima zadaće štititi interese RH, njen Ustav i zakone. Jednostavno definiran zadatak, ali iznimno bitan, ne samo za hrvatsko pravosuđe nego za opstanak i funkcioniranje hrvatske demokracije, države i društva. Države koje nemaju funkcionalno državno odvjetništvo osuđene su na propast u njima vlada korupcija i kriminal. Nije teško zaključiti da je Hrvatska na tom putu. Što se sada događa? Imamo glavne državne odmetnike koji ismijavaju hrvatske zakone, koji ismijavaju hrvatski Ustav, koji uništavaju duh društva, koji uništavaju kulturu rada i koji prave budale od hrvatskih građana. Izbor državnog odvjetnika ne smije biti stranačko pitanje, ovo je pitanje opstojnosti i razvoja Hrvatske države i društva. Hrvatsko pravosuđe je među najgorima u svijetu, hrvatski građani ne vjeruju u hrvatsko pravosuđe, hrvatske firme i hrvatski poduzetnici ne vjeruju u hrvatsko pravosuđe, strane firme ne vjeruju hrvatskom pravosuđe, međunarodne organizacije ne vjeruju hrvatskom pravosuđu. Ali znate tko vjeruje u hrvatsko pravosuđe? Najveći kriminalci koji su veći virus za hrvatsko društvo nego korona, za njih je Hrvatska Divlji zapad i mogu što hoće, a hrvatsko pravosuđe im to dozvoljava. Ovo je kritičan trenutak u našem društvu, mladi ljudi izlaze iz Hrvatske ne samo zbog niskih plaća nego zbog nefunkcionalnosti države, zbog toga što nemamo ista pravila za sve građane nego oni moćni mogu što hoće, a obični građani koji poštuju zakone se osjećaju nezaštićeni i ismijavani. Imamo tajna društva umrežena raznim interesima, a glavno obilježje njihove tajnosti je javni novac koji ih financira. Namještaju se javni natječaji i bagatelna nabava, namještaju se natječaji za zapošljavanje, a najkrupniji kriminalci smiju se u lice građanima, poduzetnicima, institucijama ove države pa čak i instituciji državnog odvjetništva jer znaju da im nitko ne može ništa. Pogledajmo samo što se već 20 godina radi gradu i građanima grada Zagreba. Zagreb ima jednu od najkorumpiranijih javnih nabava u cijeloj Europi, svi vidimo kriminal, korupciju i ogromnu nepravdu u dodjeli poslova javnih novaca i javnih nabava. Gdje je državno odvjetništvo? Državno odvjetništvo koje nije u mogućnosti osuditi očiglednu korupciju, takov nam državno odvjetništvo niti ne treba. Nama treba hrabar čovjek, pravedan čovjek, čovjek kojem je na prvom mjestu RH. Ne možemo nastaviti po starome jer smo mlada demokracija i mi sada kroz naše odluke ovdje u HS-u imamo priliku ili djelovati pozitivno da se izgradi neovisno državno odvjetništvo ili nastaviti sa starom pjesmom. Više ljudi vjeruju u bajke nego u hrvatsko pravosuđe i nepristranost državnog odvjetništva. Zašto sumnjam da se ništa neće promijeniti? Zato što je ovo kontinuitet istog sustava i istog načina rada koji umjesto da gradi institucije Hrvatske mlade demokracije on narušava vladavinu prava i temelje za prosperitetnu pravednu Hrvatsku. Na čemu mogu temeljiti ovaj zaključak, reći ću na kraju. Neupitno je da je državno odvjetništvo ključna institucija za funkcioniranje demokracije i za suzbijanje kriminala i korupcije. Kao i u drugim državama opterećenim korupcijom i kriminalom, kada državno odvjetništvo ne radi odgovorno i nepristrano svoj postao, ta odgovornost spada na novinare. Sada u vrijeme korona krize kada su novinari izloženi pritiscima zbog neizvjesne ekonomske situacije, tko će istraživati krupne kriminalce? Recite, jeli normalno da Ilko Čimić novinar jednog portala je u zadnjih četiri godine otkrio više kriminala i korupcije nego državno odvjetništvo? Jel to njegov posao ili posao državnog odvjetništva? Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava biti će poštovanog zastupnika Mire Kovača. **Kovač, Miro (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Evo čuli smo puno o kandidaturi gospođe Zlate Hrvoj Šipek i ja moram reći što je meni upalo u oči pozitivno, jest da je gospođa Šipek u svom programu bila dovoljno iskrena i kada smo već ovdje govorili o percepciji, identificirala ono što nije dobro u dosadašnjem radu državnog odvjetništva, tj. ono što bi trebalo popraviti. Znači to je za pohvalu da je bila samokritična i da je u ovom prvom bloku koji se tiče progona počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela, a to je ono što nas kao građane najviše zanima kada govorimo o radu pravosuđa o radu DORH-a, da je jasno identificirala da imamo podkapacitiranost DORH-a. I to je inače I to je inače jedna boljka kada je riječ o ne samo o Hrvatskoj nego i o nekim drugim zemljama koje su bile u socijalizmu, da nismo dovoljno izgradili određene institucije. Tako da moram pohvaliti gospođu Hrvoj Šipek da je jasno rekla u svom programu da npr. nemamo financijskih istražitelja u odjelima za oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom u USKOK-u, ali i u državnim odvjetništvima u Splitu, Zagrebu, Osijeku i Rijeci. Isto tako je … zločinima jasno identificira gospođa Zlata HRvoj Šipek da postoji podkapcitiranost i citiram kaže „da je jačanje kadrovskih kapaciteta neophodno i zbog aktualne pojavnosti u procesuiranju predmeta radnih zločina koja se odnosi na sve veći broj složnih i iznimno obimnih predmeta ratnih zločina koje nam u rad ustupa i BiH“. ako mi želimo imati efikasnije pravosuđe, ako želimo imati efikasniji DORH onda je potrebno za to imati odgovarajuće kadrove. Pohvalno je, kažem drugi put, da je kandidatkinja to uočila i u svom programu u svojoj komunikaciji svima nama priopćila. Ta percepcija koja postoji u Hrvatskoj može biti opravdana i ne mora biti uvijek opravdana, ali je u narodu ukorijenjena. Da tome ne mora biti tako pokazuje npr. slučaj Njemačke, jedna njemačka zaklada napravila je jednu anketu na građana glasača i tamo se ispostavilo, citiram „da su zanimanja koja najviše respekt izazivaju među građanima na prvom mjestu su liječnici, pa su profesori sveučilišni, na trećem mjestu su suci“ znači ljudi koji su u pravosuđa. Kao i kod nas i u Njemačkoj su najnepopularniji političari, najmanje respekta izazivaju, malo više respekta imaju čak i novinari nego sami političari. Što želim time reći? Ako mi u Hrvatskoj želimo razvijati svoju ekonomiju, ako želimo biti na globalnoj sceni konkurentni, kompetitivni onda moramo imati jake strukture, moramo imati dovoljno dobrih kadrova u svojim strukturama. Vidimo sad po ovoj pandemiji da su zaduženi za rješavanja kriza nacionalne države. Neke su se bolje snašle, neke su se lošije snašle, mi na svu sreću spadamo u kategoriju zemalja koje su se jako dobro snašle jer očito imamo sustav, imamo zdravstvo koje je pokazalo se koje dobro funkcionira. Znači zdravstvo ne bi polučilo takve rezultate da nemamo dovoljno stručnih ljudi na ključnim mjestima u zdravstvu. Isto to tako vrijedi i za naše pravosuđe pa i za DORH. Znači shvatimo ovo imenovanje, ovaj postupak kao jedan apel da u sljedećem razdoblju posvetimo puno više pažnje jačanju hrvatskih institucija, jačanju kadrova koji su potrebni na ključnim mjestima u hrvatskom pravosuđu, inače u hrvatskome društvu. Ako želimo dugoročno biti ekonomski snažniji onda ćemo morati imati više sistema predviđanja simulacija događaja u budućnosti, tako da na vrijeme svoje ekonomije restrukturiramo da ne budemo dugoročno npr. ovisni samo o jednom sektoru poput turizma u toj mjeri. Osobno mi je drago da je gospođa Hrvoj Šipek se tako postavila i ja ću to podržati. Hvala lijepa. Hvala. Imamo dvije replike, prva je poštovana zastupnica Jelkovac. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani kolega. Drago mi je da ste se dotakli ovog važnog elementa, a to je ljudi u sustavu. Dakle, ja sam u raspravi u ime kluba to naglasila jel mislim da u svakom sustavu je to najvažniji element i da prvi čovjek bilo kojeg sustava ne može sam ništa ako nema cijeli sustav dobro i kapacitiran. Mislim da je u ovom slučaju isto tako važno reći da je bitno i kolike su nam plaće ljudi u tom sustavu i da li ti ljudi danas u Hrvatskoj mogu sa istim tim zvanjem zvanjem puno veće mjesečne plaće u nekom drugom sektoru. Dakle, o svemu tome moramo voditi računa. A isto tako želim reći da smo u ovom mandatu prošle godine imenovali novih mladih ljudi u ovaj sustav državnog odvjetništva, a godinama smo to zapostavljali i mislim da smo to uvidjeli i da smo krenuli u dobrom pravcu. Hvala. **Reiner, Hvala gospodine predsjedatelju. Ja mogu samo potvrditi razmišljanja svoje kolegice Jelkovac. Ako želimo imati dugoročno jaku, efikasnu državnu upravu, morat ćemo imati i odgovarajuće plaće za ljude koji rade u državnoj upravi. Nije logično, nije normalno da se ljudi natječu u tome da zarađuju manje, prirodno je da želite zaraditi više, a ne da se natječemo u tome da netko zarađuje manje i da je to jako pozitivno. Znači trebamo ljude stimulirati i za kvalitetne ljude treba imati dovoljno novaca na raspolaganju. Npr. u ovom slučaju u pravosuđu, ali i u zdravstvu, u obrazovanju, ja sam to rekao kada je bio i štrajk u tijeku, mi moramo svoje učitelje adekvatno plaćati. Tako mi je drago da se tu o ovoj točki slažemo i nadam se da ćemo i na tom planu DORH-a jačati kapacitete i kadrove. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Pernara. **Pernar, Ivan (SIP)** Uvaženi gospodine Kovač. Moje mišljenje je da najgori kriminal koji se događa u Hrvatskoj je onaj koji je zakonit, a po mome sudu zabraniti ljudima rad, oduzeti im sredstva za život po mome sudu je ravno kriminalu jer ste uzeli ljudima ono na što oni imaju pravo, a pravo na rad je ustavno pravo. Htio bih vam ukazati na problem prijevoznika kojima je trenutno zabranjen rad, znači ljudi koji imaju autobuse, bilo da se radi o linijskom, međugradskom prijevozu ili jednostavno razvoženju turista, oni danas više ne mogu jer su im Beroš i Božinović to zabranili. I što je najgore od svega, rate leasinga im i dalje dolaze na naplatu, a oni ih nemaju od kuda vraćati, ostat će bez egzistencije, bez sredstava za rad itd. I zanima me do kada vi mislite podržavati tu politiku koju provodi Plenković ili ste jednostavno spremni konačno reći dosta je tog ludila? Hvala. **Reiner, Hvala lijepa. Kolega Pernar, mislim vidite uslijed ove pandemije da se moralo djelomično ići na karantenu, tako smo to učinili mi u Hrvatskoj. Možemo biti zadovoljni dosadašnjim postignućima kada je riječ o mjerama koje se tiču zaštite zdravlja naših sugrađana. Slažem se s vama da je došlo vrijeme da olabavimo te mjere i idemo sada sa opuštanjem. Vrlo je važno da bez obzira na troškove koji će nastati da dovoljno novaca stavimo na raspolaganje za zaštitu radnih mjesta, to su tako učinili i mnogi drugi u Europi i svijetu. Bit će to kažem skupo i opterećenje za naš budžet, ali sam uvjeren da će se svaka kuna, svaka lipa koju smo „potrošili“ na zaštitu radnih mjesta dugoročno pa čak i srednjoročno

Evo glavna državna odvjetnica će vjerojatno biti izabrana i mi joj želimo puno uspjeha u radu. Međutim, mi iz HSS-a i ja osobno nećemo glasati za njen izbor iz razloga koji su već više puta ovdje rečeni, prije svega zato što je na ne transparentan način došao prijedlog ovdje u sabornicu. Bilo bi korektnije da je svih šest kandidata predstavilo sebe i svoj program saborskom odboru, da smo čuli njih i njihove programe ovdje u sabornici i da onda temeljem toga možemo odlučiti. Ovako kada je prijedlog došao iz premijerovog kabineta i gdje većina mora odglasati, ostaje ta sumnja u jedan transparentan, neovisan rad buduće glavne državne odvjetnice. Neosporno je da je ona dugo član ovog sustava državnog odvjetništva, da ima kompetencije, da ima znanja, da zna gdje su slabe točke tog sustava, pa čak kako kaže gospodin Kovač je bila dovoljno i samokritična da to i prizna. Međutim, hrvatski narod i mi ne očekujemo da ona bude samo samokritična, da bude hrabra i odlučna povući poteze da se nešto promijeni u sustavu jer činjenica je da sustav ne funkcionira, da je veliki problem da što imamo previše zakona što se prečesto mijenjaju. A ono što je ključno da se ne provode u Hrvatskoj prema svima jednako. Nismo svi jednaki pred hrvatskim pravosuđem i sudstvom, dokaz da je to desetine velikih sudskih procesa koji traju i velike ribe još i dan danas nemaju pravomoćnu sudsku presudu. ključno je pitanje di su pare nijedna kuna ili vrlo malo je vraćeno u državni proračun. I onda je normalno da nema novca za zapošljavanje u državnom odvjetništvu u sudstvu, da im se dignu plaće, da se opreme sudovi da ljudi imaju elemente za svoj rad kvalitetno. Nažalost, je tomu tako i zato ne možemo biti za ovaj izbor. I važno je da cijeli sustav funkcionira. Jedan od važnih kotačića indeksa percepcije korumpiranosti u Hrvatskoj, na što upozorava i Europska komisija je upravo to da građani ne vjeruju u sustav, a ne vjeruju jer tijela koja su dio tog sustava ne rade svoj postao na odgovarajući način. Pa evo i zadnji primjeri i praksa Državnog inspektorata koji je ponovno osnovan sa ciljem da se kontrolira provedba zakonitog rada u Hrvatskoj, vidimo da već u startu ne funkcionira dobro, da je već gospodin Mikulić u nizu afera od zapošljavanja svoje supruge bez natječaja, od zapošljavanja u studentskom centru po sumnjivim okolnostima, pa do evo sada spajanja državne uprave i županija gdje je također bilo zapošljavanja pod čudnim okolnostima, iako je najava da treba rezati državni aparat, smanjiti troškove i vi i dalje zapošljavate bez natječaja. I naravno da onda sustav puca po šavovima i da ljudi ne vjeruju. Jedan od bitan od kotačića u percepciji javnosti je i nalaz državne revizije koji često ovdje slušamo i više puta sam hvalio rad Državne revizije i njihovi nalazi često ukažu na nepravilnosti u funkcioniranju određenih državnih tijela, javnih poduzeća, lokalne i regionalne samouprave i nikad nismo dobili izvještaj što je to državnog odvjetništvo poduzelo, tko je osuđen temeljem nalaza državne revizije. Očekujem da će nova glavna državna odvjetnica i ovog se uhvatiti u posao jer ovdje ima sve već pripremljeno, nema još puno posla u istraživanju ako je već državna revizija utvrdila činjenice. A očito da do sada nije bilo volje ni interesa jel se stalno nešto zataškava. Također državno odvjetništvo treba zastupati državu i štititi državnu imovinu, pa vas pitam kako je onda moguće da veliki broj stanova koji su u vlasništvu države lokala pojedinci koriste bez da plaćaju najam ili naknadu? Hoće li to državna odvjetnica promijeniti, obzirom da je dio sustava već upoznata je s tim? Bojim se da neće. Također kada je riječ o problemu državnog poljoprivrednog zemljišta, također državno odvjetništvo treba štititi interese RH. Pa vas Pa vas pitam da li u slučaju Agrokora i prijenosa koncesija na Fortenova grupu odradila pravu ulogu da štiti državu? Nije jer je prenesena koncesija temeljem nagodbe koja je imala snagu ovršne isprave bez da je Fortenova grupa platila obveze države. Ostala je dužna državi. A nijedan naš OPG ne može produžiti zakup ili koncesiju da ne plati zadnju lipu zakupa ili koncesije. Zato kažem da nismo svi jednaki pred zakonom. A ključno je pitanje i robnih rezervi, još uvijek se vode sporovi oko nestale pšenice u Đakovu, ne zna se tko je kriv, seljaci nisu nagrađeni za svoj trud, pojeli golubovi. U Brodu zagađena voda, valjda su golubovi pili vodu pa zagadili vodu. Ne znam što je državno odvjetništvo poduzelo oko toga. A evo jedan veliki je pobjegao u Međugorje i sada čekamo da se ukaže ponovo u hrvatskom sudstvu, zato je percepcija javnosti oko korupcije u Hrvatskoj takova.

Izvolite.

Hvala

Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Pernara.

Hvala vam lijepa.

Odgovor na repliku,

Odgovor na repliku,

gora. Hvala.

Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče,

Hvala. Imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Marasa,